Hvala.

Dobro jutro, zahvaljujem se snimateljima i predstavnicima medija, poštovane kolegice i kolege počinjemo s radom. Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun predložili su temeljem Članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora da kao i obično provedemo objedinjenu raspravu

Recite kolega Grbin. Netko ima uključen, može, može. **Grbin, Peđa (SDP)** S obzirom da je predloženo objedinjavanje i da se radi o proračunu predlažemo da se rasprava u ime klubova produlji na 15 minuta. Hvala. Dobro, jeste svi sretni s tim? Mislim onda će nam pojedinačna biti jako kasno, ne znam koliko je to korisno ili nije. Ima jako puno, prijavljeno je 44 pojedinačna i 13 klubova, dakle jako, trajat će klubovi dugo. Mislim što se mene tiče može, ali ne znam da li produktivno baš. Kolege iz HDZ-a? Pojedinačno ostaje, da, da. Dobro, ajde klubovi onda 15, može, možemo i tako. Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH, Članka 37. Zakona o proračunu i Članka 211. Poslovnika Hrvatskog sabora. Kod donošenja državnog proračuna primjenjuju se odredbe Članka 211. i 212. Poslovnika Hrvatskog sabora. O Konačnom prijedlogu Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2022. provest ćemo raspravu sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obranu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za poljoprivredu, Odbor za pravosuđe, Odbor za gospodarstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za ratne veterane i Odbor za Hrvate izvan RH.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 U tijeku rasprave o prijedlogu državnog proračuna i projekcija podneseni su amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom državnog proračuna i projekcija mogu prihvatiti se pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna. Gore navedeni prijedlozi amandmana ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret dodatnog zaduživanja. S tim u svezi upozoravam da ću u saborsku proceduru biti upućeni samo oni amandmani koji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o proračunu. Članak 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu 3 dana od dana rasprave pa odmah najavljujem znači rasprava o amandmanima bit će u utorak idućeg tjedna, a glasovanje o proračunu u srijedu 8. Sada bih molio predstavnika vlade da dodatno obrazloži prijedlog državnog proračuna. S nama je poštovani predsjednik vlade Andrej Plenković, a koliko sam informiran govorit će i potpredsjednik Marić. prije toga imamo zahtjeve za stankom, nekoliko koliko ih vidim za sada, prvi je kolega Troskot, izvolite. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče vlade, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege i poštovani građani koji nas pratite putem ekrana, Klub MOST-a bi se dodatno htio konzultirati po pitanju teme proračuna iz razloga što ćemo danas slušat hvalospjeve o rastu BDP-a, uspjehe u odnosu na prošlu godinu koje su nas, gdje nas je bio zadesio potres i pandemija, međutim s druge strane neće se dotaknuti važna stavka proračuna koja se nikad ne raspravlja barem ne u monetarnim terminima u Hrvatskom saboru, a to je korupcija. Dame i gospodo, Europski parlament je izračunao po konzervativnom pristupu da Hrvatska gubi 10 milijardi dolara na trošak korupcije 13,52% BDP-a. To znači da je 60 milijardi kuna nestaje kroz korupciju. Možda ćemo danas slušat koliko će rast danas BDP, već ga je korupcija pojela prije nego što krenemo u bilo kakvu raspravu. 60 milijardi kuna dakle su prema proračunu ovdje u Hrvatskoj troškovi i bolesti i starosti, invaliditeta itd., korupcija to pojede bez da smo krenuli sa bilo kakvom raspravom. Što se tiče dakle sigurnost, milijardu dolara smo platiti Rafale ili ćemo platiti. Da nema korupcije danas bi možda letilo 120 ovih francuskih Rafala ili američkih F35 da štite hrvatsko nebo. Nadalje, dakle hrvatski sociolozi su izračunali da smo već sada u zadnjih 8 godina 310.000 ljudi poslali u Njemačku. Pa to nije bilo u 46 godina dok smo bili u Jugoslaviji i kad preračunate to u monetarne termine mi smo Njemačkoj poklonili cijeli jedan ovaj proračun kojeg ćemo danas ovdje raspravljati. I zbog toga tražimo stanku da se dodatno još konzultiramo s obzirom da bi i to trebala tema o kojoj bismo mi trebali raspravljati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolegica Peović, izvolite. Hvala. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom upozorili i obratili pažnju na ovaj proračun. Ovaj proračun za 2022. godinu izgleda apsolutno nestvarno. Izgleda da vladajući smatraju da će iduće godine nestati korona, da ćemo imati apsolutno riješene sve nepogode vezane uz obnovu, danas znanost a jedino što nam preostaje jedino da biramo boju aviončića 12 francuskih aviončića koje ćemo platiti milijardu, skoro milijardu eura. Dakle, upozorit ću vas da se smanjuju izdvajanja na zdravstvo u odnosu na planirani iznos ove godine za više od 4 milijarde kuna, Ministarstvu obrane se proračun isplaniranih skoro 5 milijardi kuna raste na skoro 7 milijardi kuna, Ministarstvu zdravstva pada s planiranih 20 milijardi na 16 milijardi, danas je umrlo 73 ljudi od korone. Ja ne znam stvarno gdje Vlada gleda, ali ćemo sigurno slušati o tome kako nam je divno, kako nam raste BDP. Ja ću vas upozoriti da imamo jedan od najnižih rasta BDP-a po glavi stanovnika u EU 2020.g. niži rast od nas su imale samo Bugarska i Grčka. Slušat ćemo kako je došlo do porasta zaposlenosti, manipulacija statistikama kad 300.000 ljudi iseliš naravno da imaš porast zaposlenosti, slušat ćemo o tome kako je došlo do porasta plaća i to u odnosu minimalne plaće na prosječnu plaću, imamo jednu od najnižih prosječnih plaća u Europi, slušat ćemo kako je rastao izvoz, a ne gledamo ni na koji način očito vanjsku platnu bilancu koliki je izvoz koliki je uvoz, cijelo vrijeme imamo tu minus i osim toga treba gledati strukturu izvoza, a sve se bazira na turizmu. …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Nijedna u Europi ne bazira svoj rast na turizmu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa kolegice Peović, stanka je odobrena. Kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi g. predsjedniče Vlade. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku prije rasprave da bi ukazali na neke stvari koje se nažalost ponavljaju, da bi ukazali na nekakve obrasce koji su u Hrvatskoj sada već šestu godinu isti, a to su obrasci koji govore da želimo činiti iste stvari, a od njih očekujemo različite rezultate. A svi znamo čega je to definicija. Poštovane kolegice i kolege, RH je zemlja koja se nalazi u ozbiljnim problemima, jedan od njih je smanjenje broja stanovnika, drugi je činjenica da mi kontinuirano ne uspijevamo izaći iz razvoja i razvojnog ciklusa koji je ustvari stagnacija, a koji se temelji isključivo i jedino na jednoj gospodarskoj grani, sa ovim proračunom to će ostati isto. Ali s ovim proračunom će se ponoviti još jedan obrazac kojeg smo vidjeli 2021.g., a to je da ono što definiramo početkom godine kao proračun za tu godinu na kraju ispadne potpuno, potpuno različito. I sada opet to imamo isto i to se najbolje vidi na stavci koja se odnosi na Ministarstvo zdravstva. Poštovane kolegice i kolege, od početka ove godine u Ministarstvo zdravstva upumpali smo milijarde kako bi sanirali dugove, ti dugovi nisu prestali rasti jer nismo napravili ama baš ništa da ih zaustavimo i nije to sve vezano s koronom, dapače. I onda što činimo za 2022.g.? smanjujemo stavku koja se odnosi na zdravstvo. Zar je epidemija gotova?

(Hrvatski suverenisti)** Poštovani predsjedniče HS-a. Tražim stanku u trajanju od deset minuta ispred kluba Hrvatskih suverenista da bi se dodatno konzultirali o prijedlogu državnog proračuna. Ovdje ću podsjetiti predsjednika Vlade ministra Marića, a i čitavu hrvatsku javnost, da je ne tako davne 2000. i 2001.g. država u svijetu s najvećim rastom BDP-a bila nama susjedna Srbija. I tada je srpska vlast slavodobitno također uvjeravala svoju javnost kako su oni iznimno napredni i kako njihovo gospodarstvo napreduje golemim koracima. Međutim, ako ste zaboravili '99.g. NATO pakt je bombardirao odnosno napao Srbiju i Srbija je tada imala te godine najveći pad BDP-a u svijetu i naravno kada se BDP kada vam se BDP sruši gotovo na ništa e onda ćete dogodine logično imati iznimno veliki rast. Ista stvar se dogodila u Hrvatskoj, Hrvatska je nažalost država u EU koja je bila među najpogođenijima, a možda i najpogođenija korona krizom, imali smo najveći pad BDP-a od gotovo 8,5%, 8,4% ovdje ću isto morati reći hrvatskoj javnosti da neke države poput Slovenije su imale samo 5,5%, Srbija tek 1%. I naravno kad imate tako golem pad da će uslijediti i golem rast BDP-a, tako da evo mi se danas hvalimo da imao na godišnjoj razini procjenu rasta od preko 10%. Ponovit naravno dakle mi smo imali golemi pad, jedan od najvećih padova i logično da ćemo imati veliki rast, ali moram naglasiti ovaj rast koji imamo ne nadoknađuje onaj zaostatak koji smo imali u odnosu na ostale članice EU. Idemo dalje stanka je odobrena. Kolega Daus, izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Sabora. Tražim stanku u ime kluba IDS-a od deset minuta kako bi se dodatno konzultirali i pojasnili si neke stvari. Ujedno pozdravljam i g. premijera i potpredsjednika možete g. Mariću mi malo pojasniti jer nije jasno i stvarno nije sarkazam, ali mi već 20-ak godina odnosno RH država radi s minusom odnosno manje je prihoda u odnosu na rashode i svake godine se kod planiranja proračuna tako planira. za mene koji nisam neki ekonomist ni stručnjak za ekonomiju, da li mi možete to kasnije pojasniti jer ako se privatno zadužuješ ovako ti bankrotira familija, ako se tvrtka zadužuje polako propadne, jasno mi je kad mi ne bimo imali resursa koje imamo, ali ih imamo od neiskorištenog državnog zemljišta bilo koje vrste pa nadalje i stavljat u funkciju za gospodarstvo. I da konačno se izbalansira taj proračun jer ako se svake godine bude sa toliko milijarda minusa ovoga poslovalo odnosno završavalo financijsku godinu u RH, kako kako ćemo mi jednog dana taj dug vratit jer onaj ko, ko dug, ko ti daje novac taj će taj dug kad tada naplatit, s čime ćemo to počet plaćati. Ja se iskreno nadam ne sa još onim sa čuvenim resursima koje imamo. Hvala lijepo.

Tražim stanku u ime Kluba HDZ-a da bi još jedanput ukazali javnosti da upravo ova vlada i na čelu sa premijerom Plenkovićem vodi računa upravo o tome na koji način našu strukturu gospodarstva popraviti, dakle sve ono što se dogodilo zbog pada BDP-a je upravo to razlog jer je naša oslonjenost na turizam itekako bila prevelika. Upravo iz ovog proračuna koji je predložen i svih onih projekcija za buduće razdoblje vidi se da se želi upravo ta struktura promijeniti da bi imali što veću proizvodnju kako u poljoprivredi tako i u industriji. Ovaj proračun itekako je zahtjevan iz razloga što pandemija još uvijek nije zaustavljena u cijelosti, ali treba biti itekako veliki vizionar da bi uspjeli sve one potrebe, a sjetimo se toga da je osim pandemije na našem području i u našoj državi bila su i dva potresa koja su izuzetno onda sve ostale efekte puno više oslabile nego ono što smo zapravo mislili da ćemo moći samo sa pandemijom prevladati. Prema tome, upravo ovaj proračun govori o tome koliko postoji uz pomoć sredstava EU koje smo itekako privukli sa velikim iznosom, a to je preko 25 milijardi eura će pokazati kako možemo napraviti puno više za svoju državu i za sve nas koji u njoj živimo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Sada je na redu kolegica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani, želim zatražiti stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka u trajanju od 10 minuta kako bismo zapravo još jednom naglasili s kojim dijelovima ovog proračuna se nikako ne možemo složiti i zašto on ne pokazuje nikakav transformativni smjer za ovu zemlju. Jedan od značajnih pokazatelja toga je zapravo pokazatelj što su prioriteti u ovom proračunu. Pa tako nije problem izdvojiti sada 2 milijarde za avione i tako ćemo izdvajati još slijedećih nekoliko godina, ali je problem već godinama uspostaviti Hitnu helikoptersku službu, Hitnu medicinsku helikoptersku službu koja bi doslovno spašavala živote naših građana sada. Posebno naših građana koji žive u udaljenim područjima ili na otocima koji nemaju stalan pristup zdravstvenoj zaštiti i koji nemaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti. Nezamislivo mi je da zapravo vi radite izbor gdje za cijenu jednog, možete imati cijelu Medicinsku helikoptersku službu za cijelu Hrvatsku i vi to ne napravite. Evo, ja to, ja to ne mogu razumjet. Jednu od stvari koju također želim naglasiti i vjerojatno moje kolegice iz inicijative zastupnica jest da jučer smo svjedočili još jednom ubojstvu žene od strane njenog partnera. Istovremeno vidimo u proračunu da se za borbu i zaštitu žrtava nasilja izdvaja samo 3 milijuna kuna dok dok se za skloništa odnosno za njihovo stambeno zbrinjavanje izdvaja nekih 600 i nešto tisuća kuna, još uvijek krajnje potfinancirano, još uvijek nemamo smjer, niti financije za implementaciju Istanbulske konvencije koju jesmo ovdje usvojili, međutim ova vlada evidentno nije spremna izdvojiti sredstva

Dobro. Tražim stanku u ime Kluba Socijaldemokrata prije nego g. Plenković predsjednik vlade počne pričati nove bajke hrvatskom narodu kako se u Hrvatskoj živi fenomenalno. Ovih dana, tjedana, mogli smo čuti samo hvalisanje i predsjednika vlade i resornog ministra financija kako je Hrvatska rekordno rasla unutar EU s tim da su prešutjeli dvije stvari ili namjerno obmanuli hrvatsku javnost ili su lagali. Jedna je da još nismo došli na razinu BDP-a od 2019., a druga ona puno važnija je da je u međuvremenu sve poskupilo. Cijene osnovnih životnih namirnica, kruha, mlijeka, brašna, ulja, poskupile su čak 20%. Poskupljuju cijene i struje, vode, režija, komunalnih usluga, dakle ljudi u Hrvatskoj sve teže žive. Jel vi znate g. Plenkoviću kako u Hrvatskoj živi prosječan umirovljenik? Jeste li bili u dućanu kada ljudi vade kovanice da bi mogli platiti pola kruha, da bi mogli kupiti jedno mlijeko, da bi mogli kupiti 6 jaja? Predlažem vam budući da je Hrvatska pred dubokom krizom, a to govore svi podaci, dakle sve nas je manje po popisu stanovništva, sve smo stariji, dužni smo ko Grčka, najzaduženija smo članica od svih novih članica EU, a ove godine po kupovnoj moći znači u BDP-u pretekla nas je čak i Rumunjska, dakle čak i Rumunji žive bolje od nas. Ja vam zato g. Plenkoviću predlažem da se probudite, da prestanete živjeti briselski zimski san i da prestanete narodu pričati bajke nego se primite posla. Stanka je odobrena. Kolega Bartulica, izvolite. **Bartulica, Stephen Nikola (DP)** Zahvaljujem. Tražim u ime Kluba Domovinskog pokreta stanku. Vidite neke stvari i neke okolnosti se mijenjaju, istina da se nalazimo u pandemiji, istina da smo imali dva potresa, međutim neke stvari stalno su prisutne, pad stanovništva, dakle Hrvatska ima sve manje ljudi i to je jedan trend koji ne staje a drugo rashodi, dakle javna potrošnja raste. Problem je u tome što javna potrošnja kod nas raste brže nego što nam raste realna ekonomija. Mi znamo da država kao takva ne stvara nove vrijednost nego je to realni sektor, država uzima kako bi raspodijelila po svojim prioritetima i nažalost u Hrvatskoj se to radi na vrlo loš način i zato naš standard se nalazi na dnu EU. Javna uprava se zapravo kod nas ponaša kao nezasitna hobotnica koja stalno uzima od običnih ljudi koji žive i stvaraju, pokušavaju nešto stvarati u ovoj zemlji, a nažalost kad se to dijeli samo pojedinci imaju korist od toga. Vidimo to kroz razne slučajeve i eu sredstva neće to promijeniti. Dakle, imamo sredstva na raspolaganju to je dobro, ali činjenica što nisu provedene reforme, budi sumnju da neće se to provoditi i u interesu svih. Predlažem da se još jednom ono što imate na usnama o strukturnim reformama stvarno počinje se provoditi. Predugo se to odgađa, a cijena je visoka, nije slučajno da ljudi odlaze. A kad se govori da mirovine npr. su sigurne,

Poštovani. Tražim stanku u ime kluba Centra i GLAS-a osim ovih razloga koje smo do sada čuli i raznih drugih razloga koje bi mogla iznijeti nedostatku reforme lokalne samouprave, podcijenjenim troškovima zdravstva, nedostatku reforme pravosuđe želila bih upozoriti na jedan drugi aspekt. Dakle, nije prošlo ni deset dana kada smo u Saboru ovdje simbolično obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, nije prošlo ni deset dana od kada smo ovdje zvonjavom svojih mobitela svako 15 minuta upozorili na stravičan podatak da u Hrvatskoj svako 15 minuta žene doživljavaju nasilje, nije prošlo ni deset dana od kada smo svi ovdje u Saboru ustali i šutjeli minutu u znak sjećanja na sve žene žrtve nasilja. Prošlo je manje od deset dana i jučer je jedna žena u Hrvatskoj, jedna žena u Splitu brutalno ubijena, a u tih deset dana 960 puta su izvršeni razni oblici nasilja nad ženama. zato ćemo danas u ime kluba i u ime svih ostalih klubova podnijeti niz amandmana na proračun koji neće samo osigurati sigurne kuće da se žene sklone od nasilja već će novac besmislenih i nedovršenih projekata usmjeriti edukaciju, dugoročno obrazovanje i dječaka i djevojčica, osnaživanje djevojčica, djevojki, žena da budu samostalne, samopouzdane, da smognu hrabrosti prepoznati i reći ne nasilnicima na programe samozapošljavanja žena, cjeloživotnog učenja i sve one programe koji će im pomoći da budu ekonomski neovisne i emocionalno snažne. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro, imamo deset zahtjeva za stankom, s obzirom da se radi o ključnom dokumentu dat ću 15-minutnu stanku da se još jednom konzultirate oko proračuna. Vidimo se u 10,15.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s raspravom o proračunu za 2022.g. i projekcijama za '23. i '24.g. Sada je na redu u ime predlagatelja poštovani predsjednik Vlade Andrej Plenković i nakon njega potpredsjednik Vlada i ministar financija Zdravko Marić. Izvolite. Molim vas sjednite i zauzmite svoja mjesta. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici. Danas je pred vama Prijedlog državnog proračuna za 2022. sa projekcijama za '23. i '24. pa ćemo potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić i ja nastojati predstaviti i kontekst i osnovne prioritete ovoga proračuna. Prijedlog se prije svega temelji na kako ste i sami danas ukazali ovim pozitivnim i ohrabrujućim trendovima oporavka hrvatskoga gospodarstva, najava gospodarskoga rasta, rasta BDP-a od najmanje 9% u 2021.g. te izrazito uspješne turističke sezone koja je bila iznad svih očekivanja, rastu izvoza i drugim aspektima koji čine ovakav dobar rezultat i u 2. i u 3. tromjesečju, a vjerujem da će biti slično Pred nama je važna zadaća da kvalitetnim ekonomskim politikama podignemo konkurentnost hrvatskoga gospodarstva. Glavni smjer na kojemu se temelji proračun za 2022. je preusmjeravanje sa naših aktivnosti i napora za krizno upravljanje koje traje skoro dvije godine prema konkurentnosti i stvaranju novih radnih mjesta. Kada je riječ o očuvanju radnih mjesta tu su naši rezultati poznati 700.000 ljudi u privatnom sektoru dobilo je plaće zahvaljujući mjerama koje je poduzela naša Vlada, 120.000 tvrtki preživjelu je krizu covida-19 i premostilo ovu krizu zahvaljujući nizu konkretnih mjera potpore podrške i financiranja brojnih troškova i otpuštanja različitih davanja. Za 2022. želimo i dalje nastaviti odgovorno upravljati javnim financijama, bazirati naše aktivnosti na učinkovitoj državnoj potrošnji, daljnje administrativno rasterećivati gospodarstvo, provoditi strukturne reforme radi povećanja produktivnosti ekonomije te jačanja konkurentnosti tržišta rada. Također želimo povećati i ubrzati apsorpciju europskih sredstava. No s obzirom na neizvjesnost oko daljnjeg razvoja pandemije ovaj je proračun prilagođen i okolnostima s kojima se Hrvatska i cijeli svijet suočavaju zadnjih skoro dvije godine i još uvijek smo u najvećoj zdravstvenoj krizi koju pamtimo. Upravo na tragu onoga što smo napravili u proteklom razdoblju ovaj je proračun odraz nezaobilazne i jedinstvene uloge države u sprečavanju urušavanja društva i gospodarstva te stvaranju preduvjeta za brz gospodarski oporavak što smo tijekom 2021.g. i dokazali. Ovaj proračun za 2022. odnosno makroekonomske projekcije za iduće dvije godine, anticipiraju i ulazak Hrvatske u Euro područje, naravno uz ispunjavanje odgovarajućih kriterija konvergencije osobito deficita i duga, a to je kao što znamo uz ulazak u schengensko područje jedan od dva strateška cilja dublje integracije u EU. Proračun se zasniva na makroekonomskim pokazateljima koji su polazišna točka naših politika i na ciljevima koje želimo ostvariti radi jačanja našega gospodarstva, njegove otpornosti konkurentnosti. Do sada objavljeni makroekonomski pokazatelji upućuju na snažan gospodarski oporavak i potvrđuju uspješnost provedbe ekonomske politike koja je kao što smo vidjeli sa rekordnih 16,5% ostvarenog rasta u drugom kvartalu sa 15,8 gospodarskog rasta u trećem kvartalu pokazala da Hrvatska ima snage na agilan i učinkovit način vrlo brzo ostvariti veći realan rast nego što je to bilo 2019.g. Hrvatska je u prva tri kvartala, dakle za sada trenutno na stopi rasta od 10,7%. Svi ovi pokazatelji govore da smo obujam industrijske proizvodnje učinili takvim da je porastao za 3,3%, da je promet u trgovini na malo viši za 19,7%, da je obujam građevinskih radova veći za 7,6%, da je broj dolaska stranih turista veći za 91,9% njihovih noćenja za 72,6%. Pri tom je realni BDP za prva tri kvartala bio približno 1,5% veći nego prije dvije godine dakle prije pandemije. Bilježimo i nastavak realnog rasta plaća sa umjereno visokim stopama. U prvih devet mjeseci ove godine 5,4%, to znači da je rast raspoloživog dohotka i rast osobne potrošnje i rast standarda naših sugrađana. Ohrabreni ovim povoljnim trendovima sada ćemo nastojati da zahvaljujući odgovornog i učinkovito upravljanja krizom ostvarimo snažan gospodarski rast, a on će biti prema našim procjenama internim na Vladi minimalno 9%, a izgledno i viši. To znači da smo nakon onog pada od 8 cijelih posto, 8,1% prošle godine, koji je izazvao promjenu trenda, dakle i rast javnog duga i manjak u proračunu, vrlo brzo se vratili na putanju koju smo imali i koja nas je krasila prve 4 godine mandata. Također, očekujemo da će se ovakvi trendovi nastaviti i iduće 3 godine, očekujemo stopu rasta 4,4 u 2022., 3,7 u '23. i 3,1 u '24. g. Vidjeli ste da je i EU komisija je revidirala svoje jesenske prognoze po njihovim procjenama rast će biti 8,1, Fitch je kazao 8,9, HNB kaže 8,5, mi smo u ovom trenutku drukčiji od naše krilatice „Under promise over deliver“, u odnosu na njih, kažemo da će biti minimalno 9%. Također, ovaj Proračun će glede prihoda u idućoj godini iznositi 164,5 milijardi kuna, rashodi 173,8, to je 491 milijun kuna više nego u novom planu Proračuna za ovu godinu, dakle rebalansa koji je Sabor usvojio. 23. ukupne rashode vidimo na razini od 169,8 milijardi kuna, prihode na, pardon, pardon, a 2024. na 166,5. Javni dug krajem prošle godine je 87,3% BDP-a, u ovoj godini bilježimo smanjenje za 4,2 postotna boda, idemo prema 83,1, iduće godine 80,7, '24., '23. na 78. Ove godine opća država bilježi proračunski manjak od 18,9 milijardi kuna, odnosno 4,5%. Manjak će iduće godine pasti na 2,6%, a u '23. na 2,4, dakle vraćamo se onoj ubrzanoj dinamici smanjenja udjela duga u BDP-u, kao što smo to radili od 2016. do 2020., konkretno do veljače. Glavni čimbenici rasta bit će domaća potražnja, nastavak rasta izvoza, ubrzanje rasta investicija, a naravno i sve to skupa potpomognuto korištenjem EU sredstava. Unatoč ovako izazovnoj situaciji, kao što znate, očekujemo ulazak u Euro područje, u siječnju 2023., odgovarajuće odluke na razini euro grupe očekujemo u lipnju ove, iduće godine. Također, važan element sagledavanja ovoga Proračuna je provedba reformi i investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, prema procjeni Svjetske banke i MMF-a, provedba NPOO-a povećava stopu rasta za 1,4 postotna boda, kako u idućoj, tako i u '23. g. Tu je i realizacija projekata iz prethodnog Višegodišnjeg financijskog okvira, a počet će naravno i iz ovog aktualnog, plus korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti. Očekujemo značajne iskorake u području investicija u energetiku, poljoprivredu, obrazovanje, znanost, tržište rada, zapošljavanje i promet. Provedba Plana oporavka i otpornosti pridonijet će ubrzanju ulaganja u one dvije ključne tranzicije, a to su zelena i digitalna. Također, želimo da proračun za iduću godinu pospješi proces sanacije šteta prouzrokovanih potresom i to i sredstvima iz Fonda solidarnosti i proračunskim sredstvima, a i sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i drugim izvorima financiranja. Također, posvetili smo pozornost i povećanju socijalnih naknada, osigurano je dodatnih 400 milijuna kuna, primjerice, kroz Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o udomiteljstvu, kao i povećanje naknada za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta na iznos od 7,5 tisuća kuna, čime se u obzir uzima ozbiljnost demografskih izazova kao ključnog pitanja za hrvatski narod. Tu je i osiguravanje fiskalne održivosti lokalnih jedinica kroz poticanje dobrovoljnog funkcionalnog spajanja, za tu je mjeru osigurano 100 milijuna kuna. Ulažemo u zdravstvu, gotovo milijarda kuna, uz sve ove napore koje smo radili kroz ovu godinu, kroz rebalanse i servisiranje svih obaveza koje su generirane kroz zdravstveni sustav. Tu je i pitanje sigurnosti, dugoočekivana nabava višenamjenskih borbenih aviona, dakle kroz rebalans u ovoj godini uplaćeno je 2,3 milijarde, u idućoj godini bit će uplaćeno 2,2 milijarde, na taj način ćemo vrlo brzo kroz dinamiku koja je dogovorena na način da ne utječe na dug ni na deficit riješiti pitanje financiranja sigurnosti, tj. ulaganja u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo bez ugrožavanja naše putanje prema Euro području. Ovo je, kada gledamo i onaj rebalans 2016. ukupno 7. proračun koji predlaže naša Vlada, koju u obzir uzima aktualne makroekonomske društvene okolnosti, pripremljene kako bi ispunio i svoju razvojnu i svoju redistributivnu funkciju. Prvi su nam proračuni u onom mandatu osigurali makroekonomsku i financijsku stabilnost Hrvatske, pripremili nas na krizu bez presedana, osigurali taj fiskalni prostor kojeg smo onda i u reputacijskom smislu iskoristili, u krizi, 2 posljednja proračuna, naravno da su bila u funkciju očuvanja radnih mjesta, zdravstvenog sustava i gospodarstva, a uz odgovornu fiskalnu politiku, ono što podcrtavam i što vide detaljno analitičari različitih međunarodnih financijskih institucija, agencija za kreditni rejting, a to je da jako dobro vide smjer, jako dobro vide sidro naše politike, jako dobro vide reforme koje smo poduzeli i što je najvažnije, vjeruju. Vjeruju nam u onome što radimo. Zbog toga i jesu ovakve ocjene o najboljem kreditnom rejtingu ikad, a to je sad BBB- na BBB i to sa pozitivnim izgledima. I u tom kontekstu mi ćemo kao i do sada voditi računa o socijalnoj i zdravstvenoj sigurnosti naših građana, učiniti sve, a to smo dokazali u nekoliko megakriza s kojima smo se suočili zadnjih 5 godina, spriječiti kad god to možemo socijalnu frakturu u našem društvu, smanjivati polarizacije, razotkrivati one koji fabriciraju socijalnu fakturu, frakturu tako da koriste politikantske ciljeve čemu svjedočimo i u kontekstu borbe protiv Covida-19, ali većina hrvatskih birača to jasno vidi, prepoznaje, razotkriva i tu igru skrivača će jasno prepoznati na izborima i to u konačnici rekla već 2 puta u zadnjih 5 godina čvrsto i odlučno. Također želimo da proračun bude i u funkciji demografske revitalizacije, mi želimo da ovaj proračun vrlo jednostavno rečeno, ubrza rast da jačamo našu otpornost da ubrzamo gospodarsku transformaciju, jačamo svoju sigurnost, ubrzamo strukturne reforme i jačamo dublju integraciju unutar EU. To je okvir i ubrzanja i jačanja koji po meni na najbolji mogući način krasi karakter ovoga proračuna. Ministre Mariću, izvolite. Zahvaljujem predsjedniku vlade, sada će nastaviti potpredsjednik vlade i ministar financija Zdravko Marić samo prije toga ćemo malo očistiti govornicu. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane dame i gospodo zastupnici, evo nastavno na riječi predsjednika vlade nekoliko opservacija odnosno informacija i s moje strane. Dakle, čuli smo i procjenu rasta za ovu godinu od 9%, za iduću godinu i temeljem koje baziran proračun za iduću godinu i iduće nakon toga 2 godine je 4,4% s tim da treba posebno apostrofirati koji su glavni pokretači rasta u ovom srednjoročnom razdoblju uz već tradicionalno stabilan doprinos osobne potrošnje glavni pokretači pojedinačno gledano i postaju izvoz roba i usluga i investicije. Doduše treba napomenuti da obzirom i na dosta visoku uvoznu ovisnost hrvatskog gospodarstva neto doprinos neto izvoza je čak i blago negativan tijekom ove 3 godine. planirana je prihodna strana proračuna, a isto tako naravno temeljem i prioriteta koje smo si zacrtali kao vlada, koji su zapisani u našem programu planirana je naravno i rashodna strana proračuna. Tu bi samo jednu kratku tehničku opservaciju ponukan između ostaloga i prošlogodišnjom raspravom dobar dio zastupnika je ukazao na potrebu za još većom transparentnošću kako bi se lakše uspoređivale brojke sada u ovom konkretnom slučaju 2022., 2021. aktualni rebalans odnosno ovo što je aktualno za ovu godinu napravili smo ovu prezentaciju s kojom mislim da vi možete vidjeti koji ste dobili u okviru rasprava po pojedinim odborima, mislim da je najveći fokus zapravo upravo i bio na toj prezentaciji pa nadam se da će ona odnosno da je ona do sada isto koristila. Također mislim da ste ovaj puta imali više nego dovoljno vremena, koliko ja pamtim mislim najdulje razdoblje između usvajanja proračuna na vladi i rasprave u Hrvatskom saboru. Tako da smo ja bih rekao svi imali dovoljno vremena da pripremimo se za današnju raspravu. Predsjednik vlade je također rekao o ukupnom rezultatu samog proračuna pa samo nekoliko riječi na tu temu. Dakle, za iduću godini planirani deficit je 2,6% on je, BDP-a, on je u skladu sa europskom ESA 2010 metodologijom koja objedinjava odnosno konsolidira i državni proračun koji je glavna tema današnje rasprave zajedno naravno i za proračunske fondove te isto tako lokalnu samoupravu odnosno sve one prilagodbe koje je potrebno između ostaloga napraviti kako bi se usuglasili sa europskom metodologijom. Sukladno tim prilagodbama odmah ću skrenuti jednu pažnju, dakle kada gledate ove tablice samo državnog proračuna i vidite određeno smanjivanje na troškovima zdravstva za iduću godinu upravo u tim prilagodbama bilo lokalne samouprave, bilo ukupnima zapravo je dobar dio toga kompenziran. Dakle, u konačnici pretpostavka je da ćemo ići sa određenim reformskim zahvatima na rashodnoj strani proračuna i smiriti te pritiske na rashodnoj strani proračuna zdravstva, a naravno ono što budemo i trebali realizirati kao što je bio slučaj i ove godine, to ćemo učiniti. Naravno što se tiče javnog duga, ono što je suma sumarum cijele priče proračunske i to je nastavno i na ovo što je uvaženi zastupnik u obrazlaganju stanke pa ću evo iskoristiti priliku i na neki način i na taj dio se referirati. Dakle, prije izbijanja Covida RH poglavito zadnje 3 godine, govorimo o '17., '18, '19. je zabilježila proračunske viškove dakle suficit konsolidiranog proračuna opće države. U odnosu na originalno planirane blage deficite ti suficiti su bili zapravo glavni pokretači smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u. U 4 godine za gotovo 12 postotnih Sam Covid jedna godina Covid-a 2020. digla je naš javni dug na 87,3%, dakle efekt od preko 16 postotnih bodova BDP-a. Već ove godine 2021. mi ga ponovno vraćamo na silaznu putanju i u godinama koje slijede nastavljamo sa tom silaznom putanjom. Dakle, govorimo o postotku udjela javnog duga u BDP-u. U nominalnim iznosima, naravno dok god imate deficit, nominalno javni dug raste, ali ću se upravo zbog toga i referirati upravo na razdoblje koje je bilo prije Covida. Vi dobro znate u svakoj od naših rasprava o proračunu mi smo govorili između ostalog da ćemo učiniti sve da rezultat bude i bolji. I najbolji efekt i najbolji pokazatelj toga vam je upravo na toj prezentaciji koju smo vam dali dali na zadnjem slajdu koji pokazuje da smo mi praktički 4 godine našeg mandata prije Covida čak i nominalno javni dug držali na istoj razini. Najveća stavka naravno koja je bila smanjivanja su troškovi kamata. I dozvolite u ovom preostalom vremenu obzirom da kako je predsjednik sabora predložio i vi se usuglasili da imamo objedinjenu raspravu, sastavni dio ovog paketa je i uvijek onaj Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinu uz one standardne stavke ono što vas uvijek posebno zanima je pitanje jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Dakle, visina fiskalnog izravnanja od 2 milijarde kuna. Isto tako predviđeno u proračunu 100 miliona kuna to je bilo dosta česta tema na odborima za funkcionalno spajanje jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, jedna mjera ovoga stimulativna. Onih 3% za ukupni kvantum zaduženja ponovo je za 2022. ovoga ponovljen, ali podsjetit ću vas da recimo u izmjenama i dopunama tog istog zakona za ovu godinu smo digli na 3,5%, dakle gledamo i pratimo našu lokalnu samoupravu i njihove potrebe. Također proračunska osnovica, jamstvena zaliha, proračunska zaliha, ostaju praktički nepromijenjene kao i prijašnjih godina. Ukupno mogućnost se utvrđuje kako se zaduženje na inozemnom i domaćem tržištu može provesti do 40,2 milijarde kuna. Imamo nešto više dospijeća 2022. nego 2021., ali sve u skladu sa našom strategijom javnog duga planiramo planiramo ostvariti ne samo refinanciranje nego i uštede na kamatama. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem i ministru Mariću. Sada ćemo ići sa replikama za predsjednika vlade, ima ih ukupno 23. Evo samo sekundu da govornicu složimo. Može, prvi je na redu kolega Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Premijeru, evo kolega Troskot je iznio ovo istraživanje Europskog parlament da je trošak korupcije u Hrvatskoj 60 milijardi kuna, dakle to je nekakva konzervativna procjena, to bi bilo godišnje 15 Peljeških mostova, al to je bilo dok vi niste u potpunosti stavili svoje šape na sve institucije, dok niste počeli izvlačiti novac iz europskih fondova, pa vas sada vaše dužnosnike, članove vašeg predsjedništva progoni Ured europskog javnog tužitelja tko može izračunati kakvi su učinci odlaska naših mladih i iseljavanja na naš rast i bilo bi dobro kad bismo mi s vama bili na nuli jer ovaj trošak korupcije jede taj vaš navodni rast BDP-a, al mi smo s vama u minusu. I kao što je neizbježan odlazak glavne državne odvjetnice koja je štitila vašu Gabi, tako je neizbježan i vaš odlazak, ali i posljedice zbog toga što ste bili mecena korupcije u Hrvatskoj. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani zastupniče Grmoja. Ako vi sebe smatrate možda medvjedom, pa imate šape, a ne ruke, to držite za sebe. Drugo, neopisivo je zadovoljstvo bilo izbacit Most iz vlade, najnelojalnija, najpokvarenija, najdemagoškija i najpopulističkija nakupina lokalnih aktera koja se igra nacionalne politike. Razotkriveni ste tada, a razotkriveni ste i sada. Vaš čelnik stranke hvali se ovdje prošli tjedan da, da, roditeljima Pfizer, podržavate prosvjed i nudite narodu što, Ivermectin, lijek za životinje, za parazite kod životinja. Vidim da su vam šape tu, sad mi je jasnije odakle Ivermectin kao okvir nastojanja Mosta da pridonese borbi protiv Covida-19. Čestitam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo povredu Poslovnika, kolega Grmoja izvolite. povreda čl. 238., kad ste uhvaćeni sa šapama ili rukama kako god želite u rukama hrvatskih poreznih obveznika onda naravno možete lagati jer ko i krade on i laže, niko iz Mosta nikad nije zagovarao bilo kakav lijek, ali

Poštovani predsjedniče hrvatske vlade, evo svjedoci smo da u zadnjih nekoliko mjeseci dolazi do drastičnog povećanja cijena prehrambenih proizvoda, od ulja, mesa, mahuna, graha i slično što dodatno opterećuje obiteljske budžete naših sugrađana. Jedan od glavnih ciljeva u programu vaše vlade za razdoblju od 2020. do 2024. je smanjenje stope PDV-a na svu hranu sa 25 na 13%. Zanima me zašto do sada to niste napravili i kada planirate

onoga što se zovu različiti krugovi i ciklusi porezne reforme. Mi smo kroz 5 ciklusa porezne reforme rasteretili naše građane i gospodarstvo za 10 milijardi kuna. Slično smo napravili i sa rasterećenjima kroz administrativne namete. Dakle, što se tiče politike rasterećenja ova vlada se dokazala i kod smanjivanja stopa poreza, smanjivali smo i stope poreza na dohodak, išli sa nižim stopama PDV-a za niz proizvoda i napravili upravo one iskorake koji idu prema našim potrošačima, prema našim građanima, omogućili sa različitim aspektima porezne reforme da poslodavci praktički kroz neoporezive načine daju svojim zaposlenicima veća primanja. Stoga u Hrvatskoj raste i prosječna i medijalna i minimalna plaća i činit ćemo i dalje…/Upadica: Hvala vam/…sve za podizanje standarda naših građana. Hvala vam lijepa. Poštovani premijeru, u proračunu Hrvatskih cesta je na poziciji Programa izgradnje i rekonstrukcije brzih cesta za 2020.g. predviđeno 462 milijuna zarez 80 tisuća kuna sa naravno pripadajućim projekcijama za '23. i '24.g. i u tom programu je predviđena i izgradnja Podravskog ipsilona odnosno brze ceste koja će spojiti Viroviticu, Špišić Bukovicu, Bjelovar, Bjelovar i Zagreb i naravno ovo je najvažniji strateški projekt u Virovitičko-podravskoj županiji koji će omogućiti povezivanje naše Virovitičko-podravske županije s ostatkom Hrvatske, a vi ste u vašem mandatu od 2017.g. do danas često dolazili i dolazite u Virovitičko-podravsku županiju i upravo uvrštavanje brze ceste u državni proračun je dokaz da ste prepoznali i prioritete i potrebe stanovnika Virovitičko-podravske županije i važnost brze ceste …/Upadica: Hvala vam/…za razvoj gospodarstva i dobrobit stanovništva u županiji. Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Bedeković. U potpunosti se slažem s vama, upoznat sam sa značajem brze ceste koja bi najprije trebala završiti se ova dionica od Farkaševca do Bjelovara i nakon toga da krenemo prema Virovitici. Nema zastupnika iz 4. iz 4. izborne jedinice, a osobito iz Virovitičko-podravske županije koji je na svim našim susretima, pa evo i na zadnjem savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem održanom u Pleternici gdje se vi i zastupnik Đakić uključili i signalizirali koliko je važan za ekonomski razvoj upravo ove županije dovršetak te brze ceste. Ministar Butković, Hrvatske ceste imaju zadaću da rade na tom projektu, mi ćemo iznaći sredstva da se taj projekt financira, to je jedan od prometnih cestovnih pravaca koji je prioritet, znate da ćemo završit do kraja mandata u potpunosti koridor VC kroz Baranju. Kada se dovrši ova brza cesta onda možemo reć

od naših iseljenih Hrvata. Nikad manje nismo imali stanovnika u RH prema onome šta je Zavod za statiku objavio, 6%, 4 milijarde dolara. Inflacija i cijene divljaju, to su i kolege govorili toga smo svjedoci, 11 kuna je davno nafta prošla cijenu. U isto vrijeme vi ovdje govorite o ne velikim potezima dok Europa dršće, Amerika strepi od inflacije, vi high life ko Lolek i Bolek i ministar, kao sve cvita. Pa ulje je 16 kuna litra, ljudi vrlo teško žive, zdravstvo je u rasulu

priča, storija jedan teatar apsurda najniži, populizam, demagogija, ljude zavodite i time rušite napore odvažnih, odgovornih ljudi i u zdravstvu i u znanosti koji ljudima upozoravaju na činjenicu da će na korona za koji dan odnesti 11.000 života, a vi ste igrate s time ne biste li nešto u vašim u vašim populističkim manirama profitirali. Ako niste primijetili Vlada je prije skoro dva mjeseca ograničila cijene benzina, kad ste to već spomenuli, bili smo prvi koji smo to napravili u EU. Rast cijene energenata na kućanstvima se nije osjetio u Hrvatskoj, ni cijena plina, ni cijena struje, prema tome taj okvir koji smo riješili munjevito od nas prepisuju i drugi. Pratite malo …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… šta se zbiva van Hvala lijepo predsjedniče. Premijer je povrijedio čl. 238. gdje je rekao da ja rušim napore odgovornih ljudi. Ko su ti odgovorni ljudi premijeru? Na Pelješkome mostu?

Gospodine Plenkoviću slušam vas i ne vjerujem i pitam se jel živimo u istoj državi. Ovdje ste kao neki statističar prije svega pročitali ono što su vam napisali, a papir trpi svašta kao što znamo, no na vašem papiru eksplicitno piše ne znamo kud idemo. U vrijeme kad se Hrvatska suočava s krizom Hrvatskoj treba plan, a ne statistika. A kad smo kod statistike onda treba istaknuti da nas je 400.000 manje nego pri zadnjem popisu, da ljudi žive sve teže, da inflacija jede gospodarski rast, da brašno, ulje, mlijeko sve poskupljuje, da korupcija izjeda hrvatsko društvo, da smo po GDP-u mjerenom kupovnom moći iza Rumunjske, dakle prestigli su nas čak i Rumunji po životnom standardu, a dugovi u zdravstvu su takvi da se jednostavno više ne mogu servisirat.

Hvala lijepa. Gospodine Bernardić, nisam vas vidio godinu i pol dana do zadnjeg aktualnog sata i možda mi stvarno ne živimo u istoj zemlji. Prije zadnjeg aktualnog sata zadnji put kad sam ja vidio di ste vi znate vi di ste bili? Vi ste bili u Gardalandu e, znači vi ste u Gardalandu, a mi smo tu, nismo u Bruxellesu nego smo tu svaki dan, dapače, samo smo ste Stier i ja vratili ranije, vaš prijatelj Picula, vaša prijateljica Borzan, vaš bivši povjerenik Mimica, vam je sad zastupnik, meni draga i simpatična dr. Jerković, vaš zastupnik Matić jesu oni u Bruxellesu? Jel to protuzakonito? Morate to njih pitat. Dakle, ta teza koju vi i vaša ekipa plasirate istrošena, prazna. Ovo je politička prezentacija proračuna na temelju podataka, ako vi želite hrvatskom narodu reć da je ovdje strašno loše i da je baš onako kako ste nam vi ostavili

argument onda pokušava difamirati na osobnoj razini, ali ono što je dobro reko, reko je jednu istinu. Ovo je bila politička prezentacija, ovo je bilo iznošenje statistike i ovo je bio bijeg od realnosti.

i isključite molim vas mikrofon. Idemo dalje, sada je na redu kolega Hajdaš Dončić. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Poštovani premijeru, naravno da je proračun politička prezentacija od strane vladajućih svugdje u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, a isto tako proračun, budžet ili .../Govornik se ne razumije./... vam je ono, povijesno crna kožna torba, ako se sjećate gdje su ministri financija, da vas malo podučim, gdje su ministri financija u 18. st. sa crnim kožnim torbama prezentirali parlamentu proračun. Međutim, ja sam sad zabrinut sa druge strane proračuna. Dakle vidim veliki broj stavki, usluge, informatička oprema, itd., to je preko 100, 150 milijuna kuna. Svako od tih stavki u proračunu za sljedeću godinu pa se bojim da te crne kožne torbe možda ne bi izlazile, a ne ulazile, kako je to prije bilo, što vaša politička stranka, na žalost vašu, a i našu, Hrvatske, ima i pravomoćnu presudu za to. Hvala. Hvala lijepa poštovani zastupniče Hajdaš Dončić, vidim i vi i dalje valjda nosite pod rukom literaturu pa onda citirate, ali to je sve dobro i simpatično. Vi ste ostavili fenomenalne ugovore kad je riječ o prometu. Nitko nije bolje ugovore potpisivao od vas, štitio nacionalne interese, vi ste poznati po tome i sigurno sa puno razumijevanja i znanja kako funkcionira država operirate i govorite. Što se tiče pitanja nabave bilo kakve, neovisno o tome je li to informatička oprema ili nešto drugo, postoje tijela, postoje ljudi koji to trebaju nadzirati, koji to trebaju kontrolirati, ako nešto nije po zakonu, onda će nastupiti neka druga vrsta tijela koji su malo iznad onih koji to provode, pa će po tome djelovati, jednako za sve, ime i prezime, odgovornost, upravo onako kako to rade sve države, pa i naša, u bilo čije vrijeme, ne sekirajte se. Predrag (HNS)** Hvala lijepa g. predsjedniče Sabora, poštovani g. predsjedniče Vlade. Među prvim rečenicama spomenuli ste konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Pred nama su ogromni novci iz NPOO-a, iz Višegodišnjeg financijskog okvira i evo, ja predlažem da čim više sredstava ide baš za konkurentnost našeg gospodarstva. Naime, otvara se veliki prostor, vidimo koliko su lanci dobave odrezani i već sad imamo ogroman iznos, rast izvoza. Mislim da bi čim više sredstava ustvari trebalo dati tim gospodarstvenicima kako bi se pripremili i po dosta višim cijenama i po većoj kvaliteti prodavali svoje proizvode, a time i povećali plaće našim građanima, našim radnicima. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Štromar. Slažem se s vama, konkurentnost gospodarstva je naš glavni prioritet, u konačnici je to jedan od ciljeva Nacionalne razvojne strategije koju smo predložili HS-u, a HS usvojio početkom ove godine i upravo to je bila misao vodilja i u krizi i nakon krize. kao odgovorna Vlada rekli smo da, sad i odmah, u neviđenoj krizi dati najveća sredstva ikada upravo privatnom sektoru, gospodarstvu, poslodavcima i radnicima. Zašto? Da premoste krizu za koju nisu nimalo krivi. Tu smo uspjeli i ja gdje god dođem u Hrvatskoj ne mogu ne čuti poduzetnika ili obrtnika koji iskreno kažu hvala. Nema ih toliko u medijima, ali znaju da nije bilo Vlade da danas ne bi radili niti bi njihovi radnici imali plaću, a niti njihove obitelji kruh. Istodobno, porast izvoza u ovoj godini je veći od 40%, to je jedna od glavnih komponenti rasta BDP-a, znači imamo agilne i poduzetne ljude .../Upadica: Hvala vam./... mi smo tu Poštovani predsjedniče Vlade, u nekoliko navrata čuli smo kako je Prijedlog ovog Državnog proračuna socijalno osjetljiv, a ono na što sam ja posebice osjetljiva je stavka u proračunu Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec. Na sjednici Vlade održane u Čakovcu 2019. g. donijeli ste zaključak kako će ići u izgradnju .../nerazumljivo/... kako će se ići u izgradnju nove škole, Centra za odgoj i obrazovanje na koju se čeka već duže od 10 godina. Školu trenutno polazi 170 polaznika, a ona je za kapacitet nekakvih 65 učenika. Ponovno odugovlačenje s početkom gradnje stvara opravdano nezadovoljstvo jer se opet uskraćuje pravo na primjereno školovanje učenika s teškoćama. Stoga vam upućujem apel, ne samo svoj, već i roditelja, polaznika, struke i žitelja Međimurja, molim vas, u 2022. započnite izgradnju nove školske zgrade Centar za odgoj i obrazovanje jer sve nas na kraju dana povezuje u jedan zajednički cilj, bez obzira na stranačke boje,

veliki broj puta vidjeli i u Međimurju, a i ovdje i mislim da smo i zajedno bili na otvaranju različitih velikih projekta u koji su uložile i županije i grad Čakovec, a naravno i Vlada i nacionalnim sredstvima i EU fondovima u razvoj Međimurja i to je sigurno jedna od onih županija gdje su napravljeni ogromni iskoraci u ulaganju infrastrukturu, bilo da je riječ o školstvu, bilo da je riječ o zdravstvu, centri za odgoj i obrazovanje jednu su od onih indikatora stupnja socijalne odgovornosti, uključivosti naše generalne politike, bila ona lijeva ili desna ili centar ili nacionalna ili županijska. Imamo sjajnih primjera upravo takvih centara, jedan od njih sam i posjetio, nedavno financirano u Virovitičko-podravskoj županiji u Virovitici, znam koliko to znači obiteljima, znam koliko znači djeci. Mi ćemo u suradnji sa vama nastojati naći rješenje da se započne i sa ovim projektom u 2022. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Idemo sada na kolegicu Vučemilović, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Još je Vlada Zorana Milanovića uvela uredbu kojom se zabranjuje zapošljavanje stručnih suradnika u našim školama i do dana današnjeg se tu nije apsolutno ništa promijenilo. Situacija u našim školama je porazna, navest ću vam samo podatke za Osječko-baranjsku županiju iz koje ja dolazim. Županija je osnivač 79 škola, što osnovnih, što srednjih, u njima imamo 77 pedagoga i 39 psihologa, znači nemamo čak u 2 škole ni pedagoga i moje pitanje je vrlo direktno, hoće li Vlada na čijem ste čelu konačno ukinuti tu uredbu i omogućiti zapošljavanje stručnih suradnika u školama jer mislim da ćemo se svi složiti kako ne smijemo štediti na razvoju naše djece i da nam to mora biti prioritet. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Ako postoji ijedno ministarstvo kojem je kontinuirano povećavan proračun i naravno i izdaci, a i rješavanje tog prioriteta to su bili, to je bilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. To je u konačnici i više od milijarde eura kroz NPOO. To su brojna sredstva koja će ići i na obrazovanje i na znanost kroz višegodišnji financijski okvir. Ja ću razgovarati i sa ministrom Fuchsom da točno vidimo o kojim školama se radi, ja napamet ne znam o čemu točno govorite i koje su to škole u Osječko-baranjskoj županiji koje nemaju stručnjake ovih profila o kojima ste govorili i nastojat ćemo naći rješenje jer mislim da takve službe i takvi profili stručnjaka nisu slučajno u školama i imaju svoju ulogu jasno definiranu i trebaju pomoći u pedagoškom procesu prema našim najmlađima, a to je u vremenu interneta izuzetno zahtjevna zadaća. Hvala. **Jandroković, Gordan Poštovani g. premijeru, u Hrvatskoj postoji 40.000 tvrtki koje nemaju nijednog zaposlenog ili jednog zaposlenog. Oni su u prošloj godini imali prihode 20 milijardi kuna. U zadnjih mjesec dana ja sam vašim ministrima redom tu prisutnom g. Mariću, zatim Malenici i predsjedniku HNB-a ili direktoru HNB-a pokušao postavit pitanje da li oni znaju i da li oni misle da u poslovanju tih tvrtki bez ijednog zaposlenog sa 20 milijardi kuna prihoda postoje neke nepravilnosti. Svi su mi redom kazali da oni ne vide tu nikakvu nepravilnost do trenutka dok europski uhidbeni nalog nije poslan poslan u Hrvatsku da se privede ministrica, bivša ministrica Žalac radi toga što je upravo jednoj takvoj tvrtki uplatila 16 milijuna kuna, a ta tvrtka nema nijednog zaposlenog odnosno ima samo vlasnika. Naknadno se vidjelo da je u slijedećih par dana

Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovani predsjedniče vlade, moje pitanje će biti vrlo jednostavno, a odnosi se na prihodovnu stranu proračuna. Dobro vam je poznato da jedina zemlja EU u kojoj je veći PDV na higijenske uloške i tampone od Hrvatske je Mađarska. Mene zanima kad će se steći uvjeti da i u Hrvatskoj smanjimo taj PDV na higijenske uloške i tampone sa 25 na 5%? Sigurna sam da to neće izazvati veliki problem problem u proračunu jer kad uzmete higijenske uloške i tampone mislim da one ne čine PDV na to i ta razlika velika, velika razlika u tom proračunu, pa me zanima vi ste najmjerodavniji kad ćemo steći uvjete da i u Hrvatskoj to napravimo iz jednostavnog razloga jer ceterum censeo

PDV na različite proizvode, spuštali ih sa stope na 25 na 13, na neke i niže. Ono što ćemo učiniti, ja mislim da je bio i zaključak HS u tom smjeru da se zaduži vlada da sagleda ovu problematiku i da napravimo iskorak dalje. Smatramo da je to dobro, ima naravno to i reperkusije na neke slične druge proizvode, ali u svakom slučaju nije dobro da je nešto što je nužno, normalno u nekakvom civilizacijskom kontekstu 21. 21. stoljeća i to trećeg 10-ljeća da nije dostupno našim ženama, djevojkama, curama u najmlađoj dobi i napravit ćemo jedno rješenje koje će biti cjeloviti, a koje ćete vjerujem i vi podržati. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče hrvatske vlade, jasno je da prijedlog proračuna nisu samo gole brojke, da je to strategija, da je to zapravo strateška odrednica vlade, ali ja iz ovog proračuna ne vidim strateške reforme, ne vidim reformu javne uprave, ne vidim reformu pravosuđa jer da postoji reforma javne uprave onda bi neki službenik koji je radio u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU rekao bivšoj ministrici Žalac da ne može to raditi što je radila sa muljažama oko softvera, isto tako i ravnatelju SAFU-a.

rast, jača otpornost, ubrzava gospodarsku transformaciju, jača sigurnost zemlje, ubrzava strukturne reforme i jača integraciju unutar EU, ama baš sve stavke u ovom proračunu, dakle drugom proračunu u u ovom mandatu idu u tom smjeru. U tom smjeru vam je i napisana i nacionalna razvojna strategija, u tom kontekstu vam je napisan i NPOO, u tom kontekstu je napisan i program vlade i u tom kontekstu na klupe saborskih zastupnika dolaze brojni zakonski prijedlozi koje vlada upućuje. Ja mislim da smo ogroman broj zakona upravo u području pravosuđa i u području uprave donijeli u ovaj sabor. Svaki od tih zakona je reforma i kada to malo bolje sagledate onda vidite koliko smo tu učinili i koliko smo napravili, a mi ćemo to napraviti i dalje. Vi ćete sigurno sa svojim velikim iskustvom …/Upadica: Hvala

planira se ukupna cifra u smanjenju ukupno nekih 6,4 milijarde kuna, uštede na rashodima HZZO od nekih 2,5 milijarde kuna. Međutim, nismo vidjeli još nikakve započete reforme u sustavu, izvjesno je da bolnice neće smanjivati u 2022.g. dugove, limiti su nerealni, tako da obzirom i na nastavak pandemije Covid-19 smatramo da je ovaj proračun pogotovo za zdravstvo ne samo da nije nerealan nego je i nazadan. Čime ćete uvjeriti naše građane da će se zdravstveni sustav stabilizirati ako vidimo niz stavki od smanjenja stavki za sigurnost građana, prava na zdravstvene usluge, smanjenje za preventivne program? Čime ćete uvjeriti djelatnike u zdravstvu da će se zdravstveni sustav stabilizirati ako se smanjuju sredstva i za bolnički sustav i za primarnu zdravstvenu zaštitu i za niz drugih stavki? Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Marić, kada je riječ o zdravstvu točno je, vi ste to dobro vidjeli, ali moramo isto tako uzeti u obzir dakle kontekst i dinamiku pandemije, mi smo izdvojili za zdravstvo puno više sredstava nego što smo planirani, nego što smo uopće mogli i naslutiti. Mislim da nas je Covid-19, a to će sigurno detaljnije danas tijekom dana ovdje pojasniti i ministar financija sada već koštao i više od 40 milijardi kuna, dakle ako imate 40 milijardi kuna troška koji niste planirali onda vam je jasno što je sve država i vlada trebala učiniti da bi osigurala sredstva za to. Kada je riječ o reformi zdravstvenoga sustava ono što ima zadatak ministar Beroš, a to je osigurati samodostatnost javnog zdravstvenoga proračuna, raspoloživim financijskim sredstvima pokrivati troškove za učinkovitu brigu o zdravlju građana. A to podrazumijeva i dostupnost i kvalitetu i optimalno primjenu ograničenih resursa i transparentnost u trošenju …/Upadica: Hvala vam./… sredstava, ujednačenost standarda zdravstvene Marijana (Centar)** Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče vlade, evo zapravo sam vrlo slično pitanje htjela postaviti i kao kolegica obzirom da sam i na Odboru za financije upitala gospodina ministra Marića o tome dakle kada nas očekuje reforma zdravstva obzirom da su ovi troškovi zaista nerealni. Čeka li nas novi rebalans proračuna nakon nove godine kojim ćemo ponovo, dakle to je nekakav običaj koji se ponavlja iz godine u godinu usipati nove milijarde u zdravstvo. Međutim, evo kako smo već, kako ste već komentirali ovu temu pitat ću vas onda o reformi lokalne samouprave. Obzirom da je ovdje sada u proračunu predviđeno 100 miliona kuna za funkcionalna ujedinjavanja na koji način mislite to napraviti, spominje se da će se kriteriji odrediti na vladi ili nekim drugim tijelima

pa znate da smo iz jedne klasične priče o vječnim deficitima hrvatskog proračuna prva vlada koja, prvo dovela proračun u uravnoteženje, a potom i u proračunski višak, izvukla Hrvatsku iz procedure prekomjernog proračunskog manjka iz makroekonomskih neravnoteža, digla zemlju po 2 od 3 investicijske, agencije za investicijski rejting na investicijsku razinu i pritom servisirala obaveze u zdravstvu i pritom kad je god to mogla, a to govorim prije krize izbjegavala rebalanse proračuna. To nije bilo pravilo prije naše vlade, to je važno da javnost zna, a ne da ovako paušalno to ostaje. Što se tiče zdravstva odgovorio sam zastupnici Marić, što se tiče uprave točno je predvidjeli smo 100 miliona kuna za spajanje funkcionalno jedinica lokalne i područne samouprave, imamo ih puno. Sve one koji žele ujediniti napore i bolje financijski funkcionirati dobro …/Upadica: Hvala vam./… su došli. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi predsjedniče vlade, u ovom proračunu smanjena je stavka jednokratne pomoći umirovljenicima za nekih 465 miliona kuna. situacija trenutna je takva da će ove godine inflacija biti između 4 i 5% realno i ono što je vlada sama projicirala u makroekonomskim projekcijama da se čak po vladi u idućoj godini očekuje veća stopa inflacije nego li u ovoj. Mislim da je to nešto što mora vladu navesti da ozbiljno razmišlja i o dodatnom usklađenju mirovina odnosno eventualno o jednokratnoj pomoći, ali isto tako da razmišlja, a vidim da su pregovori počeli o korekciji plaća u takvim uvjetima jer 2 godine visoke stope inflacije definitivno zahtjeva korekciju u tom smislu. **Jandroković, Poštovani zastupniče Grčić, dakle što se tiče mirovina one su u našem prvom mandatu narasle više nego što smo obećali. Mi smo rekli da će narasti za 5% one su narasle za 13% najmanje mirovine su narasle za dodatna 3% kroz mirovinsku koju smo predložili i koju je Hrvatski sabor usvojio. Što se tiče potpore koju smo dali za Covid dodatak ona je bila važna, bitna dala je uz partnerstvo sa udrugama umirovljenika i sa sindikatom i sa maticom i sa HSU-om i potporom zastupnika Hrelje jedan dodatni prostor u smislu primanja. Što se tiče plaća, pa u našem mandatu plaće u državnoj i javnoj službi rasle sukcesivno ukupno za 18,31%, u obrazovanju i više,

Dobro je imati šalabahter, čestitam imate dobar šalabahter i to se pokazuje na rejtingu, no nije dobro manipulirati. Uspoređujete statistiku same nas sa samima sobom, nikada ne uspoređujete sa Europom. Kažete da je BDP rastao u odnosu na prošlu godinu, koliko su drugi rasli. Mi imamo jedan od najnižih rasta BDP-a po glavi stanovnika u Europi. Hvalite se izvozom, koja je struktura tog izvoza? Poraz izvoza dominantno se odnosi na turizam, turizam ima sve veći udio u BDP-u čime se svodimo na monokulturu, krahom turizma bit ćemo u još većim problemima nego što jesmo. Investicije, razina investicija odnosno njihov udio u BDP-u još nije dosegao razinu iz pretkrizne 2008. godine sa svim sredstvima EU fondova danas koje imamo na raspolaganju. Rejting, Fitch nam je malo podignuo rejting jer očekuje da ćemo 2023. ući u eurozonu dakle, kada država i formalno izgubi sve poluge za monetarnu, autonomnu i monetarnu i tečajnu politiku.

pa gledam podatke, gledam što prognozira Europska komisija o rastu za ovu godinu i meni se čini u jednoj komparativnoj statistici jedne Europske komisije koja sigurno nije tijelo na koju Hrvatska ima utjecaj u tom pogledu, gle čuda Hrvatska će imati po njihovim procjenama treći najveći rast od svih članica EU u 2021. Ja mislim da to nije usporedba samih sa sobom. Poštovana zastupnice Peović, podsjetit ću vas mi smo u generacijskom smislu u fazi hvatanja koraka sa zemljama srednje i istočne Europe catching up policy. Zašto? Pa ako vi ne znate ja ću vam reći. '89. je izmišljen PHARE program koji se zvao Poljska i Mađarska potpora u ekonomskoj obnovi, Hrvatske nije bilo u tom kontekstu do iza 2000., ništa, zero, autonomne trgovinske povlastice, nema pretpristupnih fondova, nema sporazuma o suradnju …/Upadica: Hvala vam lijepa./… tih 10 godina čine tu razliku i zato ih mi stižemo …/Upadica:

da imamo komparativno dobar rast znači u, niste odgovorili na podatke koje sam vam podastrijela, znači imamo jedan od najmanjih rasta BDP-a u Europi. To što mi imamo rast BDP-a u odnosu na prošlu godinu ne možete uzimati kao nikakav uspjeh. Kad govorite o plaćama imamo prosječnu plaću na razini slovenske minimalne

Tako da dobivate opomenu. Idemo sada dalje, kolegica Vidović Krišto, izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (Nezavisni)** Gospodine Plenkoviću, čuveni njemački bivši tehnisač Boris Becker bio je izložen progonu njemačkih poreznih tijela te je morao platiti kazneni porez kada su bavarski poreznici dokazali da je više živio u Njemačkoj nego u Monaku gdje je bio prijavljen što će reći popularnost ili društveni status za državna tijela ne igraju nikakvu ulogu. Vi svojim utjecajem na pravosuđe ne dopuštate utvrđivanje razmjera imovine i prihoda putem kojeg bi državni proračun uprihodio milijarde s obzirom na to da moćnici u Hrvatskoj vrlo često imaju smiješno javno deklarirane prihode, ali zato imaju enormnu imovinu. imovinu. Zašto ne dopuštate Poreznoj upravi da utvrdi razmjer imovine i prihoda sucu Miroslavu Šeparoviću, inspektoru Andriji Mikuliću, Ivici Todoriću, Božidaru Kalmeti, Vladimiru Šeksu, Slavku Liniću i tako bih mogla još 2 sata nabrajati. Nama se primjerice raspada zdravstveni sustav jer nedostaje novca u državnom proračunu, a razlog tomu je neviđena krađa javnih dobara i vaše blokiranje rada pravosuđa. **Jandroković, Hvala lijepa gospođo Vidović Krišto, ja moram priznati da ja ovako učinkovitog blokatora pravosuđa kao što sam ja još nisam nigdje sreo, pa ni u Njemačkoj. Tako puno blokiram pravosuđe da nam je predsjednik vijeća u predmetu Fimi medija SDP-ov zamjenik ministra pravosuđa iz Račanove vlade Ranko Marjan i puf toliko sam dobro blokirao da je potvrdio presudu. Nije je čak uz sav moj utjecaj niti vratio na ponovno suđenje na županijski sud. Toliko dobro blokiram pravosuđe i državno odvjetništvo da hops 5 tjedana prije parlamentarnih izbora izleti slučaj Rimac. Toliko dobro blokiramo pravosuđe da je praktički kroz medijsko politički pritisak prije svega lijevog spektra, a vi ste navodno sa krajnje desnog, takav sa svako malo moramo govorit o nekom iz HDZ-a. To je to, to je ta šapa na pravosuđu. Kolike su te šape, gdje su? Dakle, ta vrsta demagogije i neistine može proći samo nekome tko vas sluša …/Upadica: Hvala vam./… i misli da govorite istinu, a takvih je jako malo. Kolegice Vidović Krišto, povreda Poslovnika. određenih moćnika. Gospodine Plenkoviću, doista se ponašate kao Sanader prije njegovog odlaska s vlasti. Moram vam reći da bahatost nije nikakvo umijeće, niti je pristojno,

vi bi još dodatno replicirali kao da smo na aktualnom prijepodnevu, a ovo nije to, ovdje je replika na repliku. Tako da nemojte koristiti povredu Poslovnika da biste dodatno još polemizirali. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Raukar Gamulin, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani premijeru jučer smo svjedočili još jednom feminicidu. Još je jedna žena ubijena samo zato jer je žena. Pa vas molim da nam pred hrvatskom javnošću precizno pojasnite koliko se točno sveukupno izdvaja iz hrvatskog proračuna za borbu protiv zlostavljanja u obitelji i protiv Dakle, koliko se točno izdvaja sredstva za primjenu Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i bori protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koja jest usvojena u ovom saboru. Kolika su povećanja i ako ih uopće ima. Smatram da izdvajanje značajnijih financijskih sredstava za borbu protiv zlostavljanja u obitelji presudna su za jasno postavljanje vlade da se sa deklaratornih stavova prijeđe u aktivnu borbu protiv zlostavljanja i ubijanja žena. Lijepo bih vas molila za precizan odgovor. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa poštovana zastupnice Raukar Gamulin. Što se tiče teme sprječavanja nasilja u obitelji, a osobito nasilja nad ženama onda svako od nas ima određena postignuća iza sebe. Ja sam u ovom saboru, a ne SDP koji je to mogao 5 godina pa iz nekih nepoznati i neuvjerljivih poluobjašnjenja nije imao snage, predložio da sabor ratificira Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i otklanjao maglu, magluštinu i demagogiju koju su mnogi puštali u tom trenutku o nekakvim zombijima koji će hodati hrvatskih ulicama kojih nema, čak sam platio i dio političke cijene za to, međutim idemo dobrim smjerom. Ono što nažalost ne mogu spriječiti, ne mogu spriječiti primitivce, divljake i kretene da rade takva kaznena djela. Nažalost za to nemam lijeka, ali imam lijeka da pooštravam Kazneni zakon i sve druge zakone koje smo već pooštrili da sankcije budu rigorozne, Hvala vam lijepa/…a na njih ne mogu utjecat, ali u javnom smislu se slažem s vama. …/Upadica: Hvala vam lijepa/…A što se tiče financijski sredstava ona su brojna kroz razne resore, tražit ću kolege da vam daju pismeni odgovor, to napamet ne znam, ima toga jako puno. Zahvaljujem se. Evo poštovani premijeru, pošto nemate odgovor mojoj kolegici Raukar Gamulin reći ću vam ja. Recimo za stambeno zbrinjavanje žena žrtava nasilja u obitelji imamo cijelih 600.000 kuna u ovom proračunu, a nije puno bolje niti sa generalnom borbom protiv nasilja u obitelji. Međutim, jedna, još jedna stvar, a to je da smo iz izvještaja glavne državne odvjetnice, ali i glavnih istraživača korupcije u Hrvatskoj koji nisu u USKOK-u i DORH-u nego na Indexu i Telegramu. Saznali smo da je 91% svih kaznenih prijava za korupciju koju je DORH imao u 2020. odbačeno, tu je i slučaj Borg. Slijedeće godine u toj statistici će vrlo vjerojatno biti i veliki Agrokor. Istovremeno, za borbu protiv korupcije vi izdvajate cijelih 2.000 kuna više za implementaciju nacionalnog plana nego prošle godine, pa smo sad na 16.000 kuna

Ja mislim poštovana zastupnice Benčić da se nadležne institucije uz punu potporu i vlade i sabora intenzivno bore protiv korupcije u našem mandatu. Intenzivno se bore, na njih nitko ne utječe, ne kontrolira ih, ne nalaže im koga da gone, koga da ne gone, ne šapću nekima kako imaju saznanja kroz nevjerojatna kaznena djela o tome da im netko šapće tko je pod tajnim izvidima ili ne. Toga nema. Već sama ta činjenica, pa i nekoliko predmeta o kojima smo u javnosti govorili govore vam kakav je karakter borbe protiv korupcije i nulte tolerancije na tu istu korupciju. To je ono što mi radimo, ta se postignuća vide. To što ste se vi podijelili, pa će ovi slobodari govoriti o diktatorima, a vi ćete lupati kao gđa. Ahmetović jutros potpuno neargumentirano

Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče vlade, koristili ste frazu u izlaganju …/Govornik se ne razumije/… u kontekstu očekivanog rasta BDP-a. Nadam se da me možete pratiti dok tipkate. Znam ja dobro engleski, a i hrvatski. Dakle, u jednoj raspravi vaš ministar zdravstva je priznao zapravo da je i dalje na snazi socijalistički pristup, a socijalizam je upravo to, previše obećaje i premalo isporučuje. Zašto ne odustajete od tog socijalističkog modela upravljanja? Dakle, predugo se odgađaju ključne reforme. Imam jedan prijedlog da se krene sa

Hvala lijepa. Ja predlažem da vi te prijedloge uputite ministru zdravstva, a ja ne znam gdje je on to govorio o socijalističkom sustavu koji vlada u zdravstvu, to mi je promaklo, ali drago mi je da vi imate radare za to, kao i da imate radare i za male geste ljubavi, pa ih preporučite ljudima da se cijepe umjesto da demonstrirate na skupovima gdje se lijek za parazite kod životinja preporuča ljudima. To bi vam isto bilo korisno i dobro za kredibilitet vašeg nastupa bili oni na engleskom, talijanskom ili hrvatskom. Što se tiče reforme zdravstva ja sam u odgovoru kolegici Marić rekao osnovne koncepcije koje će razrađivati Ministarstvo zdravstva i vlada i nastojati smanjiti zaista izuzetno izuzetno brzo rastuće troškove u svim segmentima zdravstva i pokušati ih bolje kontrolirati i kroz funkcionalna spajanja i kroz objedinjene nabave. To je ono što ćemo raditi nevezano od tih epiteta o nekakvom socijalističkom sustavu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Povreda Poslovnika kolega Bartulica, izvolite. Zahvaljujem. Evo jako rijetko koristim povredu Poslovnika, zaista pokušavam do kraja poštivati Poslovnik sabora, međutim u mom pitanju nije bilo ništa što upućuje na učinkovitost covid potvrde, niti potrebe cijepljenja. Dakle, vi niste moj roditelj, vi nemate pravo meni govoriti kako se trebam brinuti za osobno svoje zdravlje. To mogu sam i molim da u odgovoru ne omalovažavate nikoga u ovom saboru. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bartulica, ovo nije bila povreda Poslovnika nego je bila replika odnosno polemiziranje sa predsjednikom vlade, tako da dobivate opomenu. Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče vlade, poštovani ministre. Ako pogledamo stavke rebalansa one jasno pokazuju način na koji ova vlada upravlja državnim financijama. Najveći rast su rashodi za zaposlene, a najveći pad troškova je vezan uz rashode za potres. Osim toga 41 milijuna kuna se smanjuju poticaji za samozapošljavanje i 29 milijuna kuna manje će biti za javni međumjesni prijevoz za učenike. Znači smanjuje se ulaganje u rad i kvalitetu obrazovanja, a s druge strane ima se novaca za povećanje državne administracije. Ali kako ne bi sve ostalo na kritikama evo bit će jako zanimljivo i pohvalno vidjeti u petak kako će Milorad Pupovac glasati za nabavu Rafala, a ovdje za ovom govornicom za kojom vi stojite prošli tjedan spominjao je i optuživao Hrvatsku za etničko čišćenje a nitko u HS-u osim Hrvatskih suvrenista se za to nije pobunio. **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Milanović Litre. Kad nema ništa drugo onda vi odmah malo o g. Pupovcu. Pa toliko jeftine demagogije valjda ne znam kako bi to rekao, još uvijek ožalošćeni neuspjehom vaše briljantne inicijative za referendumom sada nemate što reć nego ponovno istim putem, čak vam je čini mi se g. Zekanović nekako napravio jedan odmak tako se meni barem čini prateći ga od tih

mjera za aktivnu politiku zapošljavanja, dogodine će biti više od milijarda kuna upravo kao pomak sa onoga što smo dali sa uspješne politike očuvanja radnih mjesta u aktivnu politiku zapošljavanija …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… imamo nekoliko informacija i vi ćete se veselit tome što radimo. **Jandroković, Imamo dvije povrede Poslovnika, prvi je kolega Milanović Litre. Izvolite. **Milanović Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Povreda Poslovnika 238., poštovani predsjedniče Vlade nitko ne diže ovdje tenziju osim vaših koalicijskih partnera koji su s vama u Vladi. Imaju potpredsjednika Vlade, ovdje spominju etničko čišćenje, vama je to trivijalno i vama je to demagogija. Demagogija je to onoga ko dolazi sada za govornicom i sve ono što omogućujete vašim koalicijskim partnerima SDSS-u što radi u Hrvatskoj. Kolega Milanović Litre dobivate opomenu napravili ste upravo ono o čemu sam govorio i zamolio da se ne radi prije nekoliko minuta, pa molim i druge kolege da to ne čine. Ovdje je vrlo jasna procedura, dakle vi replicirate i predsjednik Vlade odgovori, tako da nemojte to raditi. Kolega Sačić morat ćete sačekati jer vaš kolega Pavliček je učinio isto što i kolega Milanović Litre. Izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a. Povreda Poslovnika 238. premijer upravo nažalost sa ovakvim izjavama omalovažava u biti temelje ove Hrvatske države. Ne možete reći da je trivijalno što je Milorad Pupovac rekao, predsjednik stranke koja je s vama u koaliciji, a jasno i glasno je rekao da je Hrvatska izvršila etničko čišćenje. To je nepojmljivo da to kaže neko u HS-u. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavliček ovo je isto tako bila replika, a ne povreda Poslovnika tako da dobivate opomenu. Izvolite kolega Sačić.

kako objašnjavate s kojim razlozima smanjenja financijskih sredstava za rad DORH-a u planu za 2022. sa 68 milijuna kuna na 50 milijuna kuna, znači razlika je smanjenje oko 18 milijuna kuna. Istodobno USKOK-u unatoč vapaja i jasnoj želji glavne državne odvjetnice RH da se pojača, poveća materijalno, tehnički, kadrovski ekipira financijski rad USKOK-a, USKOK-u nismo odobrili ona sredstva koja … šalje se dojam da Vlada baš i ne čini sve da se odlučno borimo protiv kriminala. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Sačić. Drago mi je da ste i vi sa nama ovdje, to je dobro, to je dobar i pozitivan signal, cijenim. Vjerujem da će to i vaši prijatelji birači sigurno primijetiti i prepoznati. Što se tiče političke volje za borbu protiv korupcije, ne znam kako više da na trepavicama valjda stojimo da objasnimo da živimo u vremenu kada nema nikakvih upliva, barem što se nas tiče, dakle izvršne vlasti ni na rad DORH-a ni na rad USKOK-a, ni na rad Europskoga ureda javnog tužitelja, bilo kojega tijela progona. Ja mislim da je to sada i najvećem slijepcu skeptiku jasno, ako nije ja mu u tome ne mogu pomoć. Što se tiče materijalnih sredstava za rad općenito pravosudnih tijela, mislim da smo napravili velike iskorake, velika ulaganja u konačnici preduvjet nekih reformskih zakona koji će donijeti Sabor su enormna ulaganja upravo u infrastrukturu našeg pravosudnog sustava, od nje će imati koristi svi pa i DORH i USKOK. Idemo na zadnju repliku za predsjednika Vlade kolega Penava, izvolite. on na neki način reflektira jednu politiku kontinuiteta ne samo ove vaše Vlade ili prethodne nego desetljeća vladanja u RH i jedne politike koja nažalost dovodi do raseljavanja uslijed nemogućnost ostanka i opstanka u ruralnim područjima i nažalost kontinuitet jedne politike koja zbog nedovoljno konkurentnog okvira dovodi gašenja proizvodnih pogona. Mislim da smo ovu 2022. kao prvu godinu od popisa stanovništva kojega očekujemo trebali napraviti snažan zaokret, a ne upravo na evo na tragu i pitanja kolegice Bedeković dakle gdje hvali Virovitičku županiju i obilaznicu. Da, to je za pohvalu, međutim činjenica je da će ta županija biti ispod 70.000 stanovnika …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. Kolega Đakić znam da emocije prorade kad je u pitanju cesta, ali samo mirno. **Plenković, Andrej (HDZ)** Dobro. Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Penava. Što se tiče popisa stanovništva, pričekat ćemo da vidimo što je konačni rezultat, to jednako zanima i mene i vas da vidimo na čemu smo. Nažalost od 1950.g. vidimo negativan demografski trend u Hrvatskoj, i bivši ministrice i ljudi koji se bave demografijom, nije to problem koji je nastao jučer, imamo starenje stanovništva, imamo korištenje u konačnici mogućnosti slobode kretanja, osobito mlađe i srednje generacije, imamo činjenicu da ti trendovi ne traju od jučer niti su nekakav kontinuitet ove ili neke prethodne vlade, to je jednostavno činjenica koja pogađa mnoge europske zemlje pa smo zato i na razini EU željeli da se demografska politika stavi u fokus, fokus je naša Vlada i to međuresorno u različitim segmentima poticanja, od zapošljavanja, investicija, ulaganja, socijalnih naknada, različitih drugih oblika potpore, jednostavno potpore da obitelji imaju više djece, svako tome treba dati svoj doprinos, a mi ćemo to raditi puna srca jer smatramo da je to ključ za opstanak hrvatskoga naroda. Zahvaljujem predsjedniku Vlade, sada će ići replike za potpredsjednika Vlade i ministra financija, poštovanog Zdravka Marića, molim vas samo malo da pripremimo govornicu, pa ćemo onda ići sa 15 replika koje ima ministar financija. Prvi na redu je kolega Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (Nezavisni)** Hvala lijepa predsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade, imovinu pokrećemo, a brat bratu već jedno 20-tak godina. Postoji Centar za restrukturiranje i prodaju. Moje pitanje je zapravo zašto u proračunu ne postoji alineja za restrukturiranje, odnosno zašto u sebi taj Centar uopće ima riječ restrukturiranje. Opće je prihvaćeno pravilo da se poduzeće može bolje prodati nakon restrukturiranja. Pa dajte onda tim ljudima instrumente za rad kako bi mogli stvarno mjeriti njihov utjecaj na proračun i ispunjenje plana. Ovako sve što vidimo je crpov dokument u kojem ne žele preuzet odgovornost za prodaju jer je naravno neizvjesna. Ali vi u proračunu na str. 16 u razredu 83 i alineji Primici od dionica i udjela u glavnici imate više od 500 milijona kuna. Pa me zanima što to konkretno planirate prodati. **Jandroković, Hvala lijepo. Evo poštovani zastupniče, proteklih godina, baš na ovoj temi, rijetko su bile replike, rijetko su bili komentari, ali mislim da je dobro bilo da se i ta tema stalno između ostaloga drži u saborskom a onda tako i javnom eteru. Imali smo u pravilu negdje milijardu do milijardu i pol kuna planiranih primitaka od prodaje dionica, međutim, te iznose nismo realiziravali, sada smo to i smanjili, evo iduću godinu 300, potom 400 odnosno 500. Kao što je i jedna od mjera vezano uz Nacionalni program oporavka otpornosti a koja je u konačnici i van tog dokumenta podrazumijeva adekvatno upravljanje državnom imovinom. Tu se najvećim dijelom zapravo odnosi, možemo tako kolokvijalno reći, čišćenju naše bilance, u smislu udjela u, manjinskih udjela u određenim poduzećima, koji još uvijek je dosta značajan dio. Dakle nemamo ovdje sada nekakvim velikim konkretnim primjerima, nekih velikih prodaja. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Kolegica Ahmetović izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa, poštovani ministre Marić, vi ste pametan i pristojan čovjek. I meni nije jasno kako vi pristajete biti dionik ovog procesa, predstave da je ovo realan proračun i na što sve pristajete staviti svoj potpis. Pa samo reforma zdravstva koja se najavljuje koja bi trebala kao 30% rashoda na zdravstvu uštedjeti na ovom proračunu, znamo i vi i ja da nema nikakve, nikakvog uporišta, pa niti u teoriji. Al ajmo konkretno. Zašto pristajete u emisijama, na javnoj televiziji, tvrditi da će se transparentnost trošenja javnih sredstava provesti temeljem izmjena zakona o proračunu jer niste to učinili izmjenom Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, kako ste bili najavljivali zajedno sa Vladom, a zakon o proračunu još nije na tapeti i neće ni bit do iduće godine. U ovom proračunu o transparentnosti trošenja javnih sredstava 0 kn. Zašto pristajete sudjelovati u ovoj predstavi? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Izvolite odgovor. **Marić, Zdravko** Hvala vam lijepo na replici. Što se tiče transparentnosti, nešto sam se malo referirao u onom uvodnom dijelu kad smo predsjednik Vlade i ja predstavljali proračun, pa mislim da dobar dio, evo i dosadašnjih replika kad se samo usporedi sa ovom prošlom godinom, najveći dio je bio vezan uz to da se ništa s ničim ne može usporediti ili jako je teško, mislim da sada iz ovoga prezentacijskog materijala te takve vrste konstatacija nikako ne bi mogle biti utemeljene. Što se tiče zakona o proračunu, on je bio prošli tjedan, odnosno prije dva tjedna na sjednici Vlade i koliko znam bit će uvršten u dnevni red HS i o njemu ćemo raspravljati mislim moguće već idući tjedan. Koliko znam i pretpostavljam po dinamici, jer ideja je da ga raspravimo na pravi način, mi smo ga već prezentirali na recimo jednom sastanku sa županima, udrugom gradova i općina, poglavito sa naglaskom na ono što se odnosi na lokalnu samoupravu, pa između ostaloga vezano i na transparentnost koju smo raspravljali u okviru

evo vi ste posljednjih 5 godina s vašim suradnicima na čelu s predsjednikom Vlade dokazali da znate napraviti ozbiljan, kvalitetan, dobro planiran, uravnotežen, razvojan ali posebno u ovim vremenima, unatoč svim krizama koje su bile ovih godina i socijalno osjetljiv proračun. I evo za ovu godinu je, sljedeću planirano, na području socijalne skrbi 724 milijuna kuna povećanja sredstava za potrebe novog zakona o socijalnoj skrbi a bit će utrošeno na isplatu socijalnih naknada, invalidnina, pomoć za, doplatak za pomoć i njegu, njegu, za rehabilitaciju invalida i njihovo zapošljavanje posebno još 387 milijuna kuna za usklađenje mirovina i naknade koje dolaze novim zakonom. Sve to zapravo govori o ozbiljnosti, kvaliteti i brizi za socijalno ugroženim građanima. Samo što je bitno da možda bi bilo dobro zapravo da dođemo u stanje blagostanja kad više ne trebaju sredstva za socijalnu skrb, ali to je naravno…. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa, izvolite odgovor. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče, pa evo tu ću se referirani i na neki način povezati sa prethodnom replikom. Mislim da od prvog dana našeg mandata i od prvog proračuna kojeg smo predlagali, zapravo uvijek se vodimo upravo načelom realnog planiranja, vjerodostojnog i kredibilnog na neki način i komuniciranja sa saborskim zastupnicima i klubovima, tako i sa javnošću kako domaćom tako i međunarodnom. Naravno, to u prvoj godini kada radite onda uvijek postoji naravno određena razlog za očekivat što će se i dal će se to realizirat. Mi imamo sad stvarno već popriličan trek rekord, dakle nekakav slijed događaja koji su potvrdili tu našu vjerodostojnost i kredibilitet i zapravo možda najbolji pokazatelji kod te konstatacije o realnosti i realnom pristupu proračuna su vam izvješća rejting agencija, ili u konačnici objave Europske komisije. Kada vidite da je na ovako visokim stopama, kako lani pada tako i visokim stopama rasta za ovu godinu smo jako blizu svih međunarodnih relevantnih institucija koje prate Hrvatsku. Hvala. Idemo na kolegicu Peović, izvolite. Ako znamo da smo na zadnjem Rebalansu od prije nekoliko tjedana došli na iznos koji smo potrošili na zdravstvo u ovoj godini od 38 milijardi kuna. Znači danas planiramo 16 milijardi za 2022. a u 2021. smo potrošili 38 milijardi. Pandemija korona krize je još uvijek tu, reforme zdravstva još uvijek nema, dugovi prema veledrogerijama također nisu riješeni, zaista ne znam koliko je to realno da se Proračun zdravstva za toliki iznos smanji, znači pričamo o 22 o 22 milijarde kuna da će biti manji u odnosu na ovu godinu pa me zanima vaše vaše mišljenje o tome. Ja vjerujem da ćemo na prvom slijedećem Rebalansu govoriti o značajnom povećanju Proračuna Ministarstva zdravstva. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Možda samo jedna mala ovoga korekcija u vašoj replici. Da točno je što ste rekli i to su brojke s kojima smo izašli kod Rebalansa proračuna za ovu godinu da će ukupno iz različitih vrsta javnih izvora Proračun zdravstva približiti se i doći na razinu 38 milijardi što je rekordno apsolutno ne možemo uopće uspoređivat ništa sa prijašnjim godinama kada se tome i pridoda onaj dio privatnog zdravstva izdvajanja u 2021. u postotku BDP-a nas svrstava na sam vrh zemalja članica Europske unije uz bok sa zemljama poput Njemačke, Skandinavskih zemalja i sl. Za iduću godinu, dakle nije šesnaest, nešto je ovoga naravno više. Mi smo što se tiče izravnih transfera za sanacije dugova za određene obveze prema veledrogerijama predvidjeli određene sredstva ali ne razini kao što je bilo 2021.godine, naravno pod pretpostavkom da će određeni iskoraci biti učinjeni kako bi se taj pritisak kao takav smanjio. Hvala. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani Predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjedniče Vlade. Imat treći najveći rast BDP-a u ovoj godini Europske unije je itekakav uspjeh, a to je uspjeh i kvalitetnog planiranja Proračuna zadnjih nekoliko godina. Dobar zamašnjak tome bili su i Europski fondovi. Sjetimo se da 2017. je bilo 7 milijardi kuna kroz Proračun, 2020. sedamnaest , 2021. nakon Rebalansa koji smo raspravili 23,6 i slijedeće godine planirate gotovo 32 milijarde kuna što je povećanje od preko 8,5 milijardi kuna u odnosu na ovu godinu. Ugovorenost je 123%, 63% isplaćenost a ono što najviše veseli 50% ovjerenost …/ne razumije se/… provjerio gdje smo sad već skoro na prosjeku na negdje ljestvice

koliko su planirana sredstva od Europskih fondova s tim da bih tu rasčlanio nekoliko kategorija. Vrlo jasno, nedvosmisleno Fond solidarnosti, poglavito za Grad Zagreb i okolne županije kolokvijalno rečeno prvi potres. Jedan dio sredstava naravno kada stignu za drugi u smislu Banovine. Potom imamo Nacionalni program oporavka i otpornosti kada gledate ovo trogodišnje razdoblje samo iz tog djelokruga preko 24 milijarde kuna praktički po pojedinim godinama. Onda imamo višegodišnji financijski okvir kolokvijalno rečeno stari jel, koji imamo onaj M+3 period za korištenje, a iz novog višegodišnjeg financijskog okvira zapravo jedan manji dio koji trenutno planiran koji ćemo naravno postati, postat će sastavni dio Proračuna onog časa kada sve skupa isprogramiramo i isplaniramo. I mislim da su to sigurno značajna sredstva, još važnije je namjena tih sredstava koje…/Upadica: Hvala./… mogu i trebaju doprinijeti gospodarskom rastu. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo Predsjedniče. Poštovani Ministre Mariću. Samo prvog dana obveznog korištenja COVID potvrda, dakle samo 16.studenog ove godine testirano je 55 tisuća djelatnika javnih i državnih službi što je trošak od dva miliona i sedamsto pedeset tisuća kuna dnevno. I tako već dva tjedna svaki dan. Do tog troška došlo je, dovedeno je isključivo i direktno uvođenjem COVID potvrda. S druge strane primjerice za financiranje skupih i specifičnih lijekova uvijek se nekako nateže i nema novca kao i za određene medicinske uređuje. Pa ja vas pitam je li to uravnoteženo trošenje? Evo sinoć sam gledala televizor i vidjela sam poziv na jednu Humanitarnu akciju gdje se poziva na nabavku inkubatora. S obzirom da znamo da je cijena jednog inkubatora 200 tisuća kuna nije teško izračunati koliko se tog moglo nabavit samo za ovu cijenu jednog testiranja u jednom danu. Znamo evo da su Hrvati solidaran i velikodušan narod, no je li korektno uvijek se oslanjat baš samo na narod. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Pa i ovaj element koji ste spomenuli dakle testiranja u javnom u javnim službama i trošak koji ste rekli na dnevnoj osnovi, ali sve skupa kad zbrojimo, koja je nedvosmislena koja pokazuje koliko je trošak samo za zdravstveni sustav, izravni trošak COVID-a od testiranja, od bolničke zdravstvene zaštite, lijekova, mobilnih timova za cijepljenje, naknade bolovanja zbog izolacije, samoizolacije i cjepiva protiv COVID-a, respiratora, sve skupa je to trenutno na negdje oko 3,2 milijarde kuna. Dakle naravno suočeni sa pandemijom koja je globalna, nismo, niti smo pomišljali na bilo koju drugu opciju ili alternativu je da ta sredstva kao takva osiguramo. Sukladno tome naravno će se i dalje promišljati ne samo pitanje borbe protiv COVID-a nego i svega onoga što je vezano za zdravstveni sustav. Mi zagovaramo i hoćemo napraviti financijsku održivost zdravstvenog sustava, ali naravno i ode adekvatna oprema i uređaji kao takvi da budu Pocrnić Radošević.Izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala Predsjedniče Sabora. Poštovani Potpredsjedniče, tijekom 2020 i 2021 godine značajan dio financijskih sredstava iz Državnog proračuna ali i Europskih fondova transferiran je za mjere za očuvanje radnih mjesta koje su svojim pokazale su učinkovitost i usmjerenost prema 700 tisuća radnika i oko 120 tisuća poslovnih subjekata. Tu je utrošeno gotovo 19 milijardi kuna za doprinose i za neto plaće, Za 2022. planiran je značajno manji iznos negdje oko 50 milijuna kuna. Po iznosu bi rekla da je to za najviše ugrožene kategorije poslodavaca. Još ne znamo u kojem smjeru će pandemija ići, pa postoji li u proračunu države ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sredstva koja bi se mogla preusmjeriti za eventualne potrebe i intervencije u smislu očuvanja radnih mjesta? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Samo jedna kratka crtica. Proračun 2020. godine je bio kada smo ga planirali to je bio prvi plan proračuna sa predviđenim suficitom. Tri godine prije toga planirali smo proračune sa blagim deficitima. Ostvarili smo suficite. Što se dogodilo? Dogodila se pandemija i od procjene rasta i pretpostavki svega koje su bile temelj proračuna praktički sve je na neki način moralo drastično biti promijenjeno, pa između ostaloga i činjenica da evo već spomenuti trošak Covida samo izravno za zdravstvo, pa onda određene mjere koje ste čuli od predsjednika Vlade su sve skupa kada zbrojimo preko 40 milijardi kuna. Najveći dio toga su bile upravo mjere za očuvanje radnih mjesta. Da mi nismo reagirali tako adekvatno i pravovremeno ja sam siguran da bi i današnja kao i brojne rasprave u Hrvatskom saboru u proteklom razdoblju bile samo i isključivo na temu nezaposlenosti. S obzirom da smo adekvatno reagirali to nije slučaj. Isto tako za bilo koji daljnji

u svjetlu prošlonedjeljne rasprave o setu zakona o socijalnoj skrbi koje ima za cilj, osnovni cilj smanjenje siromaštva i unapređenje kapaciteta tih centara za socijalnu skrb smatrate li da je iznos, predviđeni iznos od 479 milijuna kuna dostatan da se zadovolji upravo ovaj osnovni cilj reforme socijalne skrbi o kojoj smo razgovarali? **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Pa upravo, hvala vam lijepo uvažena zastupnice, kao i vaša tako i prethodna replika zastupnika Karlića na tom tragu na neki način bih probao povezati. Dakle, za trenutni sustav i sve izazove koje imamo u sustavu socijalne skrbi naravno da je naša intencija povećavati sredstva. Jesu li ona i da li ih možemo karakterizirati kao dostatna, nikada neće biti dostatna niti za taj sustav, niti za bilo koji drugi. Međutim, u svakom slučaju mi radimo paralelno i na povećanju sredstava uz adekvatne zakonske izmjene koje je kolega Aladrović prije par dana predstavio, ali još više toga na gospodarskom rastu kako bi se između ostaloga utjecalo na smanjivanje na neki način preveniralo hajmo reći tako izbijanje nekih novih dodatnih ja bih rekao slučajeva koji ulaze u djelokrug socijalne skrbi. Inače uz spomenuti paket zakona dakle kada gledate proračun socijalne skrbi koji ne uključuje samo Ministarstvo rada, nego i branitelja, i središnji državni ured i prostornog uređenja povećanje nekih 836 milijuna kuna. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre moje pitanje je relativno jednostavno. Kako se osjećate kao kreativni računovođa kao što kolegica Perić kaže vizionara Plenkovića u tome da prikažete da je manje odnosno stagnacija prikupljanja poreza na dobit rast gospodarstva, da je manje sredstava u proračunu za zdravstvo bolje zdravstvo za hrvatske građane, kako inflacija i povećanje cijena dobro za hrvatske građane ako to ne prate plaće a ne prate? prate plaće samo onih kojima ste dali puno, a onima koji su imali malo ti nisu dobili praktički ništa zadnjom poreznom reformom. Moje pitanje je samo kako se osjećate? **Jandroković, dobro, hvala na pitanju. Pa nije ovo prostor za izricanje nekih osjećaja, ali opet ponavljam upravo na spomenutu repliku malo prije svi skupa bi se osjećali kud i kamo lošije da mi nismo svih onih godina prije Covida radili to što smo radili, a to je konsolidirali javne financije i doveli ih u situaciju da nam postanu od slabosti na makroekonomskom planu i sve skupa nas dovelo u situaciju i dala nam manevarski prostor da reagiramo jer bez te reakcije adekvatne i pravovremene, namjerno ističem oba dva segmenta jer da smo zakasnili sličan efekt bi bio na nezaposlenost isto tako kao da recimo nismo adekvatno reagirali. Dakle, sve to skupa kada zbrojite i na neki način oduzmete imamo ovu situaciju da mi već u praktički prvoj godini dosežemo razinu predkriznog BDP-a. U prošloj krizi Hrvatskoj je trebalo 11 godina, pa evo da se ipak vratim na te osjećaje. /Upadica Marić: U prošloj i u ovoj sadašnjoj./ … Hvala, hvala. Kolega Brumnić i potpredsjedniče Vlade ne možemo se tako dobacivati. Idemo sada dalje. Kolegica Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani ministre ja mislim da se oni drugi trebaju osjećati jako loše jer upravo što radite 6 godina dokazuje da se možete i imate čime pohvaliti i svi osjećaju zapravo sve ono što činite vjerodostojno i kvalitetno zajedno sa predsjednikom i sa svim ostalim ministrima. Dakle, to vidimo i efekti su više nego očiti. Prema tome, evo još jedanput pokažite i dokažite da je upravo ovo što radite zaista u interesu Hrvatske države. A ono što bih htjela još priupitati, još jedanput pojasnite koliko zdravstveni sustav košta? Koliko je on zapravo na jedan način izdvajanjem iz riznice HZZO-a itekako oštećen? I koliko zapravo građani imaju itekako veliki standard zdravstvenog sustava u odnosu na ono što imamo? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Izvolite odgovor. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Pa evo upravo ovaj zadnji dio oko izdvajanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz riznice malo ću se referirati na ovu prethodnu repliku i koliko znam i prema saznanjima kojima raspolažemo niti u to vrijeme nevezano bez namjere naravno da prozivam neke od mojih prethodnika, o njima imam jako dobro mišljenje, nisu bili komotni sa tom odlukom, na kraju je ipak donešena. Tada je bilo prezentirano da će to konsolidirati i stabilizirati zdravstveni sustav. Situacija i sami dobro znamo što je i kako je, pa se sad između ostaloga eto čuju već nekakvi apeli da bi jedno od rješenja bilo povratak u riznicu. Mislim da to nije rješenje samo po sebi, ali opet ne treba zanemariti upravo ovu činjenicu o kojoj smo rekli da tih 38 milijardi kuna i sva ova izdvajanja koja smo donijeli zapravo da bismo obveze i dugovanja, poglavito prema veledrogerijama, kako bolnica tako i ljekarni držali kolko tolko prihvatljivim, međutim i dalje izvan zakonom propisanih rokova nažalost. **Jandroković, Gordan Evo samo da izvijestim, i ja se osjećam dobro i bit ću još bolje ako mi odgovorite na moja pitanja. Bilo je, u proračunu sam našao da imamo cestu, državnu cestu Zabok-Krapina. Moje pitanje je da li je tu uključen i čvor Krapina jer to unutra ne piše to s obzirom da je to visoki nivo? Drugo pitanje je vezano za bolnicu. Ne znam da li znate, ali zbog covid krize i zbog toga što je bila covid bolnica, Specijalna bolnica u Krapinskim Toplicama je imala gubitak od 80 milijuna kuna. Sada im prijeti blokada i to ne samo financijska blokada nego i blokada rada. Naime, isporučioc softvera im prijeti da ukoliko ne plate ratu do Nove Godine od Nove Godine više neće imati bolnički sustav, znači neće moći raditi. Da li će se taj trošak pokriti iz rebalansa ili ćete to predvidjeti u proračunu za slijedeću godinu? I jedno pitanje još vezano za vijeće za nacionalnu, za državnu infrastrukturu Hrvatsku …/Upadica: Hvala vam/… u kojem postotku uzimate u obzir njihove preporuke? **Jandroković, Zdravko** Što se tiče ceste, slična je bila i maloprije replika, dakle proračun Hrvatskih cesta i sve što je vezano uz izgradnju i adaptaciju odnosno održavanje je u skladu opet ponavljam sa općim principima mogućnosti i prioriteti. Tako da i dinamika realizacije kako spomenutog čvora odnosno cesta u Zagorju, tako i u Podravini ili bilo kojem dijelu RH koje smo do sada raspravljali će biti vođene između ostaloga s jedne strane financijskim mogućnostima, s druge strane naravno realizacijom od projektne dokumentacije do nekakvih drugih dijelova. Što se tiče bolnice dakle opet ponavljam pojedinačni detalji zapala je ova ili ona bolnica u ovaj ili onaj problem, naravno to je problematika koja se rješava na razini cjelokupnog zdravstvenog sustava i upravo i ove određene dubioze i određena kašnjenja u plaćanju prema veledrogerijama i bi trebala biti regulirana između ostaloga sa tom reformom. A ovo zadnje pitanje, to molim vas poslije mi recite, zaista nisam razumio na što se odnosi, ovoga nisam, nisam shvatio. **Jandroković, Gordan Hvala poštovani predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče vlade, poštovani potpredsjedniče. U svojem izlaganju spomenuli ste da je javni dug tijekom 2016.-2019. padao ne samo u postotku BDP-a nego i u apsolutnom iznosu i da je taj trend se mogao nastaviti i 2020. da nije bilo covida i 2020.g. imali bi suficit državnog proračuna od 1,5%. Međutim, bio je covid i trebalo je reagirat, dug nam je 2020. narastao, trebalo je i zbog zdravstvenog sustava reagirat, trebalo je i pomoć poduzetnicima i spašavat radna mjesta, međutim taj dug nam sad pada 4,2% i kad pogledamo ovaj grafikon javnog duga u razdoblju 2015.-2024. onda vidimo da dug 2021. je u stvari manji nego što je bio 2015. u odnosu na postotak BDP-a,

Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa ja i kad prezentiram na vladi, pa tako i u HS upravo taj zadnji grafikon na koji se referirate i tu putanju volim na neki način okarakterizirati kao sumu sumarum svega ovoga o čemu mi govorimo, naravno izdvajajući pojedine segmente bilo socijalne politike, ne znam infrastrukture zdravstva, al ovo je zapravo zapravo fiskalna politika RH i mislim da ovakva slika je nešto što je između ostaloga i prepoznato kako u domaćoj tako i u međunarodnoj javnosti. Ovo nisu, ovo nije popis lijepih želja, ovo je ostvareno i zato i kredibilitet o kojem sam maloprije govorio ga ponovno ne vraćamo, mi ga imamo cijelo vrijeme, ali zapravo se vraćamo na tu istu putanju snižavanja udjela javnog duga u BDP-u već ove godine, što mislim da je jako dobar rezultat. Neki dan kad smo imali raspravu oko uvođenja eura između ostalog nisu sve zemlje i neće sve zemlje smanjivati udio javnog duga u BDP-u već ove godine. Apropo Njemačke prema ovim podacima pad prošle godine 4,6 rast ove godine 2,7, znači neće dosegnuti pred recesijsku razinu. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovani ministre Mariću, evo stopa rizika siromaštva je od lani porasla za 5% i ona sada iznosi 23,2%. Prosječno hrvatsko kućanstvo od redovitih prihoda može pokriti tek ¾ redovitih rashoda, a većina kućanstava prisiljena je zadužiti se, pa je tako i zaduženost porasla, znači u ovih prvih 6 mjeseci za 4,2 milijarde kuna. Na udaru siromaštva su nezaposleni, staračka kućanstva, obitelji s više djece, jednoroditeljske obitelji, roditelji djece s teškim i težim oštećenjima odnosno smetnjama u razvoju. U Zakonu o izvršavanju proračuna proračunska osnovica i dalje je 3.326 kuna, u projekcijama je isto tako planirana, pa me zanima s obzirom da se zadovolje odnosno da se spriječi rizik siromaštva kod ovih posebno osjetljivih skupina da li će se intervenirati u Zakon o doplatku za djecu …/Upadica: Hvala vam/… jer evo to je jedna od mjera koja bi sigurno pomogla. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ja bih rekao lijepo ste na neki način uokvirili cijelu problematiku koju smo već imali u nekoliko navrata i prije sustava socijalne skrbi. Dakle, ono što je bio odgovor i na prethodne replike to ću ponoviti i sada. sam sustav socijalne skrbi, dakle bilo resornog ministarstva, bilo vezanih ili povezanih ministarstava koji se na ovaj ili onaj način naslanjaju kroz naravno povećanja i određeno širenje cenzusa odnosno ovoga mogućnosti da zaista sa tim mjerama gađamo i pogodimo, malo ružno zvuči, ali gađamo i pogodimo one koji zaista to zaslužuju i koji to trebaju ovoga dobiti pa zato između ostaloga i imovinski ili dohodovni cenzus, kao neki kriterij su preduvjet za realizaciju.

ni 6 prethodnih proračuna nisu bili dobri, nisu bili realni. Ovo je 7. proračun kojega predlaže Vlada pod vodstvom premijera Andreja Plenkovića, pa stoga vas ja molim, kako to ako nijedan proračun nije vrijedio, da ste kreditni rejting doveli sa smeća na investicijski rejting sa pozitivnim izgledima za rast?

uobličili cijelu tematiku, naravno, mi kad dođemo u HS braniti od onoga 1. do ovoga 7. proračuna, slične ili iste vrste kritika ili komentara čujemo, međutim, naravno, na nama je da se držimo smjera koji smatramo da je da je odgovarajući za RH i to činimo sve ovo vrijeme i upravo i citiranje pojedinih tekstova rejting agencija, projekcija EU komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, u konačnici i domaće javnosti su najbolja potvrda vjerodostojnosti i kredibiliteta koji smo stekli i koji imamo i koji ćemo čuvati sigurno i godinama koje slijede, tako da i ovaj proračun, kao i prethodni, naravno, smatramo da je, kako sam rekao, irealan, ali isto tako, ostvariv u skladu sa svim onim prioritetima i programima koje smo si zacrtali. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika, kolegica Nemet, izvolite. Poštovani ministre, u travnju ove godine izjavili ste da se gospodarski oporavak ne treba očekivati prije kraja 2022., a turizma i godinu kasnije, znači kraja 2023. Nakon ove, nazovimo tako uspješne turističke sezone, kako mislite kroz ovaj proračun osnažiti turistički sektor koji treba pod hitno fiskalne i parafiskalna rasterećenja. Hvala. **Jandroković, baš što ste citirali i moje izjave i izjave nas iz Vlade, o očekivanim procjenama kada bi mogli dosegnuti tu predrecesijsku, svaki puta kad sam pred vama ili hrvatskom javnošću i predsjednik Vlade i ja govorimo o praktički temeljem zadnjih raspoloživih podataka i mislim da je u ovom slučaju to sigurno jedna pozitivna vijest jer i tada, kad smo govorili da bi do 2022., kraja 2022. dosegnuli oporavak, bilo je određene skepse među nezavisnim i ekonomskim analitičarima. Prema ovim podacima, prema ostvarenjima još važnije, to će se dogoditi kudikamo prije. Međutim, dobro ste apostrofirali sektor turizma koji je sigurno jedan od onih najpogođenijih pandemijom. I kada gledate naše mjere očuvanja radnih mjesta, praktički, turizam je cijelo vrijeme trajanja tih mjera uvijek bio prepoznat. I isto tako i okolnosti i rad Stožera, svih nas skupa koji nismo dakle samo isključivo vezani uz turizam, bio je usmjeren na što bolje pripreme za turističku sezonu. Mislim da temeljem svega toga možete očekivati da će turizam i dalje biti

Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi je na redu Kluba zastupnika SDP-a, govorit će dvojica zastupnika, kolega Grbin i kolega Hajdaš Dončić, kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče HS-a, uvaženi g. potpredsjedniče Vlade, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Uloga proračuna za svaku sljedeću godinu u svakoj državi nije samo financijska. Uloga proračuna je i politička. Proračunom za sljedeću godinu vlada i vladajuća većina u parlamentu definiraju svoje smjernice razvoja. Pokazuju smjer u kojem žele razvoj države. Takva je i naša Vlada u Proračunu za 2022. g. trebala pokazati svoje smjernice u kojima želi da Hrvatska ide. A što smo umjesto toga dobili? Dobili smo dokument koji nije realan i nije održiv. Proračun za 2021. g. mijenjao se dvaput, a jedino što se 100%-tnom sigurnošću o Proračunu za 2022. g. možemo reći je da ćemo imati 1, 2, a vjerojatno i više rebalansa. Ono što bi ovaj Proračun trebao pokazati je, da li smo svjesni dubokih, dubinskih problema u kojima se naša država nalazi. Da li smo svjesni da se ova država mora početi mijenjati ako želi biti bolja i uspješnija? Da li smo svjesni, recimo, da kontinuirano na ista pitanja i na iste probleme dajemo identičan odgovor? Jedno od njih je, primjerice, pitanje porezne politike i u ovom Proračunu, odnosno Zakonu o izvršenju proračuna i dalje inzistiramo na potpuno promašenoj poreznoj politici koja rasterećuje bogate kroz porez na dohodak, a onda i jedinicama lokalne samouprave taj iznos kompenzira kroz ono što se naplaćuje iz PDV-a. Da bi bogati imali više, mi u ovoj zemlji uzimamo svima kroz PDV i kompenziramo rupu koja je time nastala u proračunu. To je jedna od najgorih neoliberalnih ekonomskih politika koja možda i dovodi do gospodarskog rasta, ali ne dovodi, s jedne strane do gospodarskog razvoja, ali ono što je još gore od toga, dovodi do degradacije društva i to je jedna od posljedica gospodarske politike, porezne politike, ekonomske politike koju provodi Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem i g. Marićem. Koliko je proračun nerealan možda se najbolje vidi u sljedećoj stavci, a to je stavka zdravstva. Mi za 2022. godinu u odnosu na rebalans kojeg smo usvojili tek prije nekoliko tjedana smanjujemo stavku koja se odnosi na zdravstvo za nekih 6 milijardi kuna, 6 milijardi kuna. Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče vlade, da li je pandemija u međuvremenu završila, da li vi znate nešto što mi ne znamo? Da li smo recimo sanirali sve dugove hrvatskog zdravstva i osigurali da se dugovi veledrogerijama plaćaju u rokovima? Niti jedno, niti drugo se nije dogodilo. Što nam ovo govori? Ovo nam govori da je stavka koja se odnosi na zdravstvo potpuno nerealna i da ćemo vjerojatno već u prvom rebalansu proračuna imati njeno povećanje ako se ne daj Bože u međuvremenu opet ne dogodi ono što nam se dogodilo početkom ove godine, a to je da bolnice prestanu isporučivati lijekove, pardon da To je realnost koja proizlazi iz ovog proračuna. I nije ovo floskula. Za avione i borbenu opremu smo našli novca, za lijekove i zdravlje hrvatskih građana nismo. Spomenuo sam poreznu politiku koja je potpuno promašena. Ali promašena je i gospodarska politika. Mi se kontinuirano oslanjamo i slavimo rezultate hrvatskog turizma. Naravno da je svima nama drago da je turistička sezona uspjela, ali ne može, ne smije turizam biti jedina gospodarska grana na kojoj počiva hrvatski uspjeh ili neuspjeh. A u proračunu za 2022. opet nastavljamo po starom. Opet nema razvoja gospodarstva, opet nema zaštite onih u hrvatskom društvu koji su najslabiji, a tu u ovom trenutku pandemije prije svega govorim o onima koji su bolesni. Onima koji su bolesni i one koje bi u vrijeme pandemije trebali zaštiti. A neću niti reći da o onome što će biti sa hrvatskim zdravstvom i problemima koji u hrvatskom zdravstvu postoje godinama i postojat će i kad pandemija prođe i trebat će se njima baviti o tome niti riječi. O tome niti riječi. I to je naša realnost. Poštovane kolegice i kolege, vlada se hvali porastom BDP-a u 2021. godini. Da, svima nam je drago da je BDP rastao po stopama po kojima je rastao, ali ajde budite pošteni pa onda recite da je jedan od glavnih razloga tome što je BDP u 2020. u Hrvatskoj padao po onim stopama po kojima je padao. I ovo je prije svega posljedica toga. Najveći rast je posljedica toga što smo godinu dana ranije imali jedan od najvećih padova. Da taj pad u 2020. godini nije bio toliko dramatičan, drastičan, velik, a posljedica je upravo ovoga o čemu sam govorio, što niti sad ne mijenjamo onda bi brojke za 2021. bile drugačije. A poštovane kolegice i kolege da smo doista prionuli borbi protiv korupcije, da smo doista adresirali probleme koji postoje recimo u povlačenju sredstava iz fondova EU, da smo se obnovom počeli baviti konkretnije, ozbiljnije, a ne da nakon godinu i po od kad je obnova počela na prste jedne ruke možemo nabrojati objekte koji su obnovljeni, a da su bili teško stradali, da su bili tzv. crveni, onda bi možda BDP rastao još i više. I stvarni rast BDP-a neće biti moguć dok se vlada ne pozabavi korupcijom, dok korupciju ne skine s vrata hrvatskih građana i dok ne počne odgovorno raditi svoj posao po svim područjima ekonomskog djelovanja. Ne možemo se oslanjati samo na jednu stvar i otvarati šampanjac zato što je ovo ljeto bilo sunčano. Hrvatska na taj način ne može ići dalje. A proračun za 2022. godinu je kao što sam već rekao i ponovit ću, zasnovan na tome da na iste probleme dajemo isti odgovor, a nadamo se različitom rezultatu i svi znamo čega je to definicija. Poštovane kolegice i kolege, ovaj proračun stoga zato što Hrvatskoj ne jamči niti rast, ali ono što je važnije od toga niti razvoj, mi u Klubu zastupnika SDP-a ne možemo podržati. A sada pozivam kolegu Hajdaša Dončića da se malo konkretnije pozabavi i nekim brojkama i stavkama u ovom proračunu.

Poštovani potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege, čujemo nešto o ekonomiji što se zovu racionalna očekivanja, a to su zapravo konzistentna očekivanja modela u našem slučaju proračuna pod uvjetom da poznajete i model i proračun. sad ta racionalna očekivanja koja su u ekonomiji bitna, znači osiguravaju neku dosljednost, a u na našu žalost zapravo u proračunu za slijedeću godinu ne uključuju dosljednost nego uključuju nesigurnost. Zašto? Zato jer bi trebali znati veliki broj podataka koje bi mogli predvidjeti i koji bi trebali biti donekle točna, no međutim mi smo zabrinuti jer ne znamo niti kakav će biti doseg Covid krize. A isto tako ne znamo nešto što je važno, a to su brojke jer vlada očekuje znači da će slijedeće godine prihodi od EU komponente narasti ili porasti za čak 8,3 milijarde kuna. Što bi iznosilo oko 32 milijarde kuna, što je jako ambiciozno. No, hrvatska ekonomska zbilja i ekonomska povijest nas uči da u nekoliko zadnjih godina nikad nisu izvršene planirane brojke povlačenja EU sredstava te dakle podsjetite se čak od prije mjesec dana da je u svakom rebalansu koji je uslijedio iznos minimalno smanjivan za nekoliko milijardi kuna. stoga vjerujem, a opet kažem ne veselim se tome, ali nažalost vjerujem da će se to dogoditi i u 2022. godini. Ukupno je vjerojatno kao glavni koordinator ministar financija planirao rast prihoda proračuna skoro za 11 milijardi kuna, 10,8 milijardi kuna, a rast rashoda proračuna za samo pola milijarde kuna, s time, tu je nešto zanimljivo. Dakle on ima 13 milijardi kuna tzv. ušteda, najveće u Ministarstvu zdravstvo zbog ukidanja subvencija u HZZO-u i nešto u Ministarstvu gospodarstva, a ipak je taj novac on preraspodijelio. Dakle imate 13 milijardi kuna manje u nekim stavkama koje su naj, da tako kažem, vidljivije Ministarstvu zdravstva, ali taj novac je u proračunu. Dakle dobitnici su sva ministarstva, a najviše Ministarstvo financija u tom dijelu. E sad, sve se to bazira na očekivanom rastu BDP-a od 4,4%, što bi zapravo bilo možda i dovoljno za sam rast sa prihodovne strane, ali porast prihoda od EU fondova, dakle od 23 milijarde u '21. g. na gotovo 32 milijarde, to je snažna, snažna pretpostavka. Ponavljam, a znamo da je podbačena u planu 2021. g., a nemamo nikakvih vidljivih pomaka u efikasnosti u povlačenju EU sredstava, tako da će ovo biti vrlo teško ostvariti te ciljeve koje si je Vlada zadala. E sad, ajmo malo o rashodovnoj strani, što sam na početku i rekao. Znači cijela ova mantra o proračunu dakle počiva zapravo na smanjivanju rashoda Ministarstva zdravstva ili zdravstva u Hrvata, koji bi trebali imati rashode koji bi bili manji od 6,5 milijardi kuna nego oni koji su bili u rebalansu 2021. g. Dakle, to su vam, planirani pad rashoda poslovanja, materijalni rashodi i pomoći unutar proračuna, dok vam u isto vrijeme, rashodi, npr. za plaće raste. E sad, zašto kažem ja da je to nerealno, zašto mi kažemo u SDP-u da je to nerealno jer nitko od nas, pa čak ni osoba koja ima one svoje, ticala, g. Plenković najbolja u Hrvatskoj, ne vidi kada će biti kraj Covid krize i u uvjetima kad osim u jednodnevni novinama, dakle nitko od nas ovdje u parlamentu, u Saboru, a što smo trebali, nije vidio što je to reforma zdravstvenog sustava i za kad je predviđena. Dakle vi ne možete dobiti uštedu od 6,5 milijardi kuna, ako paralelno ovdje u parlamentu, Saboru, nije bio dokument dakle koji se tiče, reći ću sad, onak ću bit malo, zločest, kako bi rekla kolegica Mirela Ahmetović, do sad ste imali 29 sanacija zdravstvenog sustava u Hrvatskoj u zadnjih 28 godina. Dakle mi taj 30. dokument ovdje nismo vidjeli na kojem počiva ovaj Proračun i to je zapravo ključni izazov, dakle ove Vlade i Andreja Plenkovića ili ćemo se dogoditi da ćemo za 6 mjeseci imati novi rebalans proračuna. Ne, imat ćemo ga, imat ćemo ga gotovo sigurno. Nerealno planiranje, dakle prihoda s osnova apsorpcije je ono što će se dogoditi skrivanjem milijardi kuna, znači koje su de facto bile namijenjene zdravstvu, sada će biti skrivene po različitim stavkama, zapravo predstavlja glavno obilježje ovog Proračuna, a to vam je zapravo kreativno računovodstvo, a sad, politički ću čak reći da je to možda i politički oportuno i zbog onog što je Vlada HDZ-a postavila kao strateške ciljeve, a to vam je ulazak u Eurozonu, ali upitno je, dakle po čitavom nizu drugih dimenzija i regula koje to područje normiraju, a to je zapravo tzv. nekakva i moralna ekonomija, a daleko smo mi od moralne ekonomije i od etičke ekonomije u ovoj Hrvatskoj. I sad neovisno o svoj šteti koju će Vlada zbog toga u političkom smislu pretrpiti, dakle nama je izvjesno da bez provođenja ozbiljnih reformi, u sustavu, prije svega, zdravstva, u biti nema nekakvih čarobnih rješenja i kratkoročnih rješenja i naravno da ovdje za kraj moram otvoriti pitanje inflatornog udara i inflacije, dakle kao .../Govornik se ne razumije./... kad se mi možemo ono skrivati da ne postoji, postoji, osobito postoji ako je promatramo nekakvim, parcijalno ću reći, na prehrambenim artiklima .../Govornik se ne razumije./... ljudi kupuju najviše i sad taj naš Proračun je naslonjen projekciju središnje banke, Europske središnje banke, a ona kaže da je inflatorni udar jednokratnog prolaznog karaktera te će se pratiti u hrvatskom proračunu dakle buduća revidiranja, ako ih bude, u europskoj razini, a bit će ih. Zaključno, povećati efikasnost zdravstvenog sustava, vidjeti što je s troškovima zdravstvenog sustava, dakle i napraviti proračun koji će biti puno realniji. Ako što je rekao i predsjednik stranke, SDP ovakav proračun nažalost ne može podržati. Hvala.

Hvala lijepo kolegice i kolege, na samom početku mogu zaključiti kako iz ovog Proračuna nije moguće iščitati programske smjernice i jasnu reformsku politiku Vlade. Vrlo je komplicirano ploviti svim dostavljenim dokumentima, pa utoliko smatram da proračun nije ni jasan ni transparentan, a digitalan je utoliko što su dokumenti skenirani. Očekivao sam puno kvalitetniji materijal sa izvorima informacija, interaktivnim referencama, no, što je tu je. Na samom startu potrebno je demistificirati doprinos proračuna, time i gospodarstvu temeljenog na rastu domaće potražnje. Takva mudrost u visokozaduženoj državi je vrlo rizična. Nije mi intencija otvarati debate tko se i kada i koliko zadužio u prošlosti jer tako svake godine odlutamo od stvarnog problema, već želim da ti prilog promišljanju kako bi bili realniji, pragmatičniji u donošenju proračuna. Naše obitelji su privatno zadužene do grla, mladi krpaju kraj s krajem, oni koji su u Hrvatskoj ostali. Osim toga, mladi nisu zainteresirani niti sudjeluju u stvaranju prijedloga proračuna, a upravo oni mogu dati svježinu i pravac kojeg mi ne vidimo. Na žalost zadnje takvo istraživanje proveo je Institut za javne financije prije 5 godina. Veći angažman mladih dao bi vam odgovore da nema ni domaće potražnje, kao ni planiranih bruto investicija u fiksni kapital jer je u prvom redu apsorpcijski kapacitet potrošnje EU sredstava premda u porastu zasigurno bitno niži od navedenog u proračunu. o svemu tome svjedočit će prolazno vrijeme nakon prvog rebalansa, napominjem prvog, jer nakon ovakvog proračuna bit će potreban barem, bit Nadalje, imajući u vidu moguće udarce na proračun i naše malo gospodarstvo počevši od Covid-19 pandemije pa do promjene u dinamici svjetskog gospodarstva, logističkih i proizvodnih anomalija koje je ta pandemija probudila, kao i na kretanje sirovina na svjetskom tržištu posebice željeza i nafte od iznimne je važnosti da svi mi budemo budni i fokusirani na odnos našeg javnog duga i kao … /ne razumije se/ … promjene tih varijabli. U ovom iznimno zahtjevnom vremenu očekujem da Ministarstvo financija uloži bitno više vremena i novca u predviđanje i stvaranje scenarija za rizike koji se mogu predvidjeti. Naglašavam mogu jer ima i onih koji se ne mogu predvidjeti. Prirodne nepogode, druga, a možda i neka jača pandemija, požari tijekom ljeta ali u prvom redu već spomenuti utjecaj povećanja rasta cijena sirovina i mogući problemi u logističkom i transportnom globalnom lancu traže od ministra financija da bolje koristi svu pamet instituta, fakulteta, neovisnih stručnjaka jer ovo su iznimno složene i zahtjevne zadaće da se ne lažemo, a ne pretakanje brojki u Exel čelije, pa onda linearno malo gore, malo dolje to svakako nije cilj ove vježbe odnosno bilo kojeg proračuna. Mi se ne možemo i ne smijemo oslanjati samo na izvješća komisije, Svjetske banke, rejting agencija itd., itd. Mi moramo na ovom području stvoriti temelje za veću transparentnost u stvaranju i predlaganju proračuna. Jedino tako potrebno je imati scenarije za moguće događaje kao i analize o osjetljivosti za alternativne makroekonomske scenarije. Niti je snijeg, niti su crni labudovi, već su scenariji koje Ministarstvo u suradnji sa drugim tijelima državne uprave treba ponuditi kao podlogu za donošenje proračuna. Razumljivo je i opravdano predviđati rast. Ali je neopravdano i neodgovorno očekivati da se veselimo dvoznamenkastom rastu ako će ga pojesti dvoznamenkasta inflacija, a naš je rast i bez toga vrlo osjetljiv jer nije problem rasti sa jedan na dva i to je 100% rast. Problem je naše niske baze, nekonkurentnosti i visoke zaduženosti. problem je i u osjetljivosti rasta na promjene koje se zadnjih godina dešavaju vrlo brzo i mi tada ostajemo bez odgovora i bez pripremljenih scenarija. Moram spomenuti i konsolidiranu državu, ne samo van proračunske fondove, nego posebice općine i gradove koji su na rubu zaduženosti i zbog ograničenja u svom proračunu ne mogu stvoriti ozbiljni razvojni proračun. Uglavnom se prodaje zemlja bez strategije jer bar oni koji mogu u prodaji vide jedino moguće rješenje, ostali traže donacije i pomoć odnosno vrlo su ovisni o državnom proračunu. EU sredstva mogu pomoći, ali Ministarstvo financija treba osigurati instrumente kroz izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave jer to su osnovni preduvjeti da te jedinice mogu i preuzeti odgovornost u procesu decentralizacije. Nadalje programi Ministarstva znanosti i obrazovanja uklapaju se u ove sveobuhvatne i nejasne EU krilatice. Mislim da je potrebno bitno ojačati financiranje novih znanja, programa kao i programa za cjeloživotno obrazovanje što ne podrazumijeva samo prekvalifikaciju osoba koje su ostale bez posla. Tu kasnimo, strašno kasnimo i mislim da je Ministarstvo znanosti trebalo napraviti proračun koji bi reflektirao puno jaču koordinaciju između tržišta rada i akademske zajednice kako bi stvarali programe i kadrove za potrebe novog tržišta, a ne da imamo zaostale kurikulume i neelastične programe jer slijepo pratimo plan aktivnosti i provedbe kurikuluma star tko zna koliko godina. Ministarstvu financija želim reći da je toliko važno planiranje. Za toliko važno planiranje moraju osigurati i mehanizme koji će biti usklađeni u stvarnom vremenu. Proračun je živi dokument dok su promjene postale prebrze, a vi ste ostali super spori. To kako mi planiramo i koliko dobro razumijemo ono što nam nude iz Ministarstva financija se nije promijenilo zadnjih 30 godina, jer u prvom redu ne prepoznaju se potrebe za snažnijom koordinacijom u izradi ovog najvažnijeg dokumenta za nas. čekanju prvog rebalansa posvetite se planiranju i jače koordinacije. Osim što nas je bitno manje, Hrvatska je i sve starija. Ima sve manje zaposlenih, a i živimo sve teže. Samo 60% radno sposobnog stanovništva radi. Među najgorima smo po tome u Europskoj uniji. Primjerice Nizozemska ima 80%, Njemačka 76%. A kada u obzir uzmemo da su tu brojku uključeni i sezonci onda je slika više nego katastrofalna. Po procjeni stope nezaposlenosti za 2021. visokih 7,4% ljudi ne radi. To je 3. najviša stopa među novim tzv. tranzicijskim članicama u Europskoj uniji jer ako gledamo BDP-e po glavi stanovnika u odnosu na cijelu EU iza nas su samo Bugarska i Rumunjska. Ako se gleda BDP-e mjerom kupovne moći građana tzv. … dolazimo do podatka da u Europskoj uniji samo Bugari mogu kupiti manje i žive lošije od nas. Dakle, čak i Rumunji imaju veći standard nego Hrvati. Ali zato postoji jedna statistika gdje smo uvjerljivo prvi među novim tranzicijskim članicama EU i to bez konkurencije, a to je stopa i visina zaduženosti. Prema statistici hrvatski javni dug je na 83,4% BDP-a. Dakle, narodnim rječnikom dužni smo kao Grčka. Ono što nas još uvijek drži na aparatima tj. na životu je turizam koji je i ovaj put spasio Hrvatsku i to zaslugom vrijednih i marljivih djelatnika u turizmu, zaslugom prirodnih ljepota, zaslugom puno sunca, a ne zaslugom ove Vlade. Znate što mi pričaju pojedini turistički djelatnici? Kada im je bilo najviše potrebno, pardon, da ih banke tretiraju kao neželjeno dijete. Drugim riječima banke ne plasiraju novac koje imaju ekonomske aktivnosti u dovoljnoj mjeri. Poduzetnicima je teško, a građanima još teže. Planirate potrošiti čak 23, pardon 23 milijardi kuna više. Moje pitanje je na što to točno? Planirate prodaju imovine za više od pola milijarde kuna. Što mislite rasprodati? Govorilo se tu o manjim, manjinskim udjelima u nekim tvrtkama ali ne znamo kojim. Nema ni plana kako riješiti nagomilane dugove u zdravstvu osim nekih općenitica kako bi se reklo i paušalnih iz izjava. Nema ni plana kako riješiti nagomilane dugove u zdravstvu, a planirate i nova zaduženja. Dakle, krpate rupe za dugove još iz izborne kampanje ja bih rekao. Milijarde su u pitanju, a tko to na kraju plaća? Hrvatski građani. No, iz budžeta se vidi da nije izborna godina, ne dijelite šakom i kapom kako se to inače radi u izbornoj godini jer novca je izgleda sve manje. To je valjda i razlog zašto niti jedan objekt na Baniji i u Zagrebu još nije obnovljen, valjda se čekaju izbori. Kada govorimo o državnom proračunu on je ogledalo rada svake vlade i trebao bi predstavljati plan za bolju budućnost, za razvoj i trasirati, trasirati put iz vašeg političkog programa. Trebalo bi odgovoriti onda na ključno pitanje. Kako da ljudi u našoj zemlji iz godine u godinu žive bolje? Nakon 5 godina ova vlada, postavlja se pitanje gdje je Hrvatska danas i žive li građani bolje i tu mislim na one koji su ostali u Hrvatskoj jer naime u odnosu na popis stanovništva iz 2011. godine kada je u Hrvatskoj živjelo 4,280 miliona stanovnika prvi neslužbeni rezultati ovogodišnjeg popisa govore da nas je za 400.000 manje. Od tih 400.000 ljudi najveći je broj onih koji su se iselili iz Hrvatske za vrijeme vaših vlada zbog toga što nisu mogli riješiti u Hrvatskoj egzistencijalno pitanje jer nisu mogli trpjeti nepravdu generiranu zbog vaših poteza, vaših vlada, vaše korupcije. Zanima li vas gospodine Plenkoviću kako žive naši umirovljenici, naši radnici, studenti, nezaposleni, ljudi koji primaju socijalne naknade i koji su na minimalnim plaćama. Teško jer inflacija proždire Hrvatsku i direktno pogađa najugroženije skupine ljudi i inflacija će pojesti cijeli ionako maleni gospodarski oporavak. A vi se kao licemjerno smijete za ovom govornicom i kao da im se rugate svim tim umirovljenicima kojima dižete mirovine za pazite ovo vrtoglavih 20 kuna. Gospodine Plenkoviću znate li, ako vas to uopće i zanima da je potrošačka košarica, dakle košarica s osnovnim životnim namirnicama poput ulja, brašna, mlijeka u pojedinim trgovinama poskupila čak za 19% u proteklih godinu dana prema javno dostupnim informacijama. Govoreći iz iskustva potrošača ako i odete u trgovinu vidjet ćete da su neki proizvodi u zadnjih 2 godine porasli za čak 100%, 100%. Svjedoci smo kako u posljednje vrijeme rastu i troškovi režija, poput struje, plina, vode, komunalnih naknada, kako rastu cijene energenata, a nažalost i u ovom državnom proračunu u planovima, u projekcijama ne vidimo kako država planira amortizirati ovaj udar ne samo na građane, građane, ne samo na potrošače već i na gospodarstvo koje taj rast treba generirati. Ovdje se hvalite da je Hrvatska ostvarila rekordan gospodarski rast, ali prešućujete dvije stvari. Da još nismo dostigli razinu iz 2019. godine, a da je u međuvremenu inflacija rekordna odnosno sve je skuplje. Zaključak je ako manje proizvodimo nego u 2019. godini, a sve je skuplje logično je da ljudi žive lošije i da će gospodarski oporavak biti duži i teži, a same statistike, sami brojevi u nekoj excel tablici našim građanima, potrošačima, gospodarstvenicima neće značiti ništa. Mi u Klubu Socijaldemokrata ne vidimo kako bi se sa ovakvim proračunom moglo trasirati bolju budućnost ni perspektivu u slijedećoj godini. Prolazno vrijeme ćemo pratiti u rebalansima, kažem ja očekujem najmanje 2, ali i do tada ono što moramo reći da ovakav proračun ne nudi viziju, ne nudi jasno trasiran put Hrvatske, ne vidimo kako će vlada odgovarati na izazove koje možemo predvidjeti, a o kojima sam govorio i kojih je puno i zbog toga nećemo podržati proračun. Hvala lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, koju su podijeli poštovani zastupnici Bartulica i Spajić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, u ranijoj replici sam postavio pitanje premijeru o razlozima za odgađanje strukturnih reformi. Po običaju je pokušao mi dobaciti osobno neke stvari jer mu nedostaju argumenti. Međutim, spomenuo sam u pitanju da je ministar Beroš na jednoj sjednici Odbora za zdravstvo gdje je, ste i vi bili ministre Mariću, bili ste i vi nazočni, na moje pitanje o nedostatku reformi u zdravstvu, potvrdio je da je vrlo malo učinjeno od '90.-tih godina. Postoji snimka, vi ste tamo sjedili s njim, već je to prilično poznata sjednica bila. Dakle, ništa nisam izmislio i ovo govorim jer neprovođenje strukturnih reformi ima visoku cijenu. Dakle, ako je išta u ovom novom proračunu isto kao prije to je rekao bi povjerenje u veliku državu odnosno u veliku ulogu države u našim životima i zašto naš standard je kakav jest. Dakle, kad bi javna potrošnja i veliki udjel ukupne države u BDP-u bilo koje zemlje bilo jamstvo za bolji standard ljudi onda bi mi prosperirali zaista, a to nažalost nije slučaj. Dakle, bez obzira što broj ljudi je u padu već duže vrijeme u Hrvatskoj, nije od jučer, ali je i dalje u padu, javna potrošnja raste već godinama. I tu imamo veliki problem. To nije samo zbog Covid pandemije nego ima brojnih strukturnih nedostataka u hrvatskom proračunu. Puno se govori o transparentnosti međutim podsjetit ću da ima gotovo 11.000 stavki u proračunu prema tome nije ni zastupnicima jednostavno se pripremiti za današnju raspravu, a kamoli običnim građanima koje zanima kako se njihov novac troši i kako se raspolaže. Stabilnost koje ističe premijer zapravo podsjetit ću još jednom nažalost znači u hrvatskom slučaju stagnacija, dakle naš rast bez obzira koliko se hvalimo sa brojkama za sljedeću godinu je premalen prespor u odnosu na druge države. projekcijama za 2023. spominje se nešto više od 4% i 2024.g. nešto oko 3,5% opet tu nedostaje ambicija, mislim da je to premalo i nažalost radna mjesta će se i dalje nalaziti izvan Hrvatske i naši ljudi će biti prisiljeni, pogotovo iz nekih krajeva, iseljavati. Međutim, prošle godine se sjećam da sam spomenuo jedan slušaj kako se zapravo na neodgovoran način upravlja novcima poreznih obveznika i nije se ništa promijenilo. Radi se o jednoj iznajmljenoj zgradi u Bruxellesu, dakle već je 2013.g. Hrvatska kupila jednu zgradu za naše predstavništvo pri EU i plaćalo je nešto više od 11 milijuna eura. To je bilo prije osam godina, ta zgrada i dalje nije u funkciji, stoji prazno i zato je Vlada bila prisiljena da iznajmi drugi prostor povodom predsjedavanja EU prošle godine, a to je završilo krajem lipnja, a i dalje plaćamo skupi najam za tu zgradu. Ništa se nije promijenilo, ama baš ništa. Dakle, o tome se radi, država nekome može biti majka, vidimo to kroz razne slučajeve i korištenja eu sredstva, dakle članstvo u EU nije jamstvo da će u Hrvatskoj nestati korupcija i dalje ona postoji i velike su napasti raznih dužnosnika da zloupotrebljavaju svoje ovlasti. Međutim, često je država i maćeha, maćeha, pogotovo kad previše toga određuje, dakle bira često dobitnike na tržištu i gubitnike, a sa svojom vlastitom imovinom raspolaže rekao bi na neodgovoran, nemaran način i to se ne mijenja. Dakle, to je jedna praksa u Hrvatskoj koja jednostavno postoji već godinama i g. Plenković kolikogod su mu puna usta EU i reformi i sl. u biti djelima pokazuje da nije ništa drugačije nego prije. Dakle, djela su važna, a ne retorika i floskule koje slušamo svaki put kada je na dnevnom redu državni proračun. Dakle, da sumiram ovaj uvodni dio, Domovinski pokret ne vidi nikakav bitan pomak u ovom proračunu u odnosu na prije i dalje vlada razmišljanje da država mora biti jako prisutna i preuzeti veliku odgovornost u vođenju naših života i zato Hrvatska stagnira. Niste odustali, postoji jedna poslovica, samo pojedinac može izvući pouke, a vlade nikako oni ponavljaju iste greške, nažalost na štetu svih nas. Hvala.

Poštovane dame i gospodo. Na početku ovog izlaganja htio bih iznijeti dvije pohvale na račun Vlade. Prvo, uvodi se nova stavka proračuna pod nazivom programi poticanja povratka i to u iznosu od 2 milijuna kuna za početak, dakle nakon što su korupcijom i negativnom selekcijom potjerali preko 10% stanovništva iz RH od zadnjeg popisa, oko 400.000 jel sad licemjerno uvode proračunsku stavku za povratak protjeranih. Riješite uzroke iseljavanja i ne trošite dalje novac poreznih obveznika jer za 2 milijuna kuna možemo jedino u Slavoniji napravit štalu za 50-ak krava, vratit se za 2 milijuna kuna ovakvog poticanja neće niko. Druga pohvala odnosi se na povećanje budžeta za provedbu nacionalnog plana, za provedbu Strategije borbe protiv korupcije. Naime, ova stavka proračuna raste za punih 18% sa 14.000 na čak 16.500 kuna. U zemlji u kojoj cvjećarke izrađuju specifikacije za digitalizaciju zdravstva i koja dijeli sa Lukašenkom i Bjelorusijom 63. mjesto na Transparency listi po korupciji zaista je potrebno ovako značajno povećanje ove stavke proračuna. Ministre čestitam na ovako izdašnom izdanju za borbu protiv korupcije. Povećanje izdataka za mirovine od nešto iznad 900 milijuna kuna odnosno malo više od 2%, pa to nije dovoljno niti za pokrivanje inflacije, a ne prati ni rast prosječnih plaća tako da je u dio prosječne mirovine u prosječnoj plaći u zadnjih šest godina pao sa 43 na 38% i jedan je od najmanjih u EU. Sve više naših umirovljenika živi ispod ruba siromaštva, iako se čak 17,5 milijardi kuna poreznih prihoda transferira za pokriće mirovina. Rupa u mirovinskom sustavu kolikogod zabrinjava bar je transparentna i zaustavljeno je njeno širenje, nažalost sporim rastom mirovina i daljnjim osiromašivanjem tog segmenta stanovništva. Međutim, dubioza u zdravstvenom sustavu se ne transparentno širi, a stvarne se minuse skrivaju kao zmija noge. Izvjesno je da će se kroz doprinose skupiti oko 22 milijarde kuna te još oko 5 milijardi kuna kroz participacije, DZO i dotacije iz proračuna predviđene zakonom. Međutim, izvjesno je kako će u sljedećoj godini nedostajati oko 8 milijardi koje će prije ili kasnije sanirati nekako iz proračuna. Ministar i njegove cvjećarke nastavit će i dalje po starom. Digitalizacija zdravstva ide kako smo već navikli kog g. Beroša za nekakav projekt pod nazivom „Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture“ planirano je oko 102 milijuna kuna nakon što su već milijarde utrošene u razvoj tog sustava. Znači ministra rupa bez dna, Beroš vam je rupa bez dna. Vlada se hvali kako će udio javnog duga u BDP-u padati sljedećih godina i to na razine koje su među najmanjima u EU, to je istina, ali istina koja skriva prave probleme. Mislili smo kako će Milanovićeva vlada sa svojih 70-80 milijardi kuna povećanja vanjskog duga ostati nedostižna po ovome neslavnom rekordu, iz dostavljenog proračuna je vidljivo kako će Plenkovićevoj vladi od 2016.g. do kraja ovoga mandata vanjski dug podići za čak 100 milijardi kuna. Pa gdje su ti novci? Po čemu je Hrvatska bolja zemlja nakon trošenja tog silnoga bogatstva? Iz proračuna je vidljivo da ćemo za kamate na ovaj dug izdvojiti gotovo dogodine 7,3 milijarde kuna, što je dovoljno da svako maloljetno dijete u RH ima doplatak od 850 kuna mjesečno. to je pravi poticaj, to je prava mjera da bude pravo svakog djeteta, a ne socijalna kategorija. Za stabilno zbrinjavanje povratnika, prognanika i izbjeglica u idućoj godini bit će izdvojeno čak 790 milijuna kuna, a taj se iznos penje na skoro 1,1 milijardu kuna u godini iza, znatno više od onoga što će biti izdvojeno za sanaciju šteta od potresa iz prošle godine. S obzirom kako prognanika i izbjeglica nemamo već dugo bilo bi zanimljivo vidjeti o kakvim se to povratnicima radi, na čije će se stabilno zbrinjavanje potrošiti skoro 2 milijarde kuna u 2.g.. Istovremeno pomoć povratku Hrvata u BiH iznosit će smiješnih 5 milijuna kuna. Toliko o tome koliko vodimo brigu jedni o drugima. Za nekakav projekt unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine koji se sufinancira sredstvima državnog proračuna u ove 3.g. predviđeno je čak 14 milijuna kuna, otprilike onoliko koliko je i ministrica Žalac dala za svoj sustav. Bez obzira na silna unaprjeđenja informatičkog sustava za praćenje državne imovine prihodi od državne imovine RH sramotno su mali. RH posjeduje imovinu koja se mjeri u desecima milijardi eura koje se iznajmljuju ili daju u koncesiju. RH je zemlja s najvećim udjelom državnog vlasništva i utjecaja države na gospodarske tokove. prihodi države od korištenja imovine dakle dobiti državnih poduzeća, koncesija, najmova itd. planirani su u slijedećoj godini na razini od samo 2,4 milijarde kuna sa neznatnim planom rasta u slijedećim godinama, dokaz da katastrofalno upravljate državnom imovinom.Kad se pogleda dio proračuna koji ima sramotan naziv prihodi od pomoći, dolazi se do zaključka da percepcija Hrvatske kao Kosovo i EU nije daleko od istine. Naime, prihodi proračuna na ime sufinanciranja projekata i sredstava EU iznosi 32,4 milijarde kuna ili čak 20% ukupnih proračunskih prihoda. Kako bi ušli u EU činili smo mnoge kompromise, ponajviše na štetu Hrvata u BiH, locirali smo, uhićivali i tansferirali heroje Domovinskog rata, te činili mnoge druge trule kompromise samo kako bi se dočepali članstva u EU. Sad kad smo unutra i kad bi se raspoloživa sredstava trebala iskoristiti za pokretanje trajno održivog gospodarskog i demografskog razvoja ova sredstva se najvećim dijelom troše nenamjenski. Najbolji dokaz kako naši Europejci nenamjenski troše sredstva EU je činjenica kako vlada planira da će se stope gospodarskog rasta nakon svih silnih ulaganja ponovo vratiti na one predkrizne iznose od 2 ili ili 2,5%, što je garancija laganog gospodarskog i demografskog odumiranja, uništenje Hrvatske metodom kukanja žaba. Nakon što su 80-tak općina rascjepkali na oko 500 sad se predlaže budžet od 100 milijuna kuna za poticanje stvarnog ili funkcionalnog spajanja lokalnih jedinica. No preko 1000 stranica raznih dokumenta može se pronaći još hrpu nebuloza i stavki koji ozbiljno mirišu na korupciju. Umjesto korištenja povijesne prilike da iz EU fondova pokrenemo Hrvatsku i stavimo na staze održivog razvoja i demografskog oporavka iz ovoga proračuna je izvjesno kako ćemo izgubiti dodatne 2-3.g. i još dublje zapasti u strukturne problema. Iz svega ovoga možemo jedino zaključit da se nad hrvatskim narodom već 20.g. doslovce čini ekonomski genocid i nitko od vas ne radi na tome da se to promijeni. Na ovaj način u Hrvatsku se ljudi neće vraćat nego će i dalje iseljavat jer nema zdravih i pravih poticaja da bi naše mlade zadržalo u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovani zastupnik Zvonimir Troskot. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre, poštovani tajnici i poštovani građani i građanke koji nas pratite putem ekrana. Današnja tema proračuna je važna, međutim dali, dali bismo danas jednu drugu perspektivu, nešto što smo se dotakli danas za vrijeme stanke, međutim krenimo redom. Nakon ovih današnjih hvalospjeva koje smo mogli čut od strane vlade ispjevane u humanističkim šesnaestercima valja pogledati iz perspektive gdje se nalazimo recimo, kako nas vidi Ind Institut iz Švicarske koji je preuzeo naš nacionalni institut za konkurentnost. Dakle, Hrvatska se u indeksu svjetske konkurentnosti nalazi na 59. mjestu od ukupno 64. svjetske ekonomije i to već 5.g., što znači da zapravo stagniramo. Hrvatska, Mongolija i Bocvana, dakle su rame uz rame. Najlošije su nam pod broj jedan ocijenjeni učinkovito pravno okruženje, dva sposobnost vlade, tri konkurentan porezni sustav i općenito kvaliteta korporativnog upravljanja. Međutim, ono što smo i danas rekli nije to najvažniji problem, ključni i dugoročni problem RH jest iseljavanje. Vrijeme ne ide da vas upozorim…/Upadica evo pošten sam da ne bi ispalo, slučajno jel, pošteno. Ključni i dugoročni problem Hrvatske jest iseljavanje. Od 2013. Hrvatska je izgubila preko 400.000 ljudi. Prema podacima Ministarstva obrazovanja u periodu od ulaska RH u EU nestalo je 10% svih naših učenika. Ukupno 50 000 dakle je nestalo, dok je 10% umirovljenika više prijavljeno u sustav. Što je tiče iseljavanja, u doba Jugoslavije u razdoblju od 46 godina u zapadnu Europu iselilo je 350 tisuća Hrvata. U proteklih 8 godina, iz napokon slobodne, suverene i europske Hrvatske odselilo ih se više iz tamnice naroda od 370 tisuća ljudi. I kada se procjenjuju razlozi, i kada pitamo naše Hrvate koji žive sada vani, obično se smatra iz naše perspektive da su ekonomski razlozi oni koji su im bitni poput boljeg standarda života u drugim zemljama. Ali to nije točno. Oni koji odlaze puno češće spominju nepravedan sustav, klijentelizam i korupciju. I dolazimo na najvažniji dio današnje poruke. A kolika je cijena te korupcije u Hrvatskoj. Prema izvještaju EU, točnije EP, indeks iznosi 13,52% BDP-a, odnosno gotovo 10 milijardi dolara. Ponavljam 10 milijardi dolara odnosno 60 milijardi kuna nas košta korupcija. I sad to možemo staviti u monetarne vrijednosti da nije te korupcije, danas bi možda bilo 120 aviona koji bi čuvali naše nebo, danas bi možda bio proračun za obranu i sigurnost 10 puta veći, znači 60 milijardi a ne 6, danas bi možda imali 15 Peljeških mostova jer je jedan most 4 milijarde kuna, a ovdje imamo 60, dakle da nije korupcije hrvatski zdravstveni sustav ne bi bio pred kolapsom u nedostatku bolničkih kapaciteta i zdravstvenih djelatnika, jer možda bi uspjeli isplatiti plaću koju današnji zdravstveni djelatnici zarađuju po Austrijama, Njemačkama, Švicarskama ili Dubaiima. Da nije te korupcije, preračunali smo mogli smo možda spasiti dodatnih 1600 života poput Mile Rončević, djevojčice iz Rijeke za koju je Hrvatska, odnosno hrvatski narod ponovno izdvojio 37 milijuna kuna iako se uplaćuje u zdravstveni sustav. I da nije bilo dobrih srdaca našega naroda Mila se ne bi mogla liječiti u Philadelphiji. Da nije te korupcije 1600 djece bismo tako spasili. Ne bi taj novac onda skupljali hrvatski građani, nego bi taj novac platio zdravstveni sustav kojeg ni ne možemo graditi iz razloga što postoji korupcija. I ministar financija je dotaknuo tu korupciju pred otvorenim kamerama. Ne vidimo epilog te situacije. No ima tu još dodatnih točaka koje bismo htjeli, kako kaže naš predsjednik Vlade, demistificirat. Ukupni javni rashodi države u 2020. godini iznosili su 55% našeg BDP-a. I to je uvjerljivo među svim najvećim znači članicama EU. Iznad nas su samo zemlje poput Francuske, Belgije, Finske i Austrije. Možemo li s toga, na temelju podataka koje koje je EU dala zaključit da su tijekom 2020. i 2021. javne usluge u Hrvatskoj bile na razini Finske, Belgije, Austrije i Francuske. Trošili smo s druge riječi više novaca kao država, nego i zemlje koje su ušle u valu prije nas. Znači li to da imamo efikasniju Vladu i efikasniju javnu potrošnju od jedne Estonije, Latvije, Litve ili Poljske koje su trošile 10% BDP-a manje nego mi. Jeli hrvatska Vlada pružala usluge na razini baltičkih zemalja nisam siguran. Prihodi od PDV-a najregresivnijeg poreznog oblika, koji najviše opterećuje upravo one najsiromašnije, u 2021. dosegli su 13,7% našeg BDP-a. Što je uvjerljivo europski rekord. Nismo samo u korupciji. Ne samo da smo jedina zemlja, ponavljam jedina zemlja s dvocifrenim udjelom prihoda PDV-a u BDP-u, nego je taj udio u Hrvatskoj gotovo za 80% veći od europskog prosjeka. Znate li što to znači. Drugim riječima za gotovo 80% više opterećujemo potrošnju gotovo četvrtine svih naših građana. I to onih najsiromašnijih. Iz razloga što ih se 23% prema službenim podacima u 2021. dakle nalaze u zoni gdje su izloženi riziku od siromaštva. Dali je pravedno da najsiromašniji snose nadprosječno veliki teret sada već možemo zaključiti neobuzdane državne potrošnje. Dok hrvatska Vlada nemilice troši u odnosu na EU, ljudi na Banovini čekaju po 11 mjeseci na jedan običan kontejner. I onda tu situaciju riješi moj kolega i moj brat Marin Miletić. U dva dana je uspio dobit kontejner. Dakle ljudi 11 mjeseci gospođa Jadranka i Gordana, namjerno njihova imena izdvajam, su čekale na kontejner, nisu ga dobili. Što se tiče inflacije, u Njemačkoj u studenom su stope inflacije rasle 6% koja je najviša nakon njihovog ujedinjenja u EU. O tome govori i potpredsjednik europske banke, o tome govori i predsjednik FDU-a u SAD-u, ja ne vidim tu zabrinutost kod naših niti ekonomista, niti premijera, niti dakle osobe koje su dakle zadužene za rješavanje tih pitanja. Pa jel treba govorit uopće da su zalihe dakle plina u Austriji i u Njemačkoj od strane Gazprama, dakle da su potrošene. I još idu dodatno u lock down, i još idu dodatno u opterećenja građana, u lock downe, u obvezna cijepljenja i maltretiranja, nisu uspjeli riješit pitanje zaliha plina, dakle koji im je najveći od Rusije, 1/3 sve je potrošeno. Ja ne čujem tu zabrinutost. Nekako trankilo neki mod. Sve je to, ono riješit će se to. O inflaciji se uopće ne govori. Dakle situacija je više nego ozbiljna. Cijene mlijeka, kruha, goriva rastu. U vladajućima i guverneru ispadaju bombončići iz usta pa imali smo danas to prilike slušat. Haribo makindafon. U njihovom balonu je sve lijepo. Iako su glavni i odgovorni za to da smanje udar na džepove građana, s njihove strane nemamo komentare niti nekakve globalne projekcije kako će se to onda slit dakle u naša, Imam još toga puno za reć, al evo predat ću sada riječ Miru Bulju.

o svim problemima u biti ukazao bi na nekakve probleme koje godinama već i upozoravam. Ovdje je ministar financija, danas je bio premijer, ja sam ukazao na problem inflacije tj. poskupljenja. Naravno da je premijer zato sam i počeo ovako okrenio odmah na koronu i problem sa koronom i ja bi ovdje samo kratko kazao mi u Hrvatskoj nismo samodostatni po pitanju prehrane. Mi izdvajamo veliki novac iz proračuna ministre za poljoprivredne poticaje, međutim i dalje uvozimo 3 milijarde EUR-a prehrambenih proizvoda i u slučaju kriza, a vidli smo na početku od Covid krize da smo imali ogroman problem pokazao se sa određenim artiklima koji bi mogli se puno bolje uzgajati i ekološki čišći i zdraviji bilo bi manje tumora nego da uvozimo proizvode poljoprivredne iz drugih država. Mi imamo trenutno 700.000 hektara neobrađenoga poljoprivrednoga zemljišta, imamo negdje oko 1% navodnjenoga poljoprivrednoga zemljišta, dajemo milijarde u poticaje, a nikad manje nismo proizvodili. I ključ svih ugroza i kriza je znači prehrana, hrana. Mi imamo veliki potencijal i vode, mi imamo velik potencijal prirodnih resursa međutim činjenica nek se 7 dana zatvori granica mi nećemo imati jedne pomidore. Mi imamo praznu Slavoniju, imamo prazni Gorski kotar, spaljeno. Imamo ministre Liku također praznu ali se hvalite sa BDP-om. I činjenica je i vi govorite istinu, BDP je u RH porastao. Međutim, 6% BDP-a RH je od iseljenih ljudi koji šalju preko doznaka. To je ono što je proknjiženo službeno, nešto manje od 5 milijardi dolara od naših ljudi, naše dice koji su otišli vanka. Znači ti …/nerazumljivo/… koje ste potirali lošim politikama morate zahvaliti barem, potirali smo vas a vi preko računa svojim roditeljima, obiteljima, svojoj djeci ne znam šaljete taj novac i to je to. To je ključ problema. Nikad manje stanovnika, 2/3 Hrvatske doslovno ispražnjene što je ugroza i nacionalne sigurnosti, a imamo na tom području najveći potencijal i to je poljoprivredno zemljište koje će od 2023. godine od 7. miseca moći stranci kupiti za sitnu lovu. Najbolje zemljište je poljoprivredno zemljište. Mi imamo trenutno veliki broj jedinica lokalne samouprave, veliki broj. Brojne, 40% ih nije u mogućnosti osigurati za jedno dijete vrtić, za jedno. I to bi trebala preuzeti država. Zbog čega? Poglavito u tim nerazvijenim područjima da financira svako dijete da ima mogućnost bez obzira na snagu tog područja gdje živi. Na tome bi tribali poraditi, a ne da, pa tko će ostati živjeti u području gdje ne more upisati svoje dijete u vrtić. Nitko. Stoga još jednom najbitnija poruka je ovdje da je selo ispražnjeno. A bez bogata sela i seljaka nema ni građana, ni grada, ni bogatih ljudi, ni sigurnih ljudi. A glavna parola vlade Andreja Plenkovića je sigurnost, poglavito kad su pobijedili Covid, kad su ga uhvatili ili ne znam što su napravili, ne znam jesu li ga izvagali, jesu li ga obilježili, koliko kila ima, neko kaže oko 120, sjećate se ruku u zraku, sjećate se bala vampira, neodgovornosti na Pelješkome mostu, u stranačkim prostorijama ili ne znam gdje je bilo kad su se pobijedili izbori. Znači nije to sigurno to je nesigurno, to je neodgovornost ključnih ljudi. I zbog toga stvaramo zbunjenost hrvatskoga naroda. I ja sam počeo svoj govor baš na tome da se ne dijelimo u ovome trenutku nego ovu krizu, Covid krizu svi zajedno premostimo, da ne dijelimo ljude na cijepljene i necijepljene, ja sam zbog toga i donio kao gradonačelnik uvaženi ministre odluku da ću biti gradonačelnik svih, to je moja obaveza i u gradske prostore i u upravu mogu doći svi i cijepljeni i necijepljeni. Nemojte još dijeliti narod jer jedino očito možete opstati na dijeljenju naroda izmišljotinama prema ljudima koji žele jedinstvo naroda. Hvala lijepo.

Zahvaljujem predsjedavajući,

nije prošlo ni deset dana kada smo u Saboru ovdje simbolično obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, nije prošlo ni deset dana

jedna žena u Splitu brutalno ubijena, a u tih deset dana 960 puta su izvršeni razni oblici nasilja nad ženama.

na proračun koji neće samo osigurati sigurne kuće da se žene sklone od nasilja već će novac besmislenih i nedovršenih projekata usmjeriti edukaciju, dugoročno obrazovanje i dječaka i djevojčica, osnaživanje djevojčica, djevojki, žena da budu samostalne, samopouzdane, da smognu hrabrosti prepoznati i reći ne nasilnicima reći ne nasilnicima na programe samozapošljavanja žena, cjeloživotnog učenja i sve one programe koji će im pomoći da budu ekonomski neovisne i emocionalno snažne. Zahvaljujem.

poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice. Naveli

po točci dnevnoga reda. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih Suverenista raspravu ima poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege. Rasprava o proračunu za iduću godinu bi svakako trebala biti jedna od najvažnijih u svakom parlamentu što potvrđuje i puna sabornica naravno, jer kroz proračun se potvrđuju prioriteti, proračun je dokument koji nam ukazuje je li Vlada odustala ili je Vlada na putu ostvarenja ciljeva koje si je zadala za četverogodišnje razdoblje na početku mandata i naravno kao članica Europske unije uvijek moramo voditi računa o tome jesu li ti ciljevi u skladu sa onim što si je zadala i Europska unija. Naime, Vlada je u drugoj godini mandata i ako sada nije krenula ostvarivati ciljeve iz programa na temelju kojeg je dobila povjerenje u ovom visokom domu, onda si moramo postaviti pitanje kada će krenuti. Nedavno je i Europski parlament odobrio proračun za 2022. godinu. Osigurana je bolja potpora zdravstvu, istraživanju, klimatskoj politici, malim i srednjim poduzećima i mladima. Naglasak na oporavak od epidemije korona virusa, zapošljavanje mladih. Iduća godina je proglašena godinom mladih. Ne znam hoće li se to odraziti na nešto, na bilo što ovdje u Hrvatskoj jer i ova godina je bila godina željeznica u Europskoj uniji, a vidimo da se na Hrvatske željeznice to nije odrazilo apsolutno nimalo. I naše željeznice više liče na vremeplov koji nas naravno vozi samo u prošlost negdje tamo u doba Austrougarske monarhije. Ako pogledamo zbirne podatke u proračunu Republike Hrvatske za iduću godinu i projekcije za dvije naredne vidimo znači da odmah nam ustvari jedan zbirni podatak privlači pozornost, a to su rashodi za zdravstvo. Oni se smanjuju za 4 milijarde kuna iduće godine i onda još po 2 milijarde svake naredne godine. Podsjetit ću da smo mi dva rebalansa ove godine imali upravo zbog toga što na toj stavci su bili probijeni planirani rashodi, a epidemija nije od ove godine, znači već prošle godine je ona bila prisutna tako da malo više opreznosti na tim stavkama ne bi bilo loše kako nas opet ne bi dočekao već u prvoj polovici iduće godine rebalans zbog povećanih rashoda upravo u zdravstvenom sustavu. No vratimo se onim ciljevima iz programa Vlade, znači na samo početku su se istaknuli jačanje konkurentnosti, održivo nisko ugljično gospodarstvo, prehrambena samodostatnost. Hrvatska nije samodostatna osim u nekim temeljnim žitaricama i u mandarinama ni u jednom drugom proizvodu. Meso, mlijeko, povrće, voće sve moramo uvoziti i produktivnost naših poljoprivrednika je na 30% prosjeka EU, prehrambena industrija negdje na 50% što znači da bez obzira na ogromna sredstva koja se ulažu to su milijarde upravo u poljoprivredu mi ne uspijevamo doći ni na 50% produktivnosti koje imaju inače druge članice EU. Koji Koji su tu još ciljevi koji su recimo mjerljivi pa onda da vidimo gdje smo tu? Znači u programu stoji, uložit će se 3 milijarde kuna u modernizaciju zdravstvenog sustava i zdravstvenu skrb. Teško, budući da sve ovo što je potrošeno na suzbijanje korona virusa ne možemo svrstati u tu kategoriju, a vidimo da se rashodi za zdravstvo smanjuju. Onda kaže sagradit će nacionalna dječja bolnica u Zagrebu, revitalizirat će se Imunološki zavod na tim stavkama ja tu ne vidim ništa ni iduće godine, a ni u projekcijama za 2023., 2024. Zatim jedan od ciljeva je povećanje mirovina za 10% i održivost mirovinskog sustava. Planirani su veći izdaci za mirovine, to je činjenica, nekih 1,1 milijardu kuna i to vjerojatno znači porast mirovina, ali isto tako znamo da inflacija je nešto ubrzala pa vjerojatno će to biti samo, ja se barem nadam, za pokrivanje i držanje u korak sa realnim porastom. Tako da ono što vidimo, vidimo da se iz doprinosa prikupi i dalje tek polovina sredstava potrebnih za isplatu mirovina što definitivno ne možemo svrstati u građenje i postizanje tog cilja, a to je održivost mirovinskog sustava. Ako ćemo mi i dalje iz proračuna davati pola potrebnih sredstava, to je sve samo ne održivo. Zatim je tu naravno nešto što u predizborno vrijeme uvijek izađe u prvi plan i vrlo je ovako atraktivno, a to je smanjenje PDV-a na svu hranu, trenutno je to na kruh, mlijeko 5%, na meso, ribu itd. ulje čini mi se 13% znači ovdje piše da će na svu hranu se smanjiti PDV sa 25 na 13%. Ako vidimo prihodi od PDV-a i dalje rastu, takve su projekcije u proračunu što znači da nema nekih naznaka da bi tu bilo, a vidjeli smo i u odgovoru na pitanje koje je postavio moj kolega Pavliček da nema tu baš nekakvih naznaka da bi se smanjivao PDV na hranu. Zatim ulaganja u istraživanja i razvoj bi se trebala povećati sa sadašnjih 1 na 2,5% nema baš ni toga u proračunu, čak i na tim stavkama koje su izražene na različitim pozicijama se vidi tendencija smanjenja. Onda je jedan fascinantan cilj koji pomalo ide u kategoriju znanstvene fantastike, a govori o tome da će se smanjiti broj dužnosnika u našoj javnoj upravi i omogućiti funkcionalno povezivanje općina. Za to je predviđeno u ovom proračunu iduće godine 100 milijuna kuna i onda još po 100 milijuna 2023., 2024. i to uistinu nisu dostatna sredstva za bilo kakvo ozbiljnije funkcionalno povezivanje općina, to će vam svaki načelnik reći. A evo čisto ću vam staviti jednu paralelu da vidite koliko je to nedovoljno sredstava za ikakvu ozbiljniju reformu. Znači o teritorijalnom preustroju se uvijek jako puno govori u predizborno vrijeme, onda krene, uvijek se javljaju manje-više iz znanstvene zajednici isti iz akademskih krugova znači isti ljudi koji već imaju i gotova rješenja. Nije to ništa, pa pet regija, ne znam ovo ukini spoji, ovako, vamo tamo, ali onda to opet padne u zaborav i pred izbore se ponovo vrati. Mi smo kod zadnje, sad ne znam točno jel to ove ili prošle godine, kada smo mijenjali Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave dodatno opteretili proračun sa 2 milijarde kuna koje stoje i sada za pomoć nerazvijenim općinama i gradovima, ali smo zato ovima razvijenima ostavili ta sredstva pa tako grad Zagreb recimo u svom proračunu bilježi povećanje od 900 milijuna kuna temeljem tog zakona koji je usvojen u ovom Visokom domu. Ali vidimo da to isto nije dovoljno pa onda gradonačelnik Zagreba svako malo hodočasti u Vladu traži prolongiranje one pozajmice od 750 milijuna kuna i nove beskamatne pozajmice. Zašto navodim sada ove sve brojke? Zato da vidite koliko je ustvari ovih 100 milijuna kuna nedovoljan i nedostatan iznos za bilo šta ozbiljnije ukoliko mi uistinu želimo tu našu teritorijalnu organizaciju tih preko 500 općina i gradova promijeniti. Znači zato kažem da mi je taj cilj iz programa Vlade stvarno u kategoriji znanstvene fantastike. Računa se tu na sredstva iz Plana za oporavak i otpornost, ali isto tako moramo biti svjesni da ta sredstva će se povlačiti sukladno ispunjenu određenih ciljeva i parametara koje smo mi naveli u tom dokumentu, tako da ako ne budemo ispunjavali sve te ciljeve moglo bi biti značajnih problema, ali evo neću biti zloguki prorok, nadam se da će tu sve biti u redu jer o tome dosta, dosta ovisi. Isto tako nadam se da će i vlada malo ozbiljnije pristupiti ispunjenju tih ciljeva jer evo ako vidimo samo ovih par koji su bili u programu vlade vidimo da ne radi se baš previše na ostvarenju tih ciljeva, al evo neki od nas uzmu te dokumente pa ih pročitaju malo sa vremena na vrijeme, nismo ih baš zaboravili, uzet ćemo mi i NPOO i vidjeti kako stojimo. kako mi možemo bilo koji dokument strateški ozbiljno shvatiti ako vidimo da se u stvari neke stvari samo prepisuju i navode, a u konačnici kroz proračun, kroz dokument koji bi trebao ostvarivati te ciljeve nema naznaka da će se ti ciljevi ostvariti. Ono što je u principu temeljna značajka ovog proračuna je stabilnost i tu mi ne možemo osporiti da se ništa spektakularno ne mijenja, manje-više cijeli cijeli proračun je napravljen na tragu onoga kako je to bilo i do sada, ali mi se moramo zapitati gdje smo i treba li nama stabilnost u ovom trenutku. Kad ste na začelju EU po svim parametrima onda vam stabilnost itekako ne treba, onda bez ozbiljnih reformi, bez toga da se suočimo s tim gdje smo ne možemo ostvariti određene pomake. Ono na što ja cijelo vrijeme upozoravam, evo ponovit ću još jednom mada ne želim biti dosadna je to, taj rast nominalnog javnog duga u 5.g. 90 milijardi kuna i na neki način to ipak govori da nema naznaka kako će se rashodna strana proračuna svesti u određene razumne okvire jer tu mi sad pod ovaj covid i ovu korona krizu stavljamo puno toga i ono što treba i ono što ne treba. I ako pogledamo neke reforme do sada reforma obrazovanja u prošlom mandatu svela se manje-više na kupovinu informatičke opreme, reforma zdravstva je već neko vrijeme u ladici mada objektivno i nije baš neko vrijeme za reforme, reformske zahvate s obzirom na opterećenje koje trpe zdravstveni radnici i zdravstveni djelatnici u ovoj situaciji. Reforma javne uprave je zapela negdje u bespućima još jednog mega ministarstva, a evo taj famozni teritorijalni preustroj se sveo na funkcionalno dobrovoljno spajanje općina za koje je izdvojeno 100 milijuna kuna. Ono što je činjenica to je da već godinama državna imovina generira minorne prihode i naravno postavlja se pitanje o opravdanosti državnog vlasništva u tvrtkama koje nisu od strateškog značaja jer u ovoj krizi uloga i utjecaj države je još dodatno ojačao jer kad malo razgovarate sa poduzetnicima onda vidite da su oni mahom osuđeni na sredstva iz HBOR-a ili iz HAMAG-BICRO-a, a u bankama ćete puno lakše dobiti kredit za novi Mercedes C klase nego za CNC stroj i to je jedna prepreka i činjenica s kojom se brojni poduzetnici susreću. Još na kraju ću se evo samo na neki način osvrnuti na ta inflatorna kretanja o kojima je bilo dosta riječi činjenica je da se to ističe i u tom makroekonomskom okviru koji je bio podloga za izradu ovog proračuna da opasnost postoji, ona nije zanemariva, monetarna ekspanzija u cijeloj Europi je već negdje tamo od prošle krize 2008.-2009. masa novca se poprilično povećala, ali isto tako tu je i rast cijena sirovina, poremećaj u globalnim opskrbnim lancima koji se trenutno ističu kao glavni uzroci inflacije, ali ipak ne smijemo zanemariti tu monetarnu ekspanziju i ne treba ljude plašiti, kod nas nije inflacija još na nekoj razini koja bi bila zabrinjavajuća, ali ako se gledaju proizvodi koji su dio te nekakve potrošačke košarice, proizvodi koji su u kategoriji prehrambenih, zatim dio koji se odnosi na energiju, onda je ona već pomalo zabrinjavajuća i iskreno ne sviđa mi se taj jedan termin koji se vjerojatno u nekoj piar kuhinji skrojio, a to se zove percepcija inflacije. Ne postoji percepcija inflacije, postoji samo inflacija. Znači svi znamo da se ona računa, tu ide nekih 800, pa možda čak i više proizvod, ali ipak u Hrvatskoj je taj udio za prehrambene proizvode, za tu temeljnu nekakvu potrošačku košaricu daleko veći nego u razvijenim članicama i moramo kao odgovorna nekakva vlast voditi računa o onim najsiromašnijim i najugroženijim članovima naše zajednice, tako da država bi tu morala reagirati, pa tako možda onaj cilj iz programa vlade vezano za smanjenje PDV-a na hranu ne bi bilo loše razmotriti i krenuti u implementaciju bez obzira što nama prihodi dobrim dijelom ovise o PDV-u, ali obećali ste pa sad je možda vrijeme da toi ispunite. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a koji su podijelili poštovane zastupnice Mrak-Taritaš i Puljak. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministri i državni tajnici, kolegice i kolege. Mislim da je poznato i očekivano da se s našim premijerom Plenkovićem ne slažem često, ali jedna od rijetkih stvari u kojem se moram složiti je to da je koronavirus potpuno izokrenuo sve naše prioritete u posljednje 2.g. i gospodarska kriza i promjene na svjetskim tržištima i oscilacije cijene energenata i prekidi u dobavnim lancima i rast inflacije. Sve to nam je donio ili barem pomogao taj nesretni virus. Ali sad već gotovo 2.g. živimo živimo tako i nakon prvotnog šoka vrijeme je da se saberemo i orijentiramo u novim okolnostima i krenemo dalje. A ovaj prijedlog proračuna ne djeluje kao korak dalje. Ne djeluje kao putokaz u neku novu jasnu planiranu budućnost Hrvatske, a trebao bi barem nagovještavati kamo idemo jer tome proračun i služi. Iz njega se mora vidjeti kakva zemlja jesmo i kakva želimo biti. Iz ovog prijedlog najviše mi se čini da smo i dalje ostali jedna mala neambiciozna zemlja bez prave ideje što je to što će nas gurnuti naprijed, čime ćemo napraviti iskorak prema nekoj uspješnoj, pa i bogatijoj budućnosti. To se nažalost iz ovog prijedlog proračuna i dalje ne vidi. Naravno da je proračun jednim velikim dijelom računovodstvo, prihodi, rashodi, kućice, kategorije, indeksi itd., sve to je u redu. i ja nimalo ne sumnjam da je zanatski određeno korektno, ali proračun je ipak iznad svega politički dokument. Iz njega se mora vidjeti namjera onih koji su na vlasti kuda nas žele odvesti, a iz ovog dokumenta čitamo da to zapravo ne znaju. Svuda pomalo, ali nikud zapravo i to je naša trajna pozicija unutar EU. Nakon više od 8.g. članstva svuda pomalo, a nikud zapravo, a to u praksi znači da smo u svemu na dnu tablice s našim vjernim prijateljicama Bugarskom i Rumunjskom. I ja ne govorim o tome slažemo li se ili ne oko prioriteta i smjera razvoja koji je vlada odredila odnosno predlaže. To bi bio drugi korak u ovoj raspravi, ali do njega, do tog drugog koraka nikako da dođemo. Problem je da tih prioriteta ili tog smjera uopće nema, tako da ni ne možemo voditi raspravu o tome da li se s tim prioritetima slažemo ili ne. Najveća stavka i promjena koja strši je nabava vojnih aviona. Imali smo nedavno i mali aeromiting tu na Markovom trgu zajedno s francuskim predsjednikom i sve je to krasno i super. Ne želim i neću sada započeti raspravu o tome trebaju li nam uopće borbeni avioni, a ako nam trebaju jesu li ovi bili pravi izbor. To je rasprava za neke druge trenutke i sad me takva rasprava za istinu ne zanima. Ali ono što me zanima da li upravo ti avioni strše u proračunu kao stavka na kojoj se najviše povećava potrošnja? Znači li to da je vlada odredila takav smjer razvoja Hrvatske u vojnu silu jer ako je to smjer onda ovo oko aviona i helikoptera i brodova nije dovoljno, naravno da to nije smjer. Ono što govorim i ponovit ću da je to iz ovog prijedloga ne vidi i ne možemo vidjeti kojim smjerom idemo i to me najviše muči i tako iz godine u godinu. I da budem iskrena do kraja, nije to započelo s ovom vladom ili vladama premijera Plenkovića i da im tu sad ne nabacujemo jednu nezasluženu krivicu, ali ono što je za očekivati od premijera i vlade nakon 6.g. mandata koji pred sobom imaju još 3.g. koji iz trenutačne perspektive izgledaju relativno mirno što se parlamentarne većine tiče je da imaju malo više hrabrosti i volje da se fokusiraju. Bilo da se radi o nekoj ozbiljnoj reformi, nekom ozbiljnom rezu ili nekoj ozbiljnoj preraspodjeli koja bi signalizirala otvaranjem barem jedne nove stranice. Da vas podsjetim, dali smo milijune za nacionalnu razvojnu strategiju, to je već davno zaboravljeni dokument. Gdje se ona vidi i vidi li se uopće u ovom proračunu? proračunu? EU ima planove koji su u sferi zelenog razvoja i zelenih politika toliko ambiciozni da ni najrazvijenije države članice nisu sigurne hoće li ih moći ostvariti, a ta zelena tranzicija mogla bi biti ozbiljna šansa i za Hrvatsku, možda i posljednji vlak za našu zemlju da uhvati priključak s onima koji su uspješniji od nas. Ne vidim to dovoljno u proračunu. Zelena tranzicija deklarativno se i mjestimično spominje, ali nema je kao sustava, nema je kao vodilje, to se ne vidi. I razne europske izvore novca opet planiramo iskoristiti kao da smo u tome najuspješniji na svijetu, a realnost je da smo najlošiji ili među najlošijim. Jel je onda realno i možemo li se uopće osloniti na takvo planiranje? S druge strane smanjujemo za više milijardi transfere za sanaciju zdravstva i plaćanja HZZO-u jer se dogodilo točno što, na čemu to temeljimo, na reformi koju je proveo ministar Beroš? Vidimo se opet u jednom trenutku na rebalansu kad veledrogerije po tko zna koji put obustave isporuke lijekova. Ono što želim reći je proračun je jedno te isto kao i uvijek bez krvi i mesa, bez hrabrosti sa stavkama koje se u startu nerealno planiraju i sam gospodarski rast je takav, ove godine 9%, ali to je jedva vraćanje na vremena prije krize, a jedna nova i nezgodna varijanta virusa s početka ovog mog govora to može srušiti, a idućih godina rast se planira za 4,4, pa 3,7, pa 3,1%. To je opet nedovoljno da se odljepimo od dna na kojem jesmo i to je ono na što upozoravam i o čemu govorim cijelo vrijeme. Tu nema ideje kako dalje, kako više, kako da se maknemo sa samog dna. Klub Centra i GLAS-a predložit će naravno niz amandmana. Oni pokazuju neke teme za koje smatramo da su važne i da na njima treba posebno raditi, pa onda i ulagati novac. Jedna od tih tema je obrazovanje koje kao da smo nekako pomalo zaboravili, mi i dalje mislimo da je to jedini način da napravimo stvarni korak naprijed. Na kraju krajeva to pokazuju i hrvatske tvrtke koje su u zadnjim godinama napravile veliki skok uključujući i dva naša jednoroga Infobip i Rimac, sve su to tvrtke koje traže visokokvalificiranu i obrazovanu radnu snagu, da ne kažem da kurikularna reforma i dalje nije provedena. Ali na kraju, ako ste mislili da neću spomenuti ili ću zaboraviti grdno ste se prevarili. Prihodi od PDV-a trebali bi rasti više od 7 milijardi kuna odnosno 14% u odnosu na ovu godinu, ali svejedno bez obzira na to nije bilo mjesta da smanji PDV na ženske higijenske potrepštine, uloške i tampone. I zbog toga i ovaj proračun pokazuje kakva smo zemlja i kud idemo a kad je riječ o smanjenju PDV-a na higijenske uloške i tampone, može vas biti sram jer niste našli ni mrvicu razumijevanja da se to već desi od 1.1. iduće godine. Hvala lijepa.

Zahvaljujem predsjedavajući, drage kolegice i kolege, poštovani ministri i kolege. Predsjednik Vlade je maloprije predstavljajući Proračun spomenuo te dvije čarobne riječi, strukturne reforme. Usporedila bih s nečim, znate ono kako se kaže, tinejdžerski, da sad ne kažem, svi o tome pričaju, ali nitko to ne prakticira. Dakle ne znamo o kojim strukturnim reformama je predsjednik Vlade govorio kad ono što se može vidjeti iz ovog Proračuna da od tih strukturnih reformi nema niti riječi niti slova. Dakle nema reforme zdravstva, nema reforme lokalne samouprave i nema reforme pravosuđa. To govori o Povjerenstvo za fiskalnu politiku, koje, evo, bez obzira što je sada na čelu, ima dakle novu čelnicu, govori isto, gotovo su rečenice iste kao one koje je pisala ovdje kolegica Perić kad je bila na čelu tog Povjerenstva koje kaže, dakle evo, citiram, prvenstveno se stavlja naglasak na reformu sustava zdravstva na način da se u istom ne generiraju dodatni gubitci koji su kontinuirano iz godine u godinu predmet rebalansa državnog proračuna. Dakle, evo, kako znamo da nema reforme zdravstva? Možemo vidjeti u ovom Proračunu i o tome sam, evo i govorila i pokušala razgovarati sa ministrom na Odboru za financije, rashodi koji su navedeni u ovom proračunu i projekcijama proračuna za sljedeće 2 godine kad se govori o zdravstvu su jednostavno postavljeni nerealno nisko i to ne samo radi troškova pandemije. Proteklih godina smo, evo, kao i samo Povjerenstvo što kaže bili svjedoci redovitih sanacija dugova zdravstva, dakle npr. dugovi prema veledrogerijama stari su praktički koliko i hrvatska država, loše posložen sustav u kojem se desetljećima nisu uspjele provesti potrebne racionalizacije, došao je na naplatu, evo, točno u doba kada vlada opća pandemija, kada nas je dakle napao još i Covid-19. Vapaj o neodrživosti sustava nisu naravno posljedica aktualne Covid krize već je to dugogodišnji problem. Država je na sanacije u zdravstvu do sada po podacima potrošila oko 20 milijardi kuna, međutim, zdravstvo kakvo je sad nikakva jednokratna financijska injekcija niti nova sanacija ne može pomoći, može mu pomoći jedino reforma kakvu do danas još nitko od ministara zdravstva nije uspio provesti. Tek kad svaka bolnica u zemlji bude u stanju poslovati novcem koji na mjesečnoj razini uprihoduje, bilo to kroz limit ili kroz izvršene usluge i pritom ne bude prisiljena živjeti na dug, moći ćemo računati sa zdravstvom bez blokada bolničkih računa i s urednom isporukom lijekova. Dakle ovdje u Proračunu vidimo, u ovoj godini očekuju se rashodi od 22,5 milijardi kuna, u '22. g. se planira planira utrošiti 16, '23. 13,9, dakle kad bi i zdravstvo vodio kompetentan, ambiciozan ministar, a ne aktualni koji planira gubitke zdravstva pokriti dizanjem visine doprinosa i prebacivanjem izdataka na druge proračunske korisnike, dakle ovo bi bilo čak i tada duboko nerealno. Istu sistemsku grešku možemo detektirati u rashodima za obranu nakon nedavnog povećanja rashoda za 2,4 milijarde kuna za plaćanja, avansnog plaćanja isporuke borbenih aviona u naredne 3 godine, potrebno je platiti još evo nekoliko milijardi. Nejasno je kako će biti moguće smanjenje izdataka za obranu u tim godinama kad je potrebno financirati prilagodbu infrastrukture u korištenju novih zrakoplova i uz sve to, dakle imamo još i projekte opremanja cijelog sustava. Zašto, rekla sam na početku, evo, nemamo reformu zdravstva, zašto mislim da nemamo ni reformu lokalne samouprave, dakle ovaj iznos od 100 milijuna kuna koji na neki način država baca kao mamac, 556 općina i gradova i 20 županija, dakle bacaju jedan mamac od 100 milijuna kuna i kažem, ajde se vi dobrovoljno ujedinite, čekat ćemo, evo, Vlada će objaviti ili tko li će već moći funkcionalno ujediniti te općine. Evo, ako budete htjeli, ako budete imali volje, čeka vas na kraju 100 milijuna kuna i ovo naravno i ministar i Vlada kažu da je ovo početak reforme lokalne samouprave. Evo, ajde, možemo ovdje sa govornice otvoriti jednu kladionicu pa vidjeti koliko će se općina zaista odazvati na ovaj poziv i koliko ćemo to manje općina imati sljedeće godine u u državi, je li ovo početak, zaista, teritorijalnog preustroja. Evo, kao što je rekla kolegica, svako malo već zadnjih 10-ak, 15 godina imate razne konferencije, nedavno smo imali jednu konferenciju u Sheratonu, vrlo kvalitetna i sa stručnjacima, sa kvalitetnim i radovima koje očekujemo da budu printani, kakva nam reforma lokalne samouprave treba, pa imate od 5 regija, zadnja ova procjena je da nam treba 7 regija i 220 gradova i općina. Dakle, struka je vrlo jasna po ovom pitanju, struka kaže da ova država ne može izdržati ovoliki broj gradova i općina, međutim, evo, 3 godine je mira, 3 godine bez izbora, ne treba se nikome ulagivati, nikome obećavati nikakve stvari pa evo, u te 3 godine, je li ova država u stanju, je li ova Vlada u stanju pokrenuti nekakve možda i nepopularne mjere, nepopularne reforme, sve u cilju zapravo dugoročnog razvoja i gospodarskog rasta? Evo, završit ću opet sa rečenicom iz stava povjerenstva, nedostatak određenih krucijalnih reformskih zahvata na razini RH sprječavat će snažniji gospodarski rad te stoga evo kažu treba voditi više računa iz iskoristivosti sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost. Zahvaljujem. u ime Kluba zastupnika SDSS-a, poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče sabora. Gospodine ministre sa suradnicima, brojne su kolege prije mene spomenule da u 2022. godini su planirani prihodi od 164 i po milijarde kune, rashodi 173,8 milijarde kuna što je dakle za 2022. predviđen manjak od 9,3 milijarde. Kako pokriti navedeni manjak upitali smo ministra on reče razlikom ukupnih prihoda od financijske imovine i zaduživanjem. Uzmemo li u obzir da su nas u posljednje 2 godine našle 2 različite nedaće čije posljedice gledamo i danas ovakve projekcije manjka od 2,1% BDP-a ne treba da nas iznenađuje ali svakako treba da okupira našu pažnju. da je, da je u proračunu su projicirana i sredstva iz Fonda solidarnosti za, solidarnosti EU za financiranje dijela obnove javne infrastrukture ponajprije one obrazovne, zdravstvene i kulturne oštećene u razornim potresima što je svakako nešto što treba istaći. Najveće povećanje rashoda vezano je uz potres, slijede rashodi za sustav socijalne skrbi, mirovina i mirovinski sustav, a povećanje rashoda na ovim stavkama je sasvim logično s obzirom na okolnosti koje su nam se dogodile. U zadnje 2 rasprave čuli smo nešto o funkcionalnom spajanju pa u nekoliko riječi iz mojeg kluba o tome. Znači iznos za fiskalno izravnavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave je ostao isti kao i za prethodnu godinu dok su se inflatorna kretanja ubrzala, a na jedinice lokalne samouprave prenijete su nove obveze. Što je također važno istači. Dobro je da su osigurana sredstva u Fondu za sufinanciranje projekata iz europskih fondova i pojednostavljuju se procedure vezane za zaduživanje JLS-a te pravnih osoba u vlasništvu lokalne samouprave odnosno komunalnih trgovačkih društava s čime se olakšava financiranje projekata EU i zaduživanje pravnih osoba u vlasništvu JLS-a. Navedeno omogućava lakši način servisiranja postojećih obveza i zaduženja odnosno komunalna društva se ne mogu zadužiti osim za investicije i za financiranje tekućih troškova. A što se tiče spajanja, funkcionalnog spajanja predviđeno je zakonom 100 miliona kuna namijenjenih za jedinice lokalne samouprave koje se dobrovoljno, funkcionalno spoje odnosno stvarno spoje tokom 2022. Dvojben je za moj klub izričaj funkcionalno odnosno stvarno spajanje jer za stvarno spajanje nužne su izmjene zakona o područnim, o područjima županija, gradova i općina i odluku o dobrovoljnom spajanju jedinica lokalne samouprave donose njihova predstavnička tijela većinom glasova svih članova nakon pribavljenog mišljenja s područja jedinica na koje se spajanje odnosi. To je nešto što treba za ovom govornicom otvorenom i reći. Kako će se dobrovoljno spajanje jedinica lokalne samouprave odraziti na prava pripadnika nacionalne, nacionalnih manjina koja proizlaze iz ustavnog zakona možete misliti, naravno dokidanjem, kako bi drugačije. Posebno kada je u pitanju i onako jedva postojeća dvojezičnost koja je na staklenim nogama. Vlada bi svakako pri donošenju odluke o kriterijima za dodjelu pomoći ili na drugi odgovarajući način trebala osigurati da funkcionalno i stvarno spajanje JLS-a ne utječe na stečena, ustavna prava građana pripadnika nacionalnih manjina s područja jedinica na koje se spajanje odnosi. Svakako da bi se trebalo prilikom donošenja odluke o kriteriju za dodjelu pomoći ili na drugi odgovarajući način osigurati da u postupku dobrovoljnog spajanja jedinica lokalne samouprave predstavnička tijela pribave mišljenja građana na način koji će se osigurati vjerodostojnost i objektivnost rezultata i donijeti odluku o dobrovoljnom spajanju JLS-a u skladu sa voljom odnosno mišljenjem građana s područja na koje se odnosi. Nekoliko riječi o obrazovanju kada je u pitanju nacionalnih manjina, a koje se naravno reflektira, na koje se reflektira svakako i ovaj proračun. I važno je istaknuti činjenicu da se planira izdvojiti više sredstava za poticanje obrazovanja nacionalnih manjina, ali i dalje mislim da bi bilo dobro povećati sredstva namijenjena predškolskom odgoju za djecu pripadnike nacionalnih manjina jer se sredstva i dalje dodjeljuju prema formulama iz podzakonskih propisa s kraja '90.-tih godina kada ćete, složit ćete se, vrijednost novca nije bila naravno identična današnjoj. Što se tiče potresa, stavke proračuna koje su predviđene kod Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje povećale su se višestruko u odnosu na proteklo razdoblje. Dobar dio se odnosi na troškove obnove konstruktivnih oštećenja nakon potresa i istovremeno vidimo povećanje iznosa predviđeno za stambeno zbrinjavanje. Na ovaj način svakako se nastoji riješiti stambeno pitanje za pojedine grupe kroz redovne programe stambenog zbrinjavanja što je svakako dobro i što treba pozdraviti. Sredstva predviđena za obnovu potresom pogođenih područja projicirana su u iznosima za koje se drži da bi trebala biti dovoljna za obnovu te je dobar dio proračunskih korisnika ima stavke koje se odnose na obnovu potresom pogođenih područja, ali naravno ono što bi svakako trebao biti prioritet je ubrzanje procesa obnove kako ona ne bi trajala u nedogled jer već kasnimo sa istom. I možda treba razmisliti o tome da se povećaju određene stavke proračuna koje se odnose na kadrovske kapacitete onih tijela koja će biti zadužena za obnovu potresom pogođenih područja. Nešto ću reći i o programu odnosno programu „Zaželi“ koji je dakle kao što je poznato imao za cilj zapošljavanje teže zapošljivih kategorija odnosno zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada s jedne strane te brigu o starijim osobama s druge strane. Dakle, iza nas su dvije uspješne faze tog projekta kako iz perspektive zaposlenih žena tako iz perspektive korisnika odnosno starijih osoba i u osoba u nepovoljnom položaju o kojem su se one brinule. S obzirom da se projekt pokazao kao svrsishodan i sadržava tri prioritetne osi Europskog socijalnog fonda, zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje, ne znam koliko je moguće, ali mislim da bi trebalo stvoriti prostor kojim bismo premostili razdoblje do eventualne treće faze jer se ovaj projekt pokazao kao iznimno dobar i jedan od najkorisnijih projekata koje smo imali. Nekoliko riječi još i o uravnoteženom regionalnom razvoju. Drago mi je vidjeti da se prijedlogom državnog proračuna za 2022. s projekcijama na '23. i '24. predviđen je nastavak dosadašnje dobre prakse u vidu programa pomoći u radu OPG-ovima čime se jačaju ruralne sredine čija je snaga i važnost vrlo rijetko se zapravo, ne rijetko već vrlo često se zanemaruje. Dobro je što je u okviru drugih ministarstava, konkretno Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva regionalnog razvoja postoji stavka namijenjena poboljšanju infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina kao i programe poticanja poduzetništva i obrta na područjima koja su trajno nastanjena pripadnicima nacionalnih manjina koji su se u proteklim godinama pokazali kao izvrsni i krucijalno važni, gotovo garant ostanka stanovništva na tom području. Iako su pandemija korona virusa i potresi u posljednje dvije godine doveli do značajnih negativnih socijalno gospodarskih posljedica vidimo da je Vlada RH iskoristila stvoreni fiskalni prostor iz prethodnih godina za bržu i snažniju fiskalnu potporu za održanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti. Klub zastupnika SDSS-a će podržati prijedlog. rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Grozdana Perić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani ministre, državni tajniče, državni rizničaru, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog državnog proračuna za 2022. s projekcijama za '23. i '24. zajedno sa financijskim planovima izvanproračunskih korisnika isto tako za isto razdoblje, a isto tako i Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. Kao što je više puta istaknuto nakon evo ove 2021. odnosno 2020. koja je bila izuzetno teška, a isto tako i vrlo neizvjesna i gdje došlo do pada BDP-a za 8,1% u 2021. već do kraja očekujemo da će realni rast biti oko 9,% a, 2022. 4,4 odnosno 3,7 odnosno 3,1 u 2024.g. Ovakva dinamika uključuje i znatne pozitivne učinke koje će imati NPOO tako da će se taj rast temeljiti i na doprinosu domaće potražnje, ali isto tako i porastu investicija. U 2021. je došlo do rasta potrošačkih cijena i do inflacije, ali to je nešto što se moglo očekivati i što se događa u cijelom svijetu, tako da je upravo obuzdavanje te inflacije ovisno i o o okruženju i o događanjima koja će ubuduće obilježiti narednu godinu. Ono što se očekuje u 2022. da će se inflacija usporiti i da će ona doći na razinu kod nas na 2,2%. Ona bi u sljedećim razdobljima trebala padati do 1,3% 2024.g. Ono što nikako ne smijemo zaboraviti da je u prethodnom razdoblju 2020. a i 2021. da je došlo do izmjene poreznih zakona pa je tako stopa poreza na dobit kao što znate smanjena sa 12 na 10% za poduzetnike koji imaju promet do 7,5 milijuna kuna, a isto tako i stope poreza na dohodak. Sve je to utjecalo onda i na prihode koje se reflektiraju i u ovom proračunu pogotovo, a odražavalo se i u 2021.g. Ono što zapravo zabrinjava kako neki kolege ne žele prihvatiti objašnjenja niti žele sagledati način na koji se

cijeli tim koji to radi mora imati isto tako i određenu viziju kako posložiti i zadovoljiti sve potrebe građanstva, poduzetnika i javnog sektora, me zapravo čudi da ne sagledavaju i ne vide upravo ono što se događalo u prethodnom razdoblju, da su se isto tako, stope PDV-a smanjivale na određene proizvode i da porezna politika smanjivanja PDV-a selektivno nije rješenje. Da onda može svaka ciljana skupina, bilo da su to muškarci, žene, djeca, itd., starije osobe, isto tako tražiti svoju nišu i očekivati da će se baš u tom dijelu porez i PDV smanjivati. Dakle, kada se to gleda, onda to mora biti jedan širi okvir i mora se onda voditi računa o svim mogućnostima i utjecajima na proračun. Ono što još značajno nas na jedan način veseli, upravo da ćemo mi u ovom budućem razdoblju od 2021. do 2027. koristiti nova sredstva iz Višegodišnjeg financijskog okvira, kod cijelu omotnicu, a isto ćemo uključena su sredstva iz novog instrumenta EU nove generacije, koja će se usmjeriti na financiranje razvojnih, strateških i reformskih projekata. To nikako ne smijemo zaboraviti jer to je ono što može itekako dovesti do snažnog zamaha, a kao što vidimo da su projekcije i EU, a isto tako i rejting agencija koje ne rade napamet, koje ništa ne rade na dobrom poznanstvu pa ćemo mi vama sad nešto tu napisati, nego oni to zaista rade kvalitetno, sistematično, procjenjuju svaki efekat, svaki utjecaj kompletno svjetsku, europsku situaciju, a isto tako i u svakoj pojedinoj državi. To je ono što javnost treba znati da se tu ne naštimavaju brojke ni podaci nego su to objektivne projekcije. Kada govorimo o samom Proračunu, možemo reći da ovaj Proračun je itekako bio zahtjevan za sastavljanje jer, kao što sam rekla, do sada uz pandemiju, uz nekoliko etapa i valova pandemije, tu su i potresi koji su dodatno onda morali, izvršna vlast je morala itekako dobro upravljati resursima da se ne bi narušio cijeli sustav. Ukupni prihodi su tako planirani na razini od 164,5 milijardi kuna ili 7%, 7,1% više u odnosu na izmjene i dopune Proračuna iz 2021., a ukupni rashodi u visini od 173,8 ili za pola milijarde kuna više u odnosu na rebalans. Moramo reći da su sredstva koja, izvori koji utječu na rezultat proračuna opće države, da su ona 120 zarez, 127 milijardi kuna i ona su skoro 6 milijardi niža i to govori upravo da se vodi računa o toj rashodnoj strani i o obuzdavanju rashoda kako bi se postigao upravo onaj konačni cilj, a to je da imamo kvalitetan rast bez bujanja potrošnje, nego racionalnom raspolaganjem onoga što imamo, i na kraju krajeva, vrlo, vrlo opreznom planiranju i konzervativnom planiranju prihoda gdje se ne dozvoljava da ti se rashodi razmašu. Prema tome, upravo u ovom Proračunu gdje se vidi da rastu prihodi od PDV-a, gdje rastu prihodi od doprinosa, PDV je onaj veliki i neznačajni element koji zapravo pokazuje da će se ići u pravcu i investicija, ali isto tako i nastavku rasta osobne potrošnje i domaće potražnje jer ono što je jako važno, to znači da je povjerenje i građana i poduzetnika i dalje veliko i da onda neće doći do zaustavljanja određenih životnih procesa nego da će oni se nastaviti kvalitetno dalje. Ono što svakako, o čemu moramo voditi računa, a o tome sam sigurna da Vlada i Ministarstvo financija vodi računa je upravo korištenje sredstava u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti gdje će i gdje smo izravno onda i oni odgovorni kako i na koji način se usmjeravaju sredstava i budite sigurni da nijedan euro neće doći ako nema pokriće i ako za to nema napretka u onome što smo napisali u cjelovitom Nacionalnom programu. Kada govorimo o samom Zakonu o izvršavanju, ono što bih još rekla o samim rashodima, kada gledate sve sastavnice, a to se odnosi prvenstveno na izvanproračunske korisnike, onda treba reći i treba zaista dobro pogledati što se događa i u Hrvatskim vodama i u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HAC-u, HŽ-u, itd., sve oni infrastrukturni projekti koji su i, svjedokom sam to i na lokalnoj razini da, sve ono što se planiralo kroz recimo sustav Hrvatskih voda da zaista napreduje izuzetno dobro, da su dobro napravljeni i projekti i da one jedinice lokalne i regionalne samouprave, aglomeracije koje su to dobro postavile ide itekako kvalitetno i mislim da ćemo u ovom razdoblju od 2022. i 2023. napraviti velike, velike Može govoriti o tome i neki kolege su spominjale iznose i ulaganja u zdravstvo, da ona su ogromna, ali kad pogledate koliki su prihodi iz doprinosa, koliko je još dodatno preko 9,1 milijardu utrošeno u 2021. za sanaciju dugova prema veledrogerijama i manjkova koje su imale bolnice onda je to sigurno jedan od prioriteta koje treba itekako reformirati međutim pitanje je u koje omjeru s obzirom na to da imamo pandemiju, epidemiju koja je puno više zakomplicirala zapravo cijelu problematiku i tu se mora vrlo oprezno i vrlo kvalitetno pristupiti svakom, svakom pomaku koji će se dogoditi u tom segmentu. Nemojmo zaboraviti da mi imamo izuzetno visoki standard kada govorimo o uslugama medicinskim i mislim da tu nikome nije u interesu da se taj standard poremeti ili smanji. Možemo biti i svi osobno zadovoljni i nezadovoljni određenim funkcioniranjem ali s obzirom na ono što imamo u standardu samih bolnica mislim da možemo itekako biti zadovoljni. Što se tiče izvršavanja državnog proračuna važno je spomenuti da je i dalje zakonom propisano da će se 2 milijarde kuna isplaćivati kao pomoć za lokalne i područne (regionalne) samouprave za fiskalno izravnanje, da je planirano 100 miliona kuna za funkcionalno spajanje lokalnih samouprava. Tu možemo isto tako debatirati ima li ili nema smisla, međutim mislim da jedinice to moraju vidjeti kao svoju mogućnosti i onda predlagati rješenja. Isto tako je planirano 3% od ukupnog proračuna odnosno ostvarenih prihoda da je moguće se zaduživanje svih općina, gradova i županija, a isto tako su dati okviri za zaduživanje na inozemnom i domaćem tržištu. Isto tako i nova financijska jamstva koja su za 2022. 5,2 milijarde kuna od čega na izvanproračunske korisnike 2,5 milijarde te jamstvena zaliha od 300 milijuna kuna. Dakle, sve je zaista konzervativno složeno i mislim da možemo sa zadovoljstvom podržati ovaj prijedlog proračuna i naravno naravno Klub HDZ-a će podržati ove projekcije zajedno sa planom proračuna za 2022. godinu, zajedno sa izvršenjem.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice, poštovani kolege, poštovani tajniče dobar dan vam evo pred nama je proračun velik gotovo 174 milijarde i ja bih najprije rekao par općih napomena. Prvo, Fond solidarnosti, dakle Fond solidarnosti je prisutan u proračunu s 4 milijarde i 608 milijuna kuna što je više nego dvostruko u odnosu na ovu godinu. Najviše, to je milijardu i 800 miliona kuna u razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja, zatim 742 miliona kuna u razdjelu Ministarstva kulture i medija pa je onda skoro isto toliko 741 milijun u razdjelu Ministarstva zdravstva itd. Ovo svakako treba pozdraviti i trebamo se nadati da ćemo uspjeti angažirati sva ova sredstva iz Fonda solidarnosti u obnovi svih naših potresom oštećenih zgrada javne namjene. Šteta je međutim što rashodi koji se financiraju iz Fonda solidarnosti nisu u obrazloženju malo detaljnije elaborirani jer ovako onda mnoge stvari ostanu nejasne. Na primjer nejasno je na poziciji administracija i upravljanje u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH nejasno je čemu je namijenjeno 2 milijuna i 8 tisuća 549 kuna. Druga važna novost u ovom proračunu je i opet za pozdraviti je prvo značajnije pojavljivanje mehanizma za oporavak i otpornost, a taj je izvor prisutan u proračunu sa gotovo 4 milijarde 900 miliona kuna. Međutim i ovdje bi bilo poželjno više informacija u obrazloženju, a izostala su. Na primjer u Ministarstvu kulture i medija imamo novu aktivnost pod naslovom Programi za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom u visini od čak 146 milijuna kuna od čega se više od 144 milijuna financira iz mehanizma oporavka i otpornosti. Apsolutno za svaku pohvalu. Zbunjujuće je međutim što se u obrazloženju kaže da je to javni poziv za financiranje programa inicijativa namijenjen organizacijama civilnog društva. Jer zapravo neobično je vidjeti javni poziv organizacijama civilnog društva za ovako ambiciozno postavljen program ovako multidimenzionalan i ovoliko golubinozan, dakle svakako valjalo bi, bilo bi poželjno, bilo bi korisno znati više i o tom i o drugim ambicioznim programima koji se u ovom proračunu pokreću korištenjem sredstava mehanizma otpornosti, oporavka i otpornosti. Treća o čemu se isto više, nekolicina kolega više govorila je vezano za zdravstvo. Ja bih se ovdje jer o zdravstvu će mnogo više govoriti u svojoj raspravi kolegica Kekin, ja bi se ovdje zadržao samo na trenutak, samo na jednoj stavci, a to je ono što se u, na prihodnoj strani proračuna pojavljuje na kontu 6.7.3. pod naslovom Prihod od HZZO-a, dakle od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza, to je standardna proračunska stavka. Dakle, da ne bude zabune ovdje se radi o prihodu državnog proračuna od HZZO-a. Taj je planiran na razini 8,4 milijarde. Međutim, o rebalansu ovogodišnjeg proračuna kojeg smo donijeli u lipnju, na toj poziciji smo imali 9,2 milijarde, a o rebalansu iz studenog kojeg smo donijeli prije nekoliko tjedana čak 10,3 milijarde, dakle 9,2, pa pa 10,3, pa sad 8,4 i zaista teško je razumjeti ovoliko kolebanje u samo 5 mjeseci. U stvari kolebanje nečega što bi trebalo bit kristalno jasno ja mislim vrlo predvidivo proračunski transfer HZZO-a prema centralnom proračunu, dakle vrlo predvidivo ako hoćemo uopće samo početi razgovarati o reformi zdravstva. A za sad nekoliko konkretnih zapažanja. Prvo nereciklirani plastični otpad. To je porez ili ljepše rečeno sudjelovanje RH u financiraju proračuna EU. Nereciklirani plastični otpad platit ćemo u idućoj godini gotovo 139 milijuna kuna, a u ovoj godini ta stavka je iznosila 122 milijuna kuna jer plaća se počevši od ove godine dakle od 2021., plaća se u skladu s odlukom Vijeća Europe 0,80 eura po svakom kilogramu nerecikliranog plastičnog otpada. Pri tom RH tu ima popust, oprašta nam se zbog nerazvijenosti jer je naš BDP po stanovniku manji od europskog prosjeka, pa nam se oprašta 13 milijuna eura ili 16 milijuna i 250 kg nerecikliranog plastičnog otpada. I sad i uz taj popust naš doprinos ili kazna za nerecikliranje ako tako hoćete gledati, dakle naš doprinos narastao je sa 122 na 139 milijuna jer svatko od nas, a to se vidi u …/Govornik se ne razumije/… računom, svatko od nas građana RH svakoga dana u prosjeku će odbaciti 28 grama plastičnog otpada koji se neće reciklirati, pa je dakle pitanje, a ne samo za Ministarstvo financija, možemo li bolje? U stvari pitanje koje nije retoričko je što se učinilo, što se može učiniti ili što se kani učiniti u idućoj godini da u onom nekom idućem proračunu ova stavka bude niža? Administrativna potpora Sveučilištu obrane i sigurnosti. U razdjelu Ministarstva obrane na ovoj poziciji piše 24 milijuna 38 tisuća i 272 kune. Projekcija za 2023. iznosi 74 milijuna i 354 tisuće, isto toliko za 2024.. Ponavljam, 24 milijuna za 2022., 74 milijuna 2023. i 2024. Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti donijeli smo u ožujku ove godine. U obrazloženju tog zakona kojeg je pisala vlada na str. 17 piše, za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Držanom proračunu RH, ponavljam nije potrebno osigurati. šteta što ovdje nije ministar Banožić koji je u saboru predstavljao taj zakon i koji je na ta pitanja upravo na tu opasku o troškovima koje će iziskivati osnivanje ovog sveučilišta branio poziciju vlade rekavši da, da osnivanje tog sveučilišta zaista neće iziskivati nikakve nove troškove za proračun RH. I možda bi nam kolegice i kolege trebalo biti ovo pouka i za ubuduće kad, kad iz vlade dođe prijedlog nekog novog zakona, pa kad se u obrazloženju kaže da za donošenje odnosno provedbu tog zakona neće biti potrebno osigurati. Već je više vas spomenulo, pa i ja ću da se u razdjelu Ministarstva financija pod naslovom Poticaji za dobrovoljno funkcionalno ili stvarno spajanje JLS sa iznosom od 100 milijuna kuna pojavljuje dakle ta nova stavka i dakle očito bez mnogo buke, potiho zapravo kreće toliko zazivana zazivana reforma lokalne samouprave, voljeli bismo znati više i o koracima koji se kane učiniti, modalitetima i o tome kako se tih 100 milijuna kuna kani utrošiti. Investicijski fond tri mora, evo nas opet kod njega, zar je to baš potrebno? Podsjetit ću da smo u planu za 2021. predvidjeli najprije 15 milijuna kuna, a onda smo to u rebalansu u lipnju digli na čak 96 milijuna, evo sad opet predviđamo 52,5 milijuna. Jednokratna prava branitelja iz Domovinskog rata svakako ne najveća i ne najvažnija stavka, ali sasvim nejasno evo zašto. U izvršenju 2020. imali smo 39 milijuna kuna onda smo za 2021. planirali više nego dvostruko više 80 milijuna i 767 tisuća, u rebalansu još povećali na 83,5 milijuna, sad pak za 2022. predviđamo opet upola manje. Dakle potpuno je nejasno što se dogodilo u ove 2021. i bilo bi potrebno objašnjenje. I na kraju o nečemu čega u ovom proračunu nema. Donijeli smo NPOO, proklamirali ciljeve i postavili indikatore. U proračunu za iduću godinu aktivirali smo gotovo pet milijardi kuna iz mehanizma oporavka i otpornosti, pokrenuli mnoge vrijedne programe ili projekte, međutim ništa, baš ništa nijedan korak nismo učinili, niti jednu kunu izdvojili za ono što je po mom uvjerenju jedan od najvažnijih ciljeva NPOO-a, a to je podizanje opće matematičke i prirodoslovne pismenosti naših učenika. Doslovce ništa nismo učinili u ključnom elementu ostvarenja tog cilja, što je reafirmacija učiteljske profesije i podupiranje obrazovanja nove generacije nastavnika matematike i prirodoslovlja. Govorilo se o tome i na tematskoj sjednici saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, govorilo se pri donošenju Strategije razvoja RH do 2030. i govori se i u samoj strategiji, govorilo se i pri donošenju NPOO-a, govori se i u samom nacionalnom planu štoviše to je jedno od proklamiranih ciljeva NPOO-a i duboko je razočaravajuće da ni djelić od svega toga ovaj prijedlog proračuna nije prepoznao. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina podijeljeno, poštovani zastupnik Bilek i potpredsjednik Radin.

prisutni. Kao što nam je poručio ministar financija učinak ili bolje rečeno šteta učinjena od pandemije gotovo već 40 milijardi kuna, znači skoro četvrtina našega proračuna, onda se nalazimo pred doista kompleksnom situacijom. Sve to uvjetno ublažava očekivani rast BDP-a za '22.g. ovu godinu od 9%, a za iduću godinu 4,4, pa 3,7 i za 2024. 3,1%. Ja nisam ekspert za financije, ali se ponešto razumijem u psihologiju i shvaćam da je sasvim opravdano predviđeni rast BDP-a motivirajući, poželjni i da je to temeljni pokazatelj koji proizlazi iz želje i iz predviđanja da sve to bude i dalje redovito, linearno bez nepredvidljivih i izvanrednih situacija. Uvjeren sam da je moguće, međutim više sa stručne strane nego za cjelokupnu javnost napraviti i proračun u čijem algoritmu će biti i prikazane i prikazane i nepredvidljive situacije. Što ako virus mutira tako da impakt na gospodarstvo bude isti kao ove i prošle godine? Što ako će 10, 20% biti veći nego što je bilo ove ili prošle godine? Što ako elementarne nepogode su takve da uspore razvoj zemlje? Upozoravam, to predlažem stručnjacima da rade takvu simulaciju jer narod mora živjeti ako je moguće na što dostojanstveniji način, ljudi moraju živjeti kao ljudi. I da tako bude i tako ne postaje moguće moraju se pronaći i rješenja za izvanredne situacije. Sada kad sam to rekao i kad sam rekao ono što mi stoji na srcu kao mislim opravdani strah i što imate više godina više očekujete nevolja, htio bih pohvaliti ono što je napravljeno i ja bi ga nazvao umjereno socijalno osjetljiv proračun, dovoljno umjeren socijalno osjetljiv proračun za situaciju pred kojoj se nalazimo. Sa stanovišta ljudskih prava koja nama iz nacionalnih manjina su posebno važna, uglavnom nema recesije, pravobraniteljstva ostaju više-manje na istoj razini, nešto se manje smanjuje pravobraniteljstvo za ravnopravnost spolova, al želim vjerovat da se tu radi o nekakvim o nekim projektima europskim koji su završili jer inače to se mora popraviti jer drugih razloga ne bi trebalo bit,

ali o tome da li pravobraniteljice odnosno uredi su adekvatno financirani to je već druga, drugi par rukava o kojem sada nemamo vremena razgovarati, ali ćemo imati vremena ubuduće. To isto vrijedi i za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koji u postotku znatno se povećava ali sredstva i dalje ostaju po našoj prosudbi, po prosudbi našeg kluba nedostatna za ostvarivanje operativnih planova kojih je vlada donijela. Mi smo štedljivi i znamo raspolagati s novcem, tako da će npr. moja nacionalna manjina, moja nacionalna zajednica s tim novcem izgraditi do pristojne razine jednu školu onu u Novigradu i ako će biti gotova dokumentacija jedan dječji vrtić u Rijeci. Također osposobit će se zgrada koja će postati i to do kraja ja se nadam, koja će postati dom istrovenetskog narječaja, to je prvi naš jezik, naše materinji dijalekt narječje za naš jezik I također naše lokalne zajednice moći će platiti ostatak troškova i raditi i dovršiti što je, ono što je započelo. Također i naše zajednice će moći crpiti od ovih sredstava, barem u određenoj mjeri, a drugo ostavljamo Istarskoj županiji, Talijanskoj državi kao uvijek i donekle nešto malo slovenskoj, Slovenskoj državi. I na kraju želim samo jednu stvar spomenuti imamo jednu školu u toku izgradnje, škola Leonardo da Vinci u Bujama. Za tu školu je predviđeno manje sredstava ove godine nego prošle godine, ali budući da ove godine ona mora biti završena jer nema drugih, iduće godine nema predviđenih sredstava, znači zaključak je da mora biti završena, vjerujem da je to dostatno i da ćemo imati prilike i to, i to ovaj i O ostalim stvarima i o ocijeni našega kluba i o tome kako ćemo glasat će vam reći moj kolega Vladimir Bilek.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani rizničaru, drage kolegice i poštovane kolege zastupnici, pandemija, potres, poremećaj svjetskih gospodarskih tokova i sve ono s čime smo ušli u ovu godinu utjecali su i na našu svakodnevicu. Kako na funkcioniranje države tako i na privatan život svakog našeg sugrađanina. Sve to uzeto je u obzir za vrijeme kreiranja proračuna za ovu godinu koji smo kroz 2 rebalansa prilagođavali aktualnom stanju na koje se u najvećoj mjeri objektivno nije moglo previše utjecati. Prilagođavajući zakonodavstvo kako bi obnova od potresa što prije dobila potrebni zamah, prilagođavajući epidemiološke mjere prisutnosti virusa, podupirući gospodarske grane koje su bile u najtežoj situaciji a s posebnim naglaskom na izvoz i turizam došli smo do situacije da ovaj prijedlog proračuna u biti postavimo na dobre temelje. Politika poticaja gospodarstvu, dobre pripreme i dobro odrađena turistička sezona u dosta pokazatelja primakli su nas 2019. godini koja je bila predpandemijska godina i pričamo da je bila dobra godina jer smo imali i stvarno dobar gospodarski rast. Pad bruto društvenog proizvoda od 8,1% u 2020. godini je za nama, a rast od 15 zarez posto u trećem kvartalu ove godine realna je pretpostavka da se u 2022. godini ostvari onaj planirani rast od 9% koji nije temeljen samo na turizmu i osobnoj potrošnji nego u sebi ima i investicije, ali i izvoz. Oporavak nakon takvog pada govori o oporavku našeg gospodarstva te prijedlogu proračuna za narednu godinu koji je pred nama daje onu potrebnu realističnu notu. Međutim, ipak ne treba zaboraviti i dalje prisutne izvanredne okolnosti, a prije svega epidemiju korona virusa koja traje i dalje i prilično je nejasno kad bi mogla završiti. Ta činjenica zahtjeva predviđanje i dalje pojačanog financiranja zdravstvene zaštite kao i podrške ugroženim građanima i poduzećima. Stoga je očekivano da se na rashodovnoj strani proračuna koja je za iduću godinu teška 173,8 milijardi kuna posebno vodilo računa o stavkama koje se odnose na oporavak, jačanje konkurentnosti i otpornosti gospodarstva te socijalnu zaštitu svih slojeva društva. Prijedlog proračuna predviđa i reformu i investicije u nove tehnologije povezane sa digitalnom i zelenom tranzicijom što bi se trebalo odraziti i konkretnim pokazateljima na prihodovnoj strani proračuna. Ona je predviđena u iznosu od 164,5 milijardi kuna što znači da uz dosljedno provođenje proračuna i politike vlade uvjerenja smo da proračunski manjak od 9,3 milijarde kuna ili 2,1% bruto društvenog proizvoda neće biti prepreka našem daljnjem napretku. Značajna sredstva predviđena su za sanaciju šteta od potresa, povećanje od 1,08 milijardi kuna kako iz nacionalnih sredstava tako i iz sredstava i fondova EU. Naravno svi bismo mi htjeli da obnova ide i brže, no treba spomenuti evo podaci koji su znači od sinoć, da je obnovljeno 879 objekata i da je 679 objekata u tijeku direktne obnove. Naravno treba učiniti i dodatne napore kako bi se u potpunosti iskoristila sredstva i fondova solidarnosti EU na obnovi i izgradnji javne infrastrukture, obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih objekata, gradnji brzih cesta kao što je ona Zagreb-Bjelovar-Virovitica ili obnove državnih cesta npr. one DC-5 od Grubišnog Polja preko Končanice do Daruvara, izgradnje novih vrtića, škola i učeničkih domova. Drago mi je što je na protekloj sjednici projekta Slavonija, Baranja i Srijem najavljen skori dovršetak i potpisivanje razvojnog sporazuma Sjever putem kojeg će se među ostalim opremiti i nova bjelovarska bolnica, dograditi i modernizirati specijalna bolnica Daruvarske Toplice, ali i mnogi drugi projekti koji će poboljšati kvalitetu života naših građana. Ne smijem dakako zaboraviti ni sredstva programa za financiranje projekta lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjima putem Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva, kao i ostala sredstva za provedbu operativnih programa gdje evo nažalost svi smo svjedoci i povećanju cijena prije svega kod izgradnje infrastrukture i svega ostalog gdje uz određeno povećanje na neki način kupovna moć je i ono što se može ostvariti je ostalo isto kao što je bilo uz i ovaj proračun. Za istaknuti je i povećanje socijalnih naknada zbog primjene novog Zakona o socijalnog skrbi, te izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu. Za sustav socijalne skrbi po svim osnovama predviđeno je povećanje od 836 milijuna kuna, porast rashoda za mirovine u iznosu od 744 milijuna kuna, što jamči naime i brigu za umirovljenike. Prijedlog proračuna prepoznaje i demografske probleme sa kojim se Hrvatska susreće, te su izdvojena i dodatna sredstva za primjenu i izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Naravno kroz ovo kratko vrijeme nije moguće osvrnuti se na baš sve stavke prijedloga proračuna, te sam u ovom kratkom osvrtu htio izdvojiti nekoliko najživotnijih. Nastojao sam i prije ove rasprave na plenarnoj sjednici steći ukupan dojam svih kolega o prijedlogu proračuna prateći rasprave na nadležnim radnim tijelima. Na osnovu do sada vođenih rasprava na 13 saborskih odbora za ovaj prijedlog ukupno je glasalo 84 članova odbora, 15 je bilo protiv, a 10 suzdržanih. I ove brojke govore kako je vlada na dobrom putu da se prevladaju sve teškoće proistekle iz prije svega otežanog poslovanja zbog pandemije koje je pak olakšala i održala stabilnom gospodarsku i financijsku situaciju koja nas je neplanski i naš državni proračun i građane RH koštala više od 40 milijardi kuna. Treba reći da se i ovakvim pristupom smanjio trošak kamata koji je 2015.g. iznosio 12 milijardi kuna, a 2020. 7,5 milijardi kuna, što je značajna ušteda. Prijedlog proračuna podržalo je i Povjerenstvo za fiskalnu politiku, a u prilog dobrom smjeru govori i kreditni rejting koji će sigurno u narednoj godini privući nove investitore i nove investicije u hrvatsko gospodarstvo i u sve ono što pokreće i podiže RH. Zato Zato evo i Klub zastupnika nacionalnih manjina podržat će ovaj prijedlog proračuna. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj HSS-a i RF-a, a govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite. Dobar dan svima. Evo sad imamo malo više vremena od jedne minute za debunkiranje mitova premijera, ali onda nema premijera, a nema ni ministra Marića, tako vam je to. No dobro. Znači statistika zvuči super kroz ružičaste naočale, temelj HDZ-ovog uspjeh jest fabriciranje statistike. Ustanovili smo da imaju šalabahter, ali taj šalabahter je pomalo nepotpun, pa ću ovdje probat objasnit ono što sam u jednoj minuti na brzinu htjela sve sve sročiti znači odjednom. Znači premijer je rekao više puta danas da imamo veliki rast BDP-a i da je taj rast jedan od najvećih u Europi i kad sam mu odgovorila da mi imamo u 2020.g. jako nizak rast BDP-a da su od nas niži BDP imali, rast BDP-a imali samo Bugarska i Grčka i da zaostajemo upravo po BDP-u po glavi stanovniku, on mi je odgovorio ako se sjećate, citiram, Europska komisija prognozira da će RH imati treći najveći rast od svih članica u 2021.g., 2021.g., znači rekao je nije to istina, komparativno znači ako si usporedimo Europska komisija nam je prognozirala da ćemo imati jedan od najvećih rasta u 2021.g., znači tu opet treba se mislim obratiti pažnju na manipulaciju koja se ovdje stalno ponavlja, ali to su kažem šalabahteri, to smo čuli i od raznih drugih HDZ-ovaca, tako da oni stalno ponavljaju da mi imamo užasno dobar rast BDP-a, znači tu treba doslovno mislim banalizirati stvari i reć i Kongo je imao veliki rast, znači i Kongo ima vjerojatno veliki rast ove godine, Kongo nije baš bogata država, to valja svi znamo. Znači o čemu se radi? Hrvatski BDP je per kapita zadnjih 9.g. rastao najsporije od svih susjednih zemalja, znači sve susjedne zemlje kad usporedimo i Hrvatsku naš BDP po glavi stanovnika zadnjih 9.g. najsporije raste, a onda je 2020.g. se desio taj rapidni rast od 8,4% i sad znači iz te ono depresije u koju smo pali naravno da imamo jedan od najvećih rasta BDP-a u Europi, nismo sigurno se usporedili s Finskom ili Slovenski BDP je za vrijeme te korona godine pao tek 4,2%, mađarski 5%, čaški 5,8%, dakle imali smo najveći pad BDP-a od svih usporednih zemalja prošle godine a prije toga najsporiji rast BDP-a i sad iz tog ponora predviđa se da ćemo najbrže rasti. Plenković kaže isto tako da smo mi u fazi hvatanja koraka catching up policy, on voli ove engleske izraze i spomenu je PHARE program znači da Hrvatska nije bila u PHARE programu niti tom kontekstu do iza 2000. Znači mi smo u fazi hvatanja koraka na taj način da susjedne i usporedne EU zemlje hodaju kud i kamo bržim koracima od nas zadnjih 9 godina. To je znači hvatanje koraka, da zapravo relativno zaostajemo za drugima. Druga stvar, premijer se znači hvali i vrlo često jel izvozom. Znači porast izvoza kod nas je, to su i drugi napomenuli se dominantno odnosi na turizam. Turizam ima sve veći udio u BDP-u čime se zapravo svodimo na monokulturu. Niti jedna razvijena zemlja u Europi nema više od 5% udjela turizma u BDP-u, znači mi imamo 20%. Potrebno je znači gledati i vanjskotrgovinsku i platnu bilancu, a tu smo većinu vremena u deficitu. Znači treba gledati i tu strukturu izvoza, ne samo da se mi oslanjamo samo na turizam nego mi gasimo industrije odnosno proizvodnju koja je sofisticiranija i uništavamo svaku mogućnost znači tog napretka temeljenog na visokosofisticiranim proizvodima koji imaju mogućnost proizvesti visoku dodanu vrijednost. sad upravo se u proračunu ne može naći ako pretražite Brodarski institut, Brodarskog instituta nema, to je najveći laboratorij trenutno u Hrvatskoj i znanstveni institut koji je imao mogućnosti znači upravo to proizvesti visokosofisticirane znanstvene kadrove, a onda povezane s tom industrijom, brodograđevnom industrijom koja proizvodi veliki znači visokosofisticirani proizvod koji ima te multiplicirajuće učinke na ekonomiju, znači povezuje razne dijelove industrije. Zašto turizam mislim nije naravno turizam loš, ali turizam nema te mogućnosti jel tih multiplicirajućih učinaka. E sad naši ljudi često misle da smo eto ajde baš u toj boljoj poziciji jer kad kažete nema radnih mjesta, nema nikakvih dobrih prilika kod nas da tako kažemo možeš se svest na malog ili srednjeg poduzetnika koji hvata ono korak svaki mjesec. Uvijek se znači naši ljudi oslanjaju na to da će im djeca moći ići vani, da će moći ići u inozemstvo jel puno ljudi je otišlo vani, ali ni toga više neće biti jer naši ljudi zaboravljaju da neće više biti toliko visoko obrazovanih kadrova, da je to stvar zapravo prošlosti. To je rezultat te HDZ-ove utrke prema dnu gdje se i kvote na fakultetima zatvaraju, to se lijepo zove jel sinhroniziranje tržišta rada i visoko obrazovnih institucija gdje nema potrebe više za visokoobrazovanim kadrom tako da ćemo mi i tu opciju izgubiti. Premijer se hvali investicijama i hvali se povećanjem investicija, no znači tu isto treba reći udio investicija, razina investicija, njihov udio u BDP-u još danas znači 2021. godine nije dosegao razinu iz 2008. godine. Znači ukupne javne i privatne investicije u 2008. godini su bile veće od svega što nazivamo investicijom danas uključujući te EU fondove. Znači uključujući iznos koji je recimo Hrvatska povukla iz fondova u razdoblju prethodnom znači razdoblju od 2014. i '20. godine. Mislim kad govorimo o investicijama onda stvarno ne govorimo o nekom velikom rastu i napretku. Onda rejting znači ovdje se stalno, mislim neki iz opozicije su zapravo govorili da treba samo gledati rejting jel to je glavna ekonomska informacija koja nam treba biti najvažnija. Do dobro Fitch nam je, je malo podigao rejting ali opet treba reći i zašto. Zato što očekuju da 2023. uđemo u eurozonu i tada će država stvarno izgubiti i formalno znači sve poluge za autonomnu, monetarnu i tečajnu politiku iako ih ni sada nismo imali, ali tada gubimo svu mogućnost te autonomne, monetarne i tečajne politike kojom bi mi mogli potaknuti naš izvoz. Znači Slovenija je to radila prije ulaska u eurozonu kad su je zvali tranzicijskim tigrom. Znači ciljanom devalvacijom svoje valute je podsticala taj izvoz to ćemo mi izgubiti, daleko da smo i sad to koristili jer je kuna visoko eurozirana. Plaće, znači to sam više puta govorila, znači to je stvarno skaredno i tu bi opozicija trebala doslovno se dizat na noge kad premijer spominje povišenje plaća. Znači naša prosječna plaća je u rangu minimalne plaće u Sloveniji. To je valjda podatak koji je dovoljan, ali treba stalno napomenuti, napominjati da Hrvatska ima neke od najnižih plaća u EU i da su naše plaće rasle neznatno u odnosu na EU. Skaredno je stvarno da se HDZ uopće usuđuje koristiti statistički podatak koji često koristi, pa i ovdje neke kolegice i kolege da je udio naše minimalne plaće u prosječnoj plaći 60%. To je udio ničega u ničem. Znači mi imamo jednu od najnižih prosječnih plaća u Europi. I onda kad imate veliki udio, znači i povećanje veliki udio, povećanje minimalne plaće u prosječnoj to je zapravo smiješno. Hrvatska je u skupini zemalja s najnižom minimalnom plaćom, a ta je plaća najmanje rasla, skoro najmanje rasla između 2011. do 2021. godine u odnosu na sve zemlje EU. Zaposlenost još gora statistička manipulacija, to već svi znaju i drago mi je da opozicija isto tako, mnogi o tome govore. Znači kad iseliš preko 300.000 ljudi naravno da imaš odličnu zaposlenost, ali nije samo to znači HDZ manipulira zaposlenošću i tako da ne spominje stopu zaposlenosti. Znači mi imamo jednu od najnižih stopa zaposlenosti u Europi i ne spominje jaz između radno aktivnih i zaposlenih. Znači mi imamo skoro milijun ljudi koji su radno sposobno koji bi mogli raditi, koji nisu zaposleni i koji zapravo predstavljaju ogromnu i ekonomsku mogućnost odnosno bogatstvo kad imate skoro milijun ljudi koji su neispunjeni, koji nisu zapravo dobili pravo na rad jel rad je, pravo na rad je stvarno ljudsko pravo onda ne možete govorit ni o kakvom razvoju. Nadalje, moram reći da se sigurno ne bih složila niti sa dijelom neke argumentacije iz opozicije kada se recimo sve svodi na rejting ili kada se sve svodi na nekakvu, stvaranje neke dobre poduzetničke klime, tu isto treba biti ipak malo skeptičan, znači mi imamo što se tiče naše poduzetničke klime uglavnom se temelji na malim i srednjim poduzetnicima koji nemaju mogućnost zamaha znači pokretanja velikih infrastrukturnih projekata, tu mogućnost ima država, ali država nažalost se odriče svih poluga, znači pa i onih vlasništva u nekim u nekim firmama. Doslovno je ministar Marić danas rekao, koristio je izraz čišćenja, dakle doslovno je koristio izraz čišćenja kad ga je netko pitao za dionice u nekim firmama, znači vlasništvo države u nekim firmama, rekao je da je kao mjera adekvatnog upravljanja državnom imovinom u NPOO se država odlučila na kako je on rekao čišćenje jel prodaju dionica države i to u onim firmama gdje nema većinski udio. Također mislim da treba reći da je, da nisu realne niti ove opozicijske često kuknjave o udjelu države odnosno javne potrošnje u BDP-u. Po pojedinim nacionalnim ekonomijama Hrvatska se nalazi negdje na sredini ljestvice. Udio zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na ukupan broj zaposlenih u Hrvatskoj je ispod europskog prosjeka, zemlje koje imaju još veći dio, udio potrošnje, javne potrošnje u BDP-u su najbogatije zemlje. Mislim, to ne znači da mi ne trebamo provesti neke racionalizacije koje negdje postoje, ali sama, sam taj podatak nije, nije ključan i samo mijenjanje tog udjela neće bit ključan za ekonomski rast, znači nije stvar u narasloj državi kako se to jel voli reći nego je stvarno stvar u toj utrci prema dnu. Utrka prema dnu znači da mi sad svoju konkurentnost isključivo temeljimo na jeftinoj i što jeftinijoj radnoj snazi, a ne na tehnološkom razvoju i istraživanju. Što se tiče proračuna on reflektira tu utrku prema dnu, znači nema znanstvenog razvoja, ugasit će se brodogradnja, gasi se brodarski institut, Ministarstvo zdravstva pada znači sa planiranih 20 milijuna na 16, sa 20 milijardi na 16 milijardi, uz to je potpuno nejasno kako se uz to smanjenje misli održati znači zdravstvo jer izdvaja se za, predviđa se smanjenje čak i izdvajanje za zdravstvene ustanove u vlasništvu države sa planiranih 11 milijardi u 2021. na 10 milijardi u 2022., znači Beroš najavljuje zdravstvenu reformu kojom će se centralizirati zdravstvo i država će preuzeti kontrolu nad mnogim zdravstvenim ustanovama i institucijama koje su bile pod kontrolom pod kontrolom županija, znači trebalo bi više novaca u proračunu ić za te institucije. Nadalje, Ministarstvo obrane već su mnogi spomenuli, proračun je narastao za 2 milijarde kuna, svake godine ćemo izdvajati preko 2 milijarde kuna za te avione, ali treba isto tako reći zašto smo mi kupili kupili te avione, treba bit sasvim jasno da ti nama avioni ne trebaju za obranu već kupujemo od Francuske zeleno svjetlo za ulazak u šengen, a i to nije izvjesno da ćemo to zeleno svjetlo dobiti. Znači Hrvatska je bila opomenuta da izdvaja jako malo za opremu, postojao je taj NATO plan da se do 2%, izdvaja za obranu do 2024. sve, sve zemlje u EU, ali to je bila, to je bila preporuka, nije se toga trebalo držati, pogotovo ne u ovoj koronskoj godini. Nadalje, tu su razne druge, razna druga smanjenja i potpuno, koja su potpuno neracionalna. Između ostalog ako se želi riješiti taj problem sa zdravstvom trebalo bi puno više ulagati u Imunološki zavod, Imunološki zavod dobivao je nekakva konvencionalna sredstva svake godine, ali neće se desit ono što je najavljeno, a to je to je izgradnja imunološkog i pokretanje proizvodnje. Državni zavod za statistiku planira se smanjenja, a bez statistike zapravo ne možemo niti planirati razvoj. Niz je tih neracionalnih stavki u samom proračuna koje idu na taj povijesni revizionizam, koje su potpuno nepotrebne. Evo Austrija će zabraniti blajburšku komemoraciju, ali mi i svake godine planiramo znači ista sredstva za to. Onda opet obilježavanja sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji služe za povijesnu reviziju. Onda povećaju se sredstva za crkvu iako oko jedan milijardu kuna odlazi crkvi itd., itd. …/Upadica: Hvala/…amandmanima ćemo to pokušati regulirati. Sada će u ime Kluba zastupnika IDS-a govoriti poštovani zastupnici Emil Daus i zastupnik Lerotić čini mi se jel, najprije poštovani zastupnik Daus, izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče, uvaženi predstavniče ministarstva, kolegice i kolege. Državni proračun nije samo financijski dokument u kojemu se po stavkama raspoređuju sredstva kojima raspolaže država nego je proračun i politički dokument iz kojeg je vidljiva vladina politika za godinu, ali i godine koje su pred nama. Nažalost predstavljeni državni proračun za 2022. predstavlja samo kontinuitet izostanka pravih reformskih poteza. Čitajući ovaj prijedlog proračuna očekivali smo ovaj put da će biti ipak nešto bolje, nešto drugačije zapravo, dakle bilo što što bi ukazivalo na jednu promjenu smjera. No ovaj proračun je gotovo identičan lanjskom, naravno možemo pričati o nekim milijardama koje su se pojavile u rashodu naravno, ali načelno je to isto. Trebalo bi navodno donijeti neke velike promjene, al od tih promjena nažalost suštinski neće biti ništa jer činjenica je da građani žive lošije, raste inflacija cijena proizvoda što izravno smanjuje njihovu kupovnu moć i životni standard i na to u ovom proračunu nema pravog odgovora. Jedan od razloga tome je to što se i vladina proračunska filozofija svodi na rezanje ili povećanje pojedinih stavki za nekoliko postotaka umjesto da drastično smanjimo poreznu presiju i olakšamo investiranje i otvaranje novih radnih mjesta. Drugi razlog je što nikako da se stavi u funkciju zapuštene i napuštene državne nekretnine, da se otvorimo novim zelenim, modernim industrijama puno progresivnije nego što se to čini i da zadržimo mladu pamet koja nam odlazi iz zemlje brzinom svjetlosti. Ali za to trebaju suštinske, a ne PR reforme. One reforme koje stvaraju moderno društvo s konkurentnim gospodarstvom, društvo koje se sustavno odgaja, educira i usmjerava već od najranije dobi pa kroz cjeloživotno obrazovanje do mirne i sretne starosti koje poput sjevernih razvijenih zemalja već u nižim razredima osnovne škole uči djecu ekologiji, održivom razvoju, osobnim financijama, koje uči da se prave vrijednosti stječu radom, a ne krađom, da je uspjeh mog susjeda, kolega, poznanika i moj uspjeh. Društvo koje iz svojih redova stvara jake individue koje će kroz neko vrijeme postati lideri u raznim sferama tog istog društva i voditi ga među najbolje, ukratko društvo koje promišlja o 2041. a ne o 1941. Kolegice i kolege, razlika između državnih proračuna koje ova vlada predstavlja zadnjih godina je samo u tome što se jedne godine proračunske rupe krpaju dodatnim zaduživanjim, druge godine se još dodatno pokušavaju zakrpat i sredstvima iz eu fondova, no nijedno ni drugo nije rezultat strateškog, dugoročnog promišljanja već kratkoročnog političkog preživljavanja vladajućih do nekih sljedećih izbora. A strateško promišljanje mora biti dulje od jednog ili dva mandata, ona mora biti smjer ove zemlje sljedećih desetljeća bez obzira koja vlada upravlja državom. Tek kad dođemo na taj nivo promišljanja, ali i djelovanja, moći ćemo reći da smo uspjeli svi zajedno, a sad smo još miljama daleko od toga. Nama je svake godine državni proračun u minusu odnosno planirani manjak prihoda u odnosu na rashode. Svake se godine ili gotovo svake ova država nanovo zadužuje, pogledajte kako su završile tvrtke koje se s novim zaduženjima vraćali stara zaduženja, kako su završile privatne osobe, obitelji koje su pretjerale sa zaduživanjem. Onaj tko nekome posuđuje novac taj svoj dug uvijek naplati, da nije tako ne bi posuđivao, ne bi imao interes. I što će se našoj zemlji dogoditi jednog dana kad se više ne bude moglo vraćati dugove ako tako nastavimo? Da li će se za dug dati još ovo malo prirodnih bogatstava što nam je ostalo u RH? Klub zastupnika IDS podnijet će 57 amandmana na državni proračun za 2022. koji su usmjereni na jačanje obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, turizma, prometne infrastrukture. Projekti koje ćemo predložiti nisu tu da bi se ostvarili interesi neke političke stranke nego da bi se povećala kvaliteta života naših građana. i naivno, možda, sigurno naivno, da će vladajući ove godine imati više razumijevanja pri odlučivanju o našim amandmanima nego prethodnih godina kada su ti amandmani redom odbijeni u principu bez ikakvog kvalitetnog obrazloženja. I za sam kraj, iskreno očekivali smo više, ne više nemoguće jer smo uvijek bili realni i podržali sve što je bilo u interesu građana RH to ćemo bez brige činiti i dalje, ali očekivali smo više odvažnosti, više vizije, više nade za godine koje su pred nama, godine koje će s jedne strane biti izazovne to je sigurno, ali godine koje će s druge strane biti prilika, prilika za biti u društvu najboljih, iako izgleda malo apstraktno, ali može se. ja vjerujem da može ova zemlja i ovo društvo, ali ako promijeni 180 zaokret. Treba malo više hrabrosti za učiniti taj korak, onaj tko ga bude spreman učinit vjerujem da će dobit širu podršku jer ćemo morati svi zajedno biti na tom putu. I ovo nije patetika, ovo ozbiljno mislim. Našu podršku će sigurno dobit, ali ne danas, ne danas jer ovaj proračun još uvijek nije korak naprijed. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Nastavit će poštovani zastupnik Lerotić.

ovaj danas planiramo i raspravljamo o novom proračunu za 2022.g. koji nam pokazuje već danas planirani deficit od preko 9 milijardi kuna. 9 milijardi kuna koje ćemo naravno platiti novim zaduživanjem. I to je strašno, to je loše, a još strašnije i još lošije što pa gotovo sa sigurnošću možemo reći a to nas i povijest uči kada smo na prvom sljedećem rebalansu govorili i raspravljali i komentirali ga taj deficit se često povećavao, gotovo uvijek. A ono s čime se vladajući vole pohvaliti je to da smo eto tri godine imali suficita, samo tri godine, a i u te tri godine suficita kojeg smo imali u državnom proračunu nismo imali dovoljno hrabrosti, dovoljno energije, dovoljno vizije kako bismo sproveli neke ozbiljne i kvalitetne reforme i upravo zbog tog nečinjenja koje je gore da neke pute i nešto pokušam po i pogriješimo, ali upravo zbog tog nečinjenja hrvatski BDP je u drugom kvartalu 2020.g. pao za preko 15% bio je treći najveći pad u EU, upravo zbog takvog pada i tako loše situacije u hrvatskom gospodarstvu hrvatske ekonomije dobili smo sve te silne milijarde eura na raspolaganje. I uvijek i često slušamo od vladajućih kako smo dobili sredstva da pokrenemo ozbiljne strukturne reforme kako bi očvrsnuli hrvatsko gospodarstvo, kako bi u nekim budućim krizama krizama koje će zasigurno doći i to je neminovno, za koje možda nećemo ni mi biti odgovorni da provedemo strukturne reforme kako bi ojačali hrvatsko gospodarstvo. Strukturnih ozbiljnih, kvalitetnih reformi nema na vidiku. Mi planiramo ovaj proračun gdje ćemo izdvojiti za zdravstvo preko 16 milijardi kuna, što bi čak bilo i ok kad ne bi znali da smo samo preko nekoliko tjedana, mjeseci raspravljali o rebalansu proračuna jer smo potrošili za ovu godinu planirana sredstva 38 milijardi kuna

a isto tako igrom slučaja je zaboravio spomenuti da upravo bolnice koje su pod državom generiraju najveći dio duga u hrvatskom zdravstvu. A onda kad se mi zalažemo da istarskim građanima koji žive uz granicu, da im se riješi problem sufinanciranja liječenja u Izoli, e za to nema novaca. Al za krpanje dugova, za nerješavanje problema, za to nažalost uvijek ima. I kao što je kolega Daus rekao mi ćemo danas podnijeti 57 amandmana, vrijednih 1,5 milijardi kuna. Najviše se odnosi naravno na Istarsku županiju. Sa nekim projektima smo zadovoljni, a sad ću to i naglasiti, recimo kada govorimo o Općoj bolnici Pula, evo upravo danas smo komentirali, Opća bolnica u Puli je dobila uporabnu dozvolu i od vladajućih često čujemo, eto mi smo uložili u Opću bolnicu Pula. Jeste, 2021. godina na isteku, najrazvijenija županija u Hrvatskoj je dobila Opću bolnicu. Mi smo zadovoljni, dobit ćemo Istarski ipsilon, dobit, to je netko platio. To su platiti građani Istre. I solidarni smo jer svake godine preko milijardu kuna više uplatimo nego što se u Istru vrati. I nemamo problem s time, ali isto tako želimo i ukazujemo i ukazivati ćemo da smo bitni i da Istra isto tako sastavni dio ove zemlje, i nadamo se i bit ćemo konstruktivni, to je i premijer na kraju krajeva rekao, kad je ovdje postao pred godinu i 4 mjeseca, kad je dobio svoj drugi mandat, da budemo konstruktivni i da će se onda uvažavati. Bili smo često puta konstruktivni, ne samo mi iz Kluba IDS-a, nego i druge zastupnice i zastupnici iz oporbe, rijetko kad su naši amandmani za bilo šta bili prihvaćeni. Vidjet ćemo hoće li biti sada, čisto sumnjamo, ali nadamo se da ćemo krenuti u jednom ispravnom putu. situacija nije dobra, u ovom Proračunu također ne vidimo da ćemo u nekom budućem periodu, odnosno u 2022. godini krenuti ka nekim ozbiljnijim reformama, imamo i najavu reforme lokalne i regionalne samouprave koja ne znam, da li uopće trošiti riječi, i kao što je i kolegica malo prije mene spomenula, baš me zanima koliko će se to općina spojiti iz, eto zato jer oni to žele i to sam već nekoliko puta istaknuo, jer bogata općina ako se spoji sa siromašnom, ta siromašna neće postati bogata, a dvije bogate općine zasigurno se spajati neće. Na temelju čega, točno. Tako da evo, mi ćemo biti konstruktivni i dalje, ukazivat ćemo na sve one probleme koji nas muče, koji nas tište, uložili smo amandmane. Prošle godine nam je jedan amandman prihvaćen, a to je da se obnovi Policijska postaja u Poreču, samo da naglasim da ni to nije izvršeno. Vidjeli smo da je u Proračunu i za sljedeću godinu, vidjet ćemo hoće li se ostvariti. Toliko o odnosu ove države prema Istri. Sada će u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista govoriti poštovani zastupnici Hrebak i Klasić, najprije, samo poštovani zastupnik Hrebak. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Nalazimo se pred još jednom najvažnijom odlukom u jednoj financijskoj godini, dakle to je donošenje Proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu. Svi znamo da ove zadnje dvije godine za Republiku Hrvatsku su bile izuzetno zahtjevne, zbog svega onoga što se događalo po pitanju pandemija koronavirusa i svega onoga što nam je ipak nanijelo jedan određeni i problem u smislu našeg gospodarstva, ali isto tako ono što je još bitnije, vezano uz cjelokupnu pitanje po pitanju sigurnosti zdravlja i svega onoga što svjedočimo ove zadnje dvije godine. Zadnja ovako velika kriza dogodila se u Hrvatskoj prije nekih 10 godina, a nas liberale tad je najviše brinulo to što je to bilo upravo razdoblje velikog dizanja poreza, sjetimo se samo kriznog poreza, harača, ili primjerice dizanja PDV-a na 25%, što je u ovom trenutku druga najviša stopa u Europskoj uniji. Velika je stvar po našem mišljenju, što smo ovog puta ipak malo pametnije pristupili cjelokupnom problemu i krizu nismo gledali na način da počnemo ponovno haračit, da počnemo ponovno uvodit neke određene poreze i na taj način otežati još dodatno gospodarstvo koje je i onako bilo dovoljno uzdrmano i mislim da je upravo dobro što smo usprkos pandemiji, umjesto dizanja nameta odlučili se za cikluse određenih poreznih reformi, koje je ministar Marić po našem mišljenju uspješno proveo. Dobra je stvar da su se reprogramirali krediti po povoljnijim uvjetima, uravnotežio deficit i da smo si upravo u očima svjetskih financijskih kuća poboljšali kreditni rejting na način da smo dobili po …/govorni se ne razumije/… BBB uz pozitivne daljnje izglede u godinama koje dolaze. S obzirom na ono što smo vidjeli, čitajući materijale, vezano za Proračun, obzirom na sve okolnosti koje su nas snašle, i obzirom na sve ovo što se događa po pitanju pandemije, mislim da je Proračun za 2022. godinu poprilično realan. Naravno svi bismo mi htjeli da nam bude puno bolji, da nam bude puno optimističniji, ali u ovom trenutku on je doista realan s obzirom na sve što je našu zemlju i ostatak Europe, pa i svijeta zateklo po pitanju pandemije. Prihodi će koliko vidimo po najavama, rasti, možemo biti sigurno dosta tog rasta zahvaliti turističkoj sezoni, ali s druge strane veselimo se i sljedećoj turističkoj sezoni, imamo nekakvo iskustvo i mislim da ćemo ipak sada imati puno veće šanse da ponovimo ovakvu turističku sezonu, ako ne i poboljšamo ju. Treba biti optimistični po pitanju rasta izvoza i potrošnje, što će sigurno potaknuti realni rast BDP-a, vidjeli smo da je on više od 9%, čime ćemo se vratiti na razinu jedne od najboljih godine u povijesti naše zemlje, a to je pretkrizna 2019. godina, a s obzirom da je rast BDP-a u trećem kvartalu 15,8% mislim da ipak stvarno možemo biti umjereno optimistični, gledajući na ovogodišnji proračun i sve ono što očekujemo u sljedećoj godini. Dogodi li nam se, kao što sam rekao, ponovno jedna dobra turistička sezona, jednaka ili bolja od ovogodišnje, mi stvarno mislim da možemo biti realni po pitanju prihoda koji su planirani za ovu godinu i da jednostavno s obzirom da ponovno možemo očekivati iste okolnosti, ovakvu jednu turističku sezonu, povećanju potrošnje, ali ovo što je još najbitnije, povećanju izvoza, jer čim izvoz raste, malo i uvoz raste, ali s druge strane ipak izvoz, uvoz, potrošnja ipak su znak da se određena proizvodnja održava, da se određena u gospodarskom toku financije vrte, i mislim da to može biti jedna dobra stvar i dobra optimistična najava za sljedeću godinu. Mi kao liberali, naravno da svesrdno podržavamo i ulazak u euro zonu. Iznimno je bitno da se držimo kriterija i deficita od 3% i nadam se da ćemo upravo u ovoj sljedećoj godini koja dolazi, koja nam je jako bitna, koja je nekakav kriterij za ulazak, da ćemo tu razinu deficita održati, održati, kako doista ništa ne bi ugrozilo ulazak u euro zonu. Pozdravljamo i najavu da ćemo javni dug usmjeriti prema silaznoj putanji, to je danas ministar Marić javno naglasio, to je ono što je smisao gospodarske politike, da se uravnoteže financije, da se pokuša smanjiti javni dug, ali isto tako da u narednim godinama pokušamo ići i krenuti prema suficitu kao kojeg smo imali 2019. godine. Puno dobrih stvari i naravno očekujemo od Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, od tih silnih milijardi koje će nam biti na raspolaganju, naravno, pod uvjetom ako ćemo biti dovoljno sposobni da tu priliku iskoristimo. Naravno, svi znamo da osim tih milijardi koje svjetlucaju, da nas čeka i ovdje u ovom visokom Domu jako težak posao, da ćemo morati ispuniti određene kriterije. Morat ćemo provesti nekih 70-tak reformi, promjena, izmjena zakona kojima ćemo našu zemlju sigurno promijeniti po direktivi iz Europe, ako želimo ovaj novac, morat ćemo to isto tako i dobro, dobro opravdati. Dakle, nema više opravdanja, novac iz MPO-a je upravo ovdje, mi moramo provesti reforme, Europa nam je poslala upravo taj okvir za reforme, i to će se morati napraviti ukoliko ćemo htjeti, ne samo pričati o europskom novcu i silnim milijardama, nego ukoliko ćemo ih htjeti i doista i realizirati u Hrvatskoj. HSLS će podržati ovaj Proračun, ali i želimo upozoriti na još dvije stvari. Naime, već nekoliko godina za redom upravo tom velikom deficitu doprinose i ogromni dugovi u zdravstvu, o kojem smo već i pričali, o kojem je i sam ministar rekao da je više neodrživ i da se to tako više ne može tolerirati i jednostavno morat ćemo taj neobuzdani rast u pravo u zdravstvu sanirati, morati ćemo ga staviti pod kontrolu i nadam se da će i to biti jedna od reformi koja će konačno zdravstvo staviti u kontekst koji svi očekujemo, a to je jedna, rekao bih, kontrolirani da ne mora sve pokrivati direktno iz izvornih prihoda našeg proračuna. Svi ovi problemi i neprovođenje strukturnih reformi poništavaju neke druge dobre poteze, upravo ministarstva i bojim se da nam upravo ta nemogućnost kontroliranja svih rashoda neće pružiti mogućnost da prilikom sljedećeg proračuna snažnije otvorimo prostor za jači ciklus poreznih reformi, kojima bismo rasteretili gospodarstvo, čime bi se ono dodatno aktiviralo i potaknulo da više u stvari zapošljava. Ono što me veseli u cijeloj toj priči, da postoje neke najave vezane i za Nacionalni plan oporavka i otpornosti, da će i Ministarstvo financija morati prionuti u dodatno, daljnje rasterećenje poduzetništva, jer i to će biti jedan od kriterija da bismo dobili sredstva, dakle, morat ćemo još određen dio uložiti u rasterećenje hrvatskih poduzetnika, kako bismo mogli dobiti sredstva za daljnje unapređenje gospodarstva, javnog servisa i sve ono što MPO i predviđa. Polako izlazimo iz krize, financije se stabiliziraju i upravo sad je vrijeme da se sa tim reformama rashodi stave pod kontrolu, da se provedu i sve one druge reforme koje nam je MPO isto tako stavio kao prioritet, dakle i reforma zdravstva i sve druge reforme o kojima stalno govorimo, kako bismo doista stalno, ponovno mogli ostvariti pretpostavke rasta gospodarska kakav smo imali prije pandemije, možda čak još i jačeg, a evo, nadam se da ćemo upravo sa tim rasterećenjem gospodarstva krenuti u idućim, idućih godinu dana, jer mislim da bez tog gospodarskog rasterećenja nećemo imati snažniji gospodarski rast. Jedino rasterećenjem poduzetništva, njegovim jačanjem, deregulacijom, rekao bih kontroliranjem, na neki način pretromog sustava i birokratskog aparata za koji znamo da postoji, i za kojeg se nadam da ćemo ga doslovce ubiti digitalizacijom za koju su nam osigurana osigurana sredstva iz MPO-a i da ćemo upravo na taj način još snažnijom, jačom digitalizacijom cijelog javnog servisa staviti razbujalu birokraciju pod kontrolu, da ćemo upravo time moći dati gospodarstvu da diše, da povećava plaće i da potiče daljnja zapošljavanja. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Prije nego što nastavimo, napravit ćemo jednu stanku od 10-tak minuta, jer me informatičari su zamolili s obzirom na neke probleme koje trebaju riješiti, da im treba malo vremena, pa ćemo nastaviti, evo za 10 minuta, dakle u 15,55.